Dobar dan svima.

zastupnice i zastupnici, poštovana

Hvala lijepo predsjedniče HS, poštovane dame i gospodo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

Pozivam sada poštovanog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića da obrazloži Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, izvolite ministre. Hvala lijepo predsjedniče HS, poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo zadovoljstvo mi je pred vas donijeti Konačan prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju kojemu je glavni cilj daljnje povećanje primjerenosti mirovina uz održivost mirovinskog sustava. Podsjećam vas sve zajedno da smo prije ljeta imali prvo čitanje kada je zaista nakon rasprave na glasovanju postignut visok konsenzus oko prijedloga zakona, te da je isti usvojen sa 119 glasova. Ovim Konačnim prijedlogom zakona vlada nastavlja djelovati na unaprjeđenju položaja i proširivanju materijalnih prava umirovljenika, te njime dodatno poboljšava ranije predložena rješenja. Naime, Vladi RH je održivost mirovinskog sustava uz povećanje adekvatnosti mirovina jedan od primarnih ciljeva kojima nastavljamo skrbiti za gotovo milijun i 230 tisuća naših građana. To je među ključnim prioritetima i programa vlade do 2024., kao i mjerama iz NPOO-a, Vlada RH više nego svjesna složenih demografskih i gospodarskih uvjeta koji bitno utječu na kretanje unutar mirovinskog sustava, ponajprije generacijske solidarnosti. U ovim iznimno zahtjevnim okolnostima globalnih kriza koje se prožimaju i utječu na standard naših građana činimo sve, naravno sukladno našim mogućnostima kako bi umirovljenicima omogućili dostojanstvenu starost. Pri tome važno je naglasiti kako smo kratkoročnim mjerama za ublažavanja posljedica pandemije prošle godine isplatili covid dodatak, ove godine i energetski dodatak, a sve kako bi se umirovljenicima s nižim prihodima ublažio pad životnog standarda. Svakom od tih mjera obuhvatili smo više od 700 tisuća umirovljenika za što je iz državnog proračuna izdvojeno preko 800 milijuna kuna. Vlada je u jesenskom paketu mjera za zaštitu od porasta cijena omogućila ponovno isplatu jednokratnog novčanog primanja umirovljenicima i to ovaj put u ovom većem cenzusu čija je mirovina niža od 4.360,00 kuna. planiran je obuhvat ove mjere 689 tisuća umirovljenika za što je opet osigurano u proračunu više od 462 milijuna kuna. Ova jednokratna naknada umirovljenicima u ovim razredima isplatit će se tijekom ovog mjeseca, dok će se u prosincu isplatiti za sve one korisnike mirovina s inozemnim elementom. Time još jednom šaljemo jasan signal da posebnu brigu posvećujemo upravo najranjivijim skupinama umirovljenika s nižim mirovinskim primanjima. Dame i gospodo, podsjetio bih da su prosječne sveukupne mirovine u mandatu vlade od listopada 2016., pa do danas povećane za više od 29%, u prijevodu prosječna mirovina danas iznosi 3.480,00 kn, dok je najniža mirovina povećana za 36%, te prosječna iznosi 2.136,00 kn. Koristim priliku istaknuti kako nije to samo posljedica redovnog usklađivanja mirovina već je i rezultat brojnih mjera iz mirovinske reforme provedene 1. siječnja 2019. koje su doprinijele unaprjeđenju položaja umirovljenika kao primjerice dodani staž od 6. mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete čime se mirovina povećava za oko 2% po djetetu, povoljniji model usklađivanja mirovina, kao i omogućavanje duljeg ostanka u svijetu rada. Želim također posebno istaknuti posljednje podatke o broju osiguranika kojih je na dan 23. rujna 2022. bilo milijun a omjer broja korisnika mirovina i osiguranika je 1:1,34 što je znatno povoljniji omjer i odnos negoli prethodnih godina. Izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koje danas predstavljamo sadrže pored ostalog dvije značajne novine za korisnike obiteljskih mirovina, a to su mogućnost korištenja dijela obiteljske mirovine uz zadržavanje osobne mirovine, te povećanje iznosa obiteljskih mirovina povećanjem mirovinskog faktora za njihov izračun. Jednako tako omogućavanje korištenja dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu predstavlja značajan iskorak u hrvatskom mirovinskom sustavu koji dosada nije omogućavao istovremenu isplatu dviju mirovina već samo izbor one povoljnije. Time se Hrvatska pridružila državama članica EU koje omogućavaju ovo pravo. Naime, korisnici mirovine koji zbog smrti bilo bračnog ili izvanbračnog druga ostaju bez značajnog dijela prihoda kućanstva, naravno da su potencijalno više izloženiji siromaštvu te će im se korištenjem dijela obiteljske mirovine uz onu osobnu ublažiti smanjenje prihoda te smanjiti rizik izloženosti siromaštvu. Dakle, ovim konačnim prijedlogom zakona predlažemo slijedeće uvjete za korištenje dijela obiteljske mirovine uz osobnu pa redom nabrajam, udovica odnosno udovac mogu ostvariti ovo pravo kad navrše 65 godina života, udovica, udovac jedini je korisnik obiteljske mirovine i ispunjava propisane uvjete za stjecanje prava na obiteljsku mirovinu u trenutku smrti supružnika. U odnosu na raniji prijedlog dodatno se predlaže i iznimno omogućavanje korištenja dijela obiteljske mirovine i za udovicu i udovca kada nije jedini korisnik u slučaju da obiteljsku mirovinu koristi uz članove obitelji koji to pravo ostvaruju na temelju invalidnosti, ponajprije mislimo na djecu i roditelje s potpunim gubitkom radne sposobnosti. Ova izmjena u konačnom nacrtu upravo je i rezultat kvalitetne saborske rasprave koju smo imali u prvom čitanju. Nadalje, osobna mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja odnosno iz prvog i drugom stupa iznosi manje od 80 aktualnih vrijednosti mirovina. Pri tome treba napomenuti kako je aktualna vrijednost mirovine iznos mirovine za jednu godinu staža za prosječnu plaću, a redovnim usklađivanjem od 1. srpnja 2022. iznosi 77,65 kuna. Ovim konačnim prijedlogom zakona predlaže se fiksni limit u visini od 80 AVM-a ili aktualne vrijednosti mirovine što od 1. srpnja 2022. iznosi 6.212,00 kuna međutim taj iznos će se i dalje usklađivati kroz usklađivanje rasta mirovine, prema tome dakle ova vrijednost koju sam upravo izrekao neće vrijediti u trenutku kada Hrvatski sabor potvrdi ovaj zakon odnosno očekujemo da će taj iznos biti veći od 6.212,00 kuna. Nadalje, iznos dijela obiteljske mirovine predložen je u istom postotku za sve korisnike i to u visini od 27% od obiteljske mirovine s time da se propisuje i minimalan iznos i maksimalan iznos. Minimalan iznos određuje se u visini tri aktualne vrijednosti mirovine što opet od 1. srpnja 2022. iznosi 232 kune i 95 lipa, ali ne može iznositi više od 50% obiteljske mirovine. Maksimalno ukupno primanje zbroj je osobne mirovine i dijela obiteljske mirovine i ne može iznositi više od već spomenutih 80 AVM-a. Također, dio obiteljske mirovine usklađivat će se na isti način kao i mirovine, a predviđena je mogućnost rada do polovice punog radnog vremena uz korištenja osobne i dijela obiteljske mirovine. Pravo na dio obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu ostvarivat će se podnošenjem zahtjeva i pripada to pravo od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva kao i za 6 mjeseci unatrag, ali najranije od dana ispunjenja uvjeta za stjecanje tog prava. Pri tome treba istaknuti kako će korisnici starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine koji zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine podnesu do 31. prosinca 2023. godine dio obiteljske mirovine moći ostvariti od 1. siječnja 2023. godine. Dakle, još jedna poruka, nema potrebe za redovima, svi koji podnesu zahtjev čitavu 2023. godinu imat će i moći će ostvariti ovo pravo od 1. siječnja 2023. godine. Procjenjuje se kako će ovom novinom biti obuhvaćeno više od 155.000 korisnika s prosječnim povećanjem ukupnog mirovinskog prihoda za nešto više od 510 kuna. Prema statističkim podacima HZMO-a bez uključenih naravno međunarodnih ugovora prosječna obiteljska mirovina isplaćena u rujnu za kolovoz ove godine iznosila je 2.604,00 kune dok je prosječna mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ili tzv. ZOMO mirovina iznosila 3.222 kuna i 88 lipa. Kada pogledamo strukturu korisnika mirovine s nižim prihodima razvidno je kako korisnici obiteljske mirovine, njih više od 212.000 primaju mirovinu nižu od prosječne mirovine. Stoga radi povećanja obiteljskih mirovina i razini njihove adekvatnosti predlažemo povećanje mirovinskog faktora za njihov izračun. ovom konačnom prijedlogu zakona koji je ispred vas povećava se za 10% mirovinski faktor za izračun obiteljske mirovine i to na slijedeći način. S dosadašnjeg mirovinskog faktora 0,7 za jednog člana obitelji povećavamo na 0,77. dosadašnjih 0,8 za dva člana obitelji na 0,88. S dosadašnjeg 0,9 za 3 člana obitelji na 1 te za 4 i više članova obiteljski mirovinski faktor se povećava s 1 na 1,1. Što je razlika u odnosu na raniji prijedlog zakona? Upravo povećanje mirovinskog faktora za 4 i više članova obitelji s 1 na 1,1 kako bi osigurali preduvjete za povećanje svih obiteljskih mirovina za 10% u odnosu na postojeći zakon. I ovo je rezultat također jednog od niza prijedloga prethodne rasprava. Ovom izmjenom obiteljske mirovine povećat će se prosječno primanja dakle za 10%, a obuhvatit će više od 136.000 korisnika. Ako to uzmemo u prosjek njihovih mirovina onda možemo računati na povećanje od 250 kuna mjesečno. Samo izmjenama koje se odnose na novi model obiteljske mirovine, dakle obuhvati ćemo gotovo 300.000 umirovljenika za što će se u 2023. godini osigurati više od milijardu i 100 milijuna kuna. Dakle, radi se zaista o velikom broju umirovljenika koji će ostvariti povećani mirovinski prihod. Međutim, važno je istaknuti da će obiteljske mirovine nastaviti rasti usklađivanjem, a korisnici će zadržati i pravo rada do polovice radnog vremena. Važno je istaknuti i dodatno povećanje najniže mirovine za ukupno 3% i to ne od 1.1.2025. kako je bilo u provom prijedlogu zakona, nego upravo od 1. siječnja 2023. godine. Bilo je to, dakle u prvom prijedlogu ovoga zakona, a s obzirom da je Vlada na svojoj sjednici donijela jedan sveobuhvatan i snažan financijski paket za prevladavanje jesenskih i zimskih inflatornih pritisaka. Jedna od odluka je da ne čekamo ovaj cilj koji smo si sami zadali kroz NPO i 1. siječanj 2025. nego da reagiramo odmah, tako da će se na taj način povećati najniža mirovina za nešto više od 287000 korisnika upravo te mirovine. Naravno da se time dodatno podiže i donja razina prava u mirovinskom osiguranju. Dame i gospodo zastupnici, podsjetio bih kako je mirovinskom reformom od 1. srpnja 2019. najniža mirovina dodatno povećana za 3,13% i dalje se naravno redovno usklađuje sukladno zakonu, a kako sam prethodno rekao 2016. do danas najniže mirovine povećane su za ukupno 36%. I ovim izmjenama šaljemo jasan signal kako brinemo o posebno osjetljivoj skupini umirovljenika koji nerijetko živi u samačkim kućanstvima i koji imaju niža primanja, te su samim time i izloženi riziku siromaštva. Osim ovih navedenih ključnih izmjena važno je reći da se predloženim izmjenama zakona izuzimaju od ovrhe obiteljske mirovine koje koriste djeca umrlog osiguranika radi jednakopravnog položaja djece kojima je obiteljska mirovina prihod za uzdržavanje. Također predlaže se i omogućavanje rada uz istovremenu isplatu mirovine i to profesionalnim vatrogascima kao i djelatnim vojnim osobama, policijskim službenicima umirovljenim prije 1999. godine koji mogu raditi pola radnog vremena te primati 100% mirovine ili raditi puno radno vrijeme uz isplatu mirovine od 50%. Naravno da se ovdje radi o kategoriji umirovljenika koji su u mlađoj životnoj dobi s posebnim vještinama i kompetencijama, te za koje postoji potreba u osiguranju dodatne radne snage u deficitarnim zanimanjima. Time naravno i dodatno proširujemo krug umirovljenika koji mogu raditi uz istovremenu isplatu mirovine. Broj umirovljenika koji koriste mogućnost rada uz istovremenu isplatu mirovine je iz godine u godinu u kontinuiranom porastu i prema posljednjim podacima njih više od 24000 radom uz mirovinu osigurava dodatni prihod, a na taj način osigurava se naravno i veća prisutnost radnika starije životne dobi na tržištu rada. Nadalje, predloženim izmjenama zakona omogućuje se prestanak svojstva osiguranika na osobni zahtjev obrtnicima i osobama koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost kao što su to odvjetnici, novinari, liječnici i to u onim slučajevima privremene obustave ili mirovanja djelatnosti što do sada na žalost nije bilo moguće. Osim već spomenutih razlika i poboljšanja u odnosu na prijedlog, prvi prijedlog zakona u konačnom prijedlogu zakona predlažemo i povećanje polaznog faktora za svaki mjesec ostvarivanja prava na starosnu mirovinu i to nakon navršene propisane starosne dobi, tzv. bonifikaciju sa sadašnjih 0,34% na 0,45 kao i povećanje polaznog faktora za ponovno određivanje mirovina koja je bila obustavljena u razdoblju zaposlenja sa sadašnjih 0,15 na 0,25. Time potičemo duži ostanak u svijetu rada kako bi osigurali veću participaciju osoba starije životne dobi na tržištu rada, te otvorili mogućnost za ostvarivanje većih mirovina u budućnosti. Jer se primjerice za najviše pet godina kasnijeg umirovljenja mirovina može povećati za dodatnih 27% dok se prema važećoj bonifikaciji ona mogla povećati za samo 20,4. Nadalje, budući da je u tijeku donošenje posebnog propisa o suzbijanju neprijavljenog rada kojim će se utvrditi mehanizmi za transformaciju neprijavljenog rada u prijavljeni, te osigurati adekvatan nadzor. U konačnom prijedlogu zakona brisana je i odredba o inspekcijskom nadzoru. Ostale izmjene odnose se na horizontalno usklađivanje s u međuvremenu donesenim propisima, a prekršajne odredbe izmijenjene su radi prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske sukladno naravno uvođenju eura kao nacionalne valute. Za provedbu ovako izmijenjenog Zakona o mirovinskom osiguranju osigurana su dodatna sredstva u državnom proračunu i to 1,3 milijarde kuna u 2023., 1,5 milijardi kuna u 2024. To je 1,6 u 2025. godini. Još ću jedanput ponoviti da upravo ovim predloženim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju Vlada nastavlja djelovati na unapređenju položaja i proširivanju materijalnih prava umirovljenika, te zaključno želim istaknuti kako će predložene izmjene dugoročno imati pozitivan utjecaj na kretanje i povećanje solidarnosti u mirovinskom sustavu čime šaljemo jasnu poruku kako je u okolnostima kriza i inflatornih pritisaka prioritet Vlade osigurati socijalnu sigurnost svim našim sugrađanima posebice umirovljenicima sa najnižim mirovinskim primanjima, te time smanjiti razlike od njihovog siromaštva, rizike od njihovog siromaštva i socijalne isključenosti. Uvažene zastupnice i zastupnici jednako kao i u prvom čitanju vjerujem da ćemo postići visoki stupanj konsenzusa za ove predložene izmjene, te vas naravno pozivam da podržite konačan prijedlog Zakona mirovinskom osiguranju koji će se dodatno unaprijediti položaju naših umirovljenika, a u budućnosti svih nas. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala ministre. Možete otići na mjesto jer prije replika imamo zahtjev za stankom, kolega Pavić izvolite. Poštovani predsjedniče. U ime kluba Socijaldemokrata tražim stanku u trajnu od 10 minuta da bismo još jedanput razmotrili prave učinke zakona koji je pred nama. Naime, mirovinsko osiguranje bi trebalo počivati na načelima uzajamnosti, solidarnosti i pravičnosti što znači da bi mirovina trebala biti proporcionalna ulaganjima osiguranika u sustav mirovinskog osiguranja te da bi se mirovinska primanja trebala solidarno preraspodijeliti onima kojima je to potrebno. Sadašnji sustav isplate mirovina sigurno ne osigurava proporcionalnog jednog dijela osiguranika. Što se tiče solidarnosti mislim da se možemo složiti da se osigurava onima najugroženijima odnosno onima koji bi primali mirovinu manju od minimalne mirovine. Međutim, ne možemo se složiti s tezom koja se navodi u zakonu da su korisnici obiteljskih mirovina u većem riziku od siromaštva. Ne smijemo zaboraviti da više od 50% umirovljenika živi na granici siromaštva i da trebamo poduzeti radnje koje će tim umirovljenicima osigurati normalan život i sigurnu budućnost. Ako to promatramo u svijetlu rasta inflacije i prijetnje od recesije, moramo biti svjesni da moramo napraviti nove iskorake u mirovinskom sustavu, a u suprotnom ćemo morati prihvatiti samo ono što je predloženo u ovom zakonu uz konstataciju bolje išta nebo ništa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena, ali nastavit ćemo s radom 239.b. članak je poslovnika koji to omogućava pa idemo s replikama. Možete ministre. Netko se još javlja za stanku? izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče. Pa u ime kluba HDZ-a također tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo još jedanput naglasili da ovaj zakon predstavlja svakako značajan hrabar i reformski iskorak koji će direktno utjecati na povećanje kako obiteljskih mirovina tako i najnižih mirovina, pa će tako obiteljske mirovine u prosjeku rasti za 10% odnosno oko 250 kuna mjesečno dok će najniže mirovine rasti za dodatnih 3% i to od 1.1. iduće godine, a ne u fazama. Isto tako kombinirane mirovine dakle cijela osobna plus dio obiteljske mirovine rast će za dodatnih 27% što u prosjeku predstavlja 510 kuna mjesečno. Svakako ovaj zakon predstavlja nastavak mirovinske reforme iz 2019.g. i dodatno se unaprjeđuje i osnažuje u mirovinski sustav i utječe na adekvatnost odnosno povećanje mirovina. Također ono što želim još jedanput posebno naglasiti jest da su sve mirovine u mandatu ove vlade rasle za više od 29%, a najniže mirovine za čak 36% i to nije efekt samo indeksacije već je to efekt kompletno mirovinske reforme što mislim da svakako je dobar podatak i dobar pokazatelj u smislu osnaživanja mirovinskoga sustava, ali isto tako i adekvatnosti odnosno primjerenosti mirovina. Ono što posebno također treba naglasiti jest mirovina koje primaju osobe sa 40 i više godina staža koja danas iznosi bez međunarodnih ugovora 5.255 kuna što je skoro 70% udjela u prosječnoj plaći i mislim da je to sjajan pokazatelj kako na tržištu rada ustvari treba ostajati što dulje budući da je to jedan od uvjeta za višu mirovinu u budućnosti. Hvala. gospođa Anita Pocrnić Radošević. Izvolite. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre. Malo osvrnut ću se na ovo što je kolega Pavić rekao u svom obrazloženju stanke, a to ste vi naveli u svom uvodnom izlaganju da je bitno osiguranje socijalne sigurnosti, ali i održivosti mirovinskog sustava, a znamo da je za održivost mirovinskog sustava bitan broj umirovljenika, ali i broj zaposlenih koji financiraju taj mirovinski sustav. A sustav kao naš temelji se na međugeneracijskoj solidarnosti i to je tako već stotinu godina. E sad, kada je taj sustav uspostavljen bilo je puno više radnika u odnosu na broj umirovljenika, situacija se u RH značajno promijenila u zadnjih 40 godina kada smo imali od 1:4 pa smo 2015.g. imali 1,15 1,15 radnika je radilo za jednog umirovljenika i sada je taj omjer 1,32:1. Kakva je vaša prognoza s obzirom na broj zaposlenika i broj umirovljenika za buduće razdoblje? Hvala lijepa uvažena zastupnice. Dakle, kada pričamo o održivosti mirovinskog sustava naravno da mi je broj osiguranika ovdje ključan i bitan, ali jednako tako isto i uplate doprinosa u mirovinski sustav. Ja ću podsjetiti da je 2016.g. na početku mandata ove vlade prosječna bruto plaća u Hrvatskoj bila tisuću eura, danas je prosječna neto plaća u Hrvatskoj gotovo tisuću eura, dakle ne samo broj osiguranika nego naravno i uplate u mirovinski sustav. Mi nikad više nećemo imati omjer 1 umirovljenik 4 radnika iz razloga što su to neka minula vremena. Ako govorimo o europskom prosjeku onda znate da je članicama EU taj prosjek 1:1,6 mi danas u Hrvatskoj imamo odnos 1 umirovljenik na Hvala lijepa./… smatramo da dugoročno da, dakle povećanje ovog mjera s obzirom da broj osiguranika u Hrvatskoj iz godine u godinu raste. Gospođa Posavec Krivec. doprinosa u državni proračun nedopustivo je kažnjavati one koji su u sustav uplatili više odnosno one koji su čak uplatili najviše. Korisnici najviše mirovine već su solidarno sudjelovali u sustavu prilikom ostvarenja prava i određivanja mirovina jer iako im se prilikom priznavanja prava na mirovinu utvrđuje pripadajući iznos mirovine zbog limita i načela solidarnosti, određena im je svota manja od one koju su zaradili. Razumljivo je da ovim zakonom prvenstveno su bili u fokusu svi korisnici koji su na granici siromaštva, međutim, po izgovorom zaštite najsiromašnijih, ne smije se zloupotrebljavati mirovinski sustav. Ministre, jeste li sigurni

Zakon o mirovinskom osiguranju u skladu s Ustavom s obzirom da ove točke Zakona koje vi spominjete i definiranje limita mirovina, odnosno najviših dakle nije u obuhvatu ovih izmjena i dopuna Zakona, da je bilo tko posumnjao u ustavnost takve odredbe, već je mogao davnih dana i nakon izmjena 2019., a i tijekom 20 godina trajanja ovakvog mirovinskog sustava podnijeti zahtjev za ostavu, za ocjenu ustavnosti. Međutim, što se tiče ovih viših mirovina o kojima govorite, ovdje moram dakle iznijeti naš zajednički stav i predstavnika umirovljenika, govorim o Matici i Sindikatu umirovljenika, da nakon izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju, nakon toga, vidjeli ste da je u savjetovanju i izmjene Zakona o kapitaliziranoj štednji, da redefinirano zakon umanjenju onih mirovina viših od 3,5 tisuća kuna za 10% pa tako da će to ići u tom smjeru u sljedećem obuhvatu. Hvala lijepo poštovani ministre. Ovaj Zakon donosi puno dobrobiti za osiguranike odnosno za umirovljenike i sigurno je najveći iskorak ustvari mogućnost korištenja dijela mirovine od pokojnog partnera. Međutim, isto tako očekivati je da će tu biti i veliki broj zahtjeva, odnosno veliki broj interesa, kako ne bi jedna ovako odlična mjera pala na neki način u sjenu zbog administrativnih poteškoća, da li se u Zavodu za mirovinsko već sada planiraju određene organizacijske, kadrovske ili neke druge promjene kako

još ću jedanput podsjetiti, svi oni koji koriste dakle obiteljske mirovine mogu računati na povećanje obiteljskih mirovina za 10% bez ikakvog administrativnog postupka. Nastat će mala gužva dakle kada korisnici mirovinama budu htjeli preliminarni izračun je li im povoljnije dakle ostati u obiteljskoj mirovini ili se vratiti u osobnu, a potom koristiti dio obiteljske mirovine i za to

u suradnji Ministarstva, HZMO-a i umirovljeničkih udruga, dakle da zaista sav onaj obuhvat koji smo naveli, na koji računamo da će trebati povesti administrativni postupak, dodatno informiramo, upoznamo s pravima

Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani ministre. Govorili ste da je zapravo u zadnjih 6 godina Vlada povećala mirovine za 30%, je li, to je činjenica. Međutim, i činjenica je da je u zadnjih 6 mjeseci tih 30% je pobrisano inflacijom. To je isto činjenica, da sva ona povećanja koja su Vlada je činila napore, da je zbog inflacije to sad izbrisano em zbog toga što su cijene hrane, pogotovo onaj najveći dio je zato što umirovljenici koriste je to pobrisano. Sad je moje pitanje, znači ovo su sve pozitivne mjere i to pozdravljamo, je li, da li razmišljate, s obzirom na ovakvo stanje sa inflacijom da promijenite indeks usklađivanja mirovina ili da se mijenja omjer 70-30 u onaj povoljniji faktor 100% ili da se mijenja umjesto opće stope inflacije, da se uzme ona košarica koju troše umirovljenici, je li, jer koliko god Vlada čini pozitivne mjere, inflacija poništava, pa u tome kontekstu je i ovo pitanje. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Naravno da smo svjesni da inflacija je smanjila realnu vrijednost, kako plaća, tako i mirovina i zbog toga i jest bio jesenski paket po drugi put ove godine, posebice onima koji imaju manje mirovinska primanja, dodajemo na mirovine i jednokratni dakle energetski, odnosno u ovom slučaju i inflatorni dodatak. Mi razmišljamo o svim ovim opcijama koje ste naveli, zbog toga mi sa ovim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ne stajemo. završavajući dakle izradu ovog Zakona formirali radnu skupinu koju želimo temeljito preispitati kompletan hrvatski mirovinski sustav nakon 20 godina ovakvog zakonskog rješenja i naravno da ćemo u dogovoru sa akademskom zajednicom i sa predstavnicima umirovljenika ići ka daljnjem poboljšanju mirovinskog sustava. Poštovani ministre, evo svako povećanje mirovina treba pohvaliti pa tako i ovo jer velik dio umirovljenika uistinu živi na granici siromaštva ili čak ispod granice siromaštva. bojim se da dobar dio umirovljenika ni ovo povećanje neće osjetiti s obzirom na inflaciju i na skorašnji ulazak u eurozonu koja će još više ubrzati taj rast cijena. Vi ste rekli da imamo nikad bolji omjer, u zadnjih evo, 10-ak godina, milijun i 635 tisuća uposlenih na milijun i 230 tisuća umirovljenika međutim, bojim se da smo došli tu negdje do maksimuma. Nažalost demografska slika Hrvatske je takva gdje je gotovo četvrtina stanovništva starija od 65 godina, a do 15 godina starosti imamo svega 14% stanovnika. Pokušat ćete to izmijeniti izmjenama Zakona o radu, do 70. godine potencijalni rad, međutim, pitanje je hoće li itko biti sposoban, pogotovo ovi sa nižim mirovinama, raditi do 70. g. i bojim se da bez uvoza nove radne snage da će teško mirovinski sustav ubuduće bit održiv. **Radin, Furio **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, sve ovo dakle u samom uvodnom dijelu obrazloženja zakona sam naveo, naravno da smo svjesni i demografskih izazova i gospodarske situacije, dakle i ove brojke su jednostavno statistički podatak. Međutim i ovim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju potičemo povećanjem stope bonifikacije da što veći dakle broj umirovljenika postupno izlazi iz svijeta rada odnosno da produlji svoj radni vijek. da mi ukoliko gledamo naše mirovine, ukupan prosječni mirovinski staž je nešto manji od 31.g., ako želimo dostići standard kakav je na zapadu i na sjeveru Europe moramo se još itekako potruditi da taj mirovinski staž traje više od ovih 30.g. i 11. mjeseci. Naravno da nam pokazatelj ovih novih umirovljenika koji su umirovljeni 2022. kada je već taj prosjek gotovo 34.g., daje naravno podlogu za optimizam Hvala lijepa/…sve kasnije ići u mirovinu, a samim time koristiti i povećanu stopu bonifikacije, pa time i veća mirovinska Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi ministre, ja bi rekao da će donošenjem ovog zakona mnogi umirovljenici u Hrvatskoj reći konačno. Mislim da Vlada RH i resorno ministarstvo ispravlja jednu veliku, veliku grešku odnosno usudila se napraviti ono što su mnogi odlagali. Obiteljske mirovine su nešto što zanima evo preko 150 tisuća ljudi i ništa se ne događa slučajno. Ja bi rekao da ova vlada u ovih 6.g. permanentno radi na onome što se zove reforma mirovinskog sustava i iz ovog vašeg izlaganja se naravno moglo čuti sve ono što se treba čuti, a to su brojke koje su u biti naj, najbitnije. Stoga želim evo da nastavite u tom smjeru i želim naravno ovdje spomenuti i uvaženog zastupnika g. Hrelju čijim je angažmanom sigurno dosta toga pokrenuto i ne treba neke stvari prešutiti koje su se evidentno dogodile. Stoga evo svako,

te da uz obiteljske mirovine koje već postojeće koriste djeca sa poteškoćama odnosno osobe s invaliditetom da koriste i udovice u predloženom iznosu od 27%, tako da bilo bi dobro da prihvatite i još neke druge prijedloge koji su bili izneseni ovdje u raspravi. No ono što smatram i dalje nepravedno je taj uvjet od 65.g. starosti, iako ste to vezali za radnu sposobnost mislim da bi bilo dobro da se tu učini rodna ravnopravnost i da se osigura da ženama mogu, da žene mogu ostvariti taj dio obiteljske mirovine i sa dobi odlaska u starosnu mirovinu sa 63.g. i 3. mjeseca kako bi se…/Upadica: Hvala/… vezalo zapravo uz dob umirovljenja, a ne uz radnu sposobnost, zahvaljujem. **Radin, Furio Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa uvažena zastupnice mi sve dobre prijedloge prihvaćamo, pa smo tako prihvatili dakle i ovaj vaš. Što se tiče 65.g. i dalje ostajemo pri tome dakle da je to uvjet za dio obiteljske mirovine iako naravno se može koristiti prijevremena mirovina, ali za dio obiteljske mirovine trebamo dakle čekati 65.g. s obzirom da se naravno može ostvariti prihod još iz radnog odnosa. **Radin, Furio Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni

i to u nekoliko dakle primjera koji su, koji su pozitivni. Jedan od njih je i što osobama s invaliditetom omogućava bolji materijalni status, pa možete li objasniti o čemu se točno radi i što ste to pozitivno promijenili u odnosu na prijedlog zakona? Hvala. hvala i vama. Izvolite odgovor. **Piletić, Marin (HDZ)** Pa evo to je bio zapravo odgovor i kolegici Iljkić Vlašić, dakle u odnosu na raniji prijedlog predlaže se dakle iznimno omogućavanje s obzirom da smo propisali da korisnik dijela obiteljske mirovine može biti samo preživjeli supružnik ili partner, da se iznimno omogući korištenje dijela obiteljske mirovine i za dakle udovicu i udovca koji nije jedini korisnik i to u slučaju da obiteljsku mirovinu koristi uz članove obitelji koji to pravo ostvaruju na temelju invaliditeta, dakle time smo pokazali još jedanput osjetljivost s obzirom da u svom radu, dakle kao Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike itekako zagovaramo poboljšanje materijalno-pravnih uvjeta osoba s invaliditetom da tu ih ne zakinemo za nešto što zaista smatramo da je njihovo izvorno pravo i da se na temelju toga ne smije limitirati isplata dijela obiteljske mirovine ukoliko imamo takvih korisnika iste. **Radin, Furio Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre Piletiću, mislim da još jedanput treba naglasiti da su sve mirovine u RH unatrag 6 mjeseci dakle u mandatu ove vlade rasle za više od 29%, a one najniže za za čak 36% što znači da će s ovim uvećanjem od dodatnih 3% da ćemo početkom iduće godine ustvari imat podatak da će najniže mirovine rasti skoro 40% unatrag 3.g.. Mislim da je to jako bitno posebice za one koji, koji zaista u društvu imaju manje. ja želim pitati jest što je vašem ministarstvu ne samo unutar ovog zakona već i svih ostalih mjera i propisa napravilo kako bi se osnažio i poboljšao položaj žena posebice u starijoj i staroj dobi. (HDZ)** Hvala lijepo. Pa dakle uz sve ovo naravno dakle što radimo i što činimo kroz izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju naravno da to nije jedina mjera koju ministarstvo predlaže Vladi, a Vlada Saboru, nego dakle da smo, jel' ako se vratimo samo na jesenski paket obuhvatili čitav niz koje smo i ovim jednokratnim dodatkom poboljšali materijalni status svih umirovljenika neovisno je li riječ o muškarcima i ženama. I ono što smatram da treba i ovom prilikom istaknuti jest da smo osigurali dodanih 245 milijuna kuna za nastavak, provedbu projekta „Zaželi“ i to za sve one koji nisu bili obuhvaćeni onom svibanjskom financijskom omotnicom koju je Vlada odobrila u iznosu od 200 milijuna kuna, a isto tako više ste nego svjesni, dakle da i ovom mirovinskom reformom iz 2019. ako govorimo o ženama, dakle omogućen šest mjeseci dodatni staž

Zahvaljujem poštovani ministre. Ovo je možda kao neki nastavak našeg dijaloga od prošli puta. Tada kad sam se bio zalagao da se sve obiteljske mirovine podignu za 10% kao da se možda nismo najbolje razumjeli, ja zaista izražavam zadovoljstvo i pozdravljam činjenicu da se u međuvremenu razumijeva smisao moje intervencije, te da ste podigli mirovinski faktor na 1,1 i za one obitelji gdje je 4 i više korisnika. Dakle, u tom pogledu zaista pozdravljamo napor koji je učinjen u ovoj konačnoj verziji zakona. Na tom tragu nekako premda nije dio ovih, dakle nije predmet izmjena u ovom zakonu, na tom tragu je i moje pitanje. Ne znam jeste li svjesni nepravde koja se zapravo u članku 35. u definiciji dugogodišnjeg osiguranika čini prema ženama. I dakle kanite li zapravo taj dio uskoro mijenjati? Ako da u kojem smjeru? Hvala vam. Odgovor, izvolite. raspravi naravno da će biti uvažen, da ćemo razmisliti o svim mogućnostima. Svaki prijedlog naravno da ima svoj financijski učinak i da sve što predlažemo u zakonu moramo na kraju podvući crtu i izračunati koliko to košta državni proračun. Ja mislim da smo se mi dobro razumjeli i nakon prvog čitanja ovoga zakona. Dakle, jedino kome nije obiteljska mirovina ona skupina koja je i do tad imala, dakle mirovinski faktor 1,0 odnosno svi ovi, korisnici obiteljske mirovine kojih ima 4 ili više. Mi smo sada upravo zbog toga da ipak bude horizontalno svima jednako 10% povećali, dakle i ovaj

Poštovani ministre imam dva vrlo konkretna pitanja. Prvo je da li su vam se u dijelu javnog savjetovanja uključili sindikati, jer vidim da su imali zanimljive komentare pogotovo vezano za ovu bonifikaciju rada između 65 i 70-te godine, tim više što očito neki pojedinci koji vole to komentirati ne razumiju da se proračun puni iz privatnog sektora i da ljudi uplaćuju naravno i prvi i drugi mirovinski stup i uplaćuju poreze, a očito nekima ne smeta kad se te ljude guli. Ali imaju jako puno za govoriti kada ti isti ljudi žele raditi. A drugo čisto radi javnosti. Uzmimo jedan goli izračun tipa moja mirovina je 2000 kuna, partner ima bubnut ću 5000 kuna. I sad ako se ja odlučim na obiteljsku u slučaju smrtnog slučaja koliko na koncu mogu ja ostvariti. Evo čisto da pojasnite široj javnosti. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Naravno da u svim, dakle izmjenama i dopunama zakonskih tekstova su uključeni sindikati. Neke njihove prijedloge prihvaćamo, neke naravno elaboriramo i argumentirano odbijamo. Ja ću reći da je za ovaj Konačan nacrt izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju naišao na odobravanje i Matice umirovljenika kao udruge koja okuplja najveći dio dio i najveći broj aktivnih umirovljenika jednako kao i Sindikat umirovljenika Hrvatske. Mi dakle sa bonifikacijom ne da omogućavamo ostanak u svijetu rada što je naravno ustavno pravo, nego i omogućavamo praćenje suvremenih dakle trendova gdje se radni vijek produžava. Što se tiče, dakle ovog drugog vašeg pitanja 2000, 5000 kuna dakle vrlo je jednostavno. Ukoliko dakle partner želi koristiti od preminulog supruga, supruge dakle mirovinu sad smo vidjeli dakle po ovom, **Piletić, Marin (HDZ)** Dakle, možemo vam dati konkretan izračun, pa možete dakle podijeliti. Govorimo dakle o povećanju osobne mirovine koja je sada za jednog korisnika sa 70 povećana na 0,77 i od tog iznosa dakle 77% mirovine preminulog

na koje će se odnositi ove izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju. Znamo da je rekordna zaposlenost od milijun i 640 tisuća zaposlenih i da taj omjer između umirovljenika i radnika iznosi 1 naprama 1,34. Nedavno sam pročitao vašu zanimljivu izjavu u kojoj ste iznijeli jedno dobro zapažanje u kojem ste rekli da je taj broj rekordan, te da svi ti ljudi plaćaju i mirovinske i zdravstvene doprinose, te iznijeli ste jednu zanimljivu činjenicu da naravno da ne možemo očekivati i da nije normalno uspoređivati taj omjer danas i omjer koji je bio 1980. godina kada je omjer između umirovljenika i zaposlenog, zaposlenih iznosio 1:4 jer se tada tek prvi oni koji su zaradili pune mirovine u biti išli u mirovinu. Zanima me koliki je omjer danas između zaposlenih žena i muškaraca. **Radin, Furio Dakle, taj podatak omjer zaposlenih žena i muškaraca u ovom trenutku dakle ne znam možemo vam dostaviti dakle podatke. Ono što ističem još jedanput dakle da mi imamo zaista rekordnu zaposlenost odnosno rekordan broj osiguranika. Naravno da je to i rezultat i gospodarske aktivnosti naših poduzetnika, ali isto tako i uvoza radne snage. Netko je već maločas komentirao da mi zaista imamo povećani broj dakle radne snage koja dolazi iz inozemstva i da su to zapravo neki novi trendovi unazad nekoliko godina koji će naravno i u budućnosti utjecati na strukturu i održivost mirovinskog sustava u Hrvatskoj. **Radin, Furio Poštovani ministre, pozdravljajući zakon kojim će se djelomično popraviti život umirovljenika postavila bih vam pitanje hoćete li kada popraviti nepravdu koja se nanosi dugogodišnjim osiguranicima, to je kategorija koju je SDP uveo u Zakon o mirovinskom osiguranju, jer primjerice netko bez dana staža prima u prosjeku 500 kuna višu mirovinu nego što primaju ti ljudi koji sa 41 godinu staža u prosjeku primaju oko 2,5 tisuće kuna mirovine. Hvala. Hvala lijepo, rekao sam isto dakle da nakon ovih izmjena i dopuna formirali smo radnu skupinu i da ćemo temeljito izanalizirati kompletan dakle hrvatski mirovinski sustav. Vaš prijedlog je ukoliko smatrate da je to nepravda rado ćemo dakle uzeti u razmatranje kod idućih izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju. zakona znači benefit će ostvariti odmah vrlo, vrlo, vrlo vidljivo svi preko 500.000 umirovljenika. Međutim, ima jedna stvar koja malo, olako smo prešli oko nje, a mislim da je bitna za istaknuti pogotovo za one ljude koji danas pune mirovinske fondove i koristit će mirovine nekad u budućnosti. ovaj mogućnost prestanka svojstva osiguranika na osobni zahtjev obrtnicima i osobama koji samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost u slučaju privremene obustave ili mirovanja djelatnosti. To je vrhunska stvar. Znači ljudi ukoliko obustave, znači nema onih negativnih retroaktivnih posljedica, nema sudovanja, pa ja nisam radio, ja tada nisam imamo prihode, automatizmom znači na osobni zahtjev prestaju i obaveze koje kasnije u budućnosti kada se pokrene ponovo rad mogu i nastaviti. Možete li malo reći da li je to usuglašeno sa Hrvatskom gospodarskom komorom ili Obrtničkom komorom. **Radin, Naravno da je usuglašeno. I oni su dakle sudjelovali u javnom savjetovanju izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju. Naravno da time izlazimo u susret upravo dakle onim obrtima odnosno onim djelatnostima u kojih je najčešće jedan dakle koji rade i u slučaju mirovanja dosada im dakle išla obračun doprinosa, na ovaj način dakle izlazimo njima u susret, olakšavamo da nastave svoje aktivnosti dakle nakon prekida ovog mirovanja i samim time izlazimo njima u susret

naime važno je istaknuti da je upravo Nacionalnim programom plana oporavka i otpornosti zapravo je se htjelo postići da se unaprijedi i sam model izračuna mirovina, ali isto tako i da te mirovine budu što adekvatnije, a uz to se postigne i ovo da se mirovine povećaju sukladno naravno mogućnostima proračuna. Jako je važno isto tako u ovim izmjenama napomenuti da su upravo obiteljske mirovine izuzete i od ovrhe, dakle upravo na tragu toga da se ti, te osobe koje ostaju nakon, nakon nositelja mirovine zaista budu zaštićene i na taj način da su u boljem položaju. Naravno, dakle s time ispravljamo jednu nepravdu gdje su dakle upravo primici za maloljetne osobe odnosno djecu bile izuzete iz ovrha, a dakle korisnici obiteljske mirovine ukoliko govorimo o djeci, a nositelj odrasla osoba su bile podložne ovrhama. Na ovaj način dakle ispravljamo nepravdu i omogućavamo da onda taj prihod koji služi naravno za uzdržavanje djece ne bude podložan ovrhama. E hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, evo prije svega želim pozdraviti ovaj reformski smjer koji već već 6 godina se radi i u najboljem smjeru, evo i sami ste nabrojili i obiteljsku mirovinu 155.000 korisnika, povećanje mirovinskog faktora, ali evo posebno me raduje to se djecom sa poteškoćama, evo kolegica je i sama rekla što je možda i jako bitno, a to su te ovrhe koji se napokon obiteljska mirovina izuzima iz toga što je možda onako izišlo iz fokusa gdje se to i ne, ponekad i ne čuje pa evo još jednom vas molim onako u par crta da ovako evo te bitne stvari što, što je za naše i umirovljenike, a to je sigurno jedna skupina gdje moramo imati senzibilitet, ali evo i sa djecom s poteškoćama i uistinu moramo što više dati tim roditeljima snagu ono kao društvo, a prije svega i kao vlada. Evo, hvala vam lijepo.

dakle ona preživjela osoba odnosno supružnik može koristiti pripadajući dio obiteljske mirovine u iznosu 27% dok osoba koja je također bila korisnik obiteljske mirovine sa izgubljenom radnom sposobnošću najčešće su to ili djeca ili roditelji sa određenim stupnjem oštećenja invaliditetom da oni mogu ostati korisnici obiteljske mirovine dok onda preživjeli supružnik može koristiti svoju osobnu i dio pripadajuće obiteljske mirovine. Na taj način zadržali smo i razinu materijalnih prava onima kojima je to potrebno i sa izgubljenom potpunom radnom sposobnošću **Radin, Furio (Nezavisni)** …/Upadica Hvala lijepo potpredsjedniče HS-a. Poštovani ministre. Evo također pridružujem se čestitkama i svemu onome što ove izmjene i dopune zakona znači prije svega za naše umirovljenike već to da i praktički opozicija vam čestita pokazuje da je Vlada RH s ovim zakonom puno toga polučila. ove izmjene i dopune zakona donose i predstavljaju značajan iskorak u hrvatskom mirovinskom sustavu prije svega po tome što po prvi puta ćemo moći imati da se isplaćuju dvije mirovine, dakle građani do sada nisu imali tu priliku i mi se time priključujemo članicama EU koje to omogućuju. Isto tako ovime rješavamo i reformu mirovinskog sustava vezanu za plan oporavka i otpornosti, ali isto također i ciljeve iz Nacionalne razvojne strategije. Moje pitanje bi bilo, nismo čuli danas u raspravi dal osim svih ovih pozitivnih iskoraka ono što se još omogućuje umirovljenicima je i ostaje i mogućnost rada, pa molim vas oko toga. Hvala. a zapravo će to biti jedna mirovina, ali s kombinacijom dva mirovinska prava, jedno je osobna mirovina, a drugo je pripadajući dio obiteljske Mi smo ovdje zaista izašli i na prijedlog i našeg saborskog zastupnika Hrelje sa popriličnim postotkom tog pripadajućeg dijela obiteljske mirovine od 27%. Ukoliko uzmete samo susjednu Sloveniju taj postotak je puno manji iznosi 10%, a ukoliko govorimo o našim umirovljenicima koji su u tržištu rada vi vidite da i proširenjem zakonskih ovlasti iz 2019., a sada i ovim izmjenama i dopunama iz godine u godinu imamo povećani broj umirovljenika koji uz primanje mirovine naravno rade ovisno da li mogu raditi četri sata ili kao ove kategorije koje smo danas spomenuli … **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre. Sigurno da su ove izmjene i dopune zakona vrlo cjelovito sagledane i to se vidi jer se ne odnose samo na povećanje u postotku mirovina nego i na povećanje mirovinskog faktora bonifikacije i ostalih novina. Ono što me zanima, a zanima ustvari naše korisnike obiteljske mirovine i mirovine HRVI koji imaju koji imaju pravo na tu mirovinu, da li će se i na te mirovine odnositi ovo povećanje molila bi da to kažete, njih to zanima? Znači obiteljske i mirovine invalida stečene po zakonu o pravima hrvatskih branitelja. I s druge strane vezano na korištenje ovog dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu. Velik dio naših korisnika nema niti mlađe koji se brinu o njima, žive možda u nekim ruralnim krajevima gdje do njih teže su dostupne informacije **Radin, Furio (Nezavisni)** …/Upadica Radin: Hvala./… Hvala lijepo zastupnice Jelkovac. Dakle, sve obiteljske mirovine neovisno na ovnovu kojeg prava će se odnositi ovo povećanje, a već sam spomenuo da je HZMO pa i mi dakle kao ministarstvo u suradnji sa umirovljeničkim udrugama, naravno da ćemo odraditi veliku medijsku kampanju, ali isto tko informirati putem naših

spomenuli smo i broj ljudi koji će povećati se primanja samo na temelju povećanja mirovinskog faktora, a isto tako omogućiti svima onima kojima će to bit povoljnije da koriste ova dva modela. Poštovani ministre. Moram konstatirati da je dobro što nemamo treće čitanje zakona jer u izjavama nekih saborskih zastupnika vidimo da broj umirovljenika koji će imati benefite rasta geometrijskom progresijom što nije dobro. Vi ste u svojem izlaganju na odboru i prošli puta kada ste bili ovdje u sabornici rekli realne brojke i to treba poštivati, ako ne zbog drugoga onda zbog toga da znamo što trebamo napraviti u sljedećem koraku jer moramo znati koji broj je umirovljenika dobio, a koji nije. Imam jedno pitanje za vas. Naime, prošli put smo čuli na odboru da su iz sindikata umirovljenika dali nekoliko zahtjeva koji su bili prihvaćeni za jednokratne pomoći, pa je pitanje imate li još nekih zahtjeva od tog sindikata i namjeravate li s njima ići dalje u pregovore dogovore s obzirom da su ti prijedlozi dobri prihvaćeni su, međutim to su zapravo vatrogasne mjere koje moramo na neki drugi način prevenirati. Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Paviću, pa naravno dakle da i sindikat i matica imaju u kontinuitetu i zbog svog rada i angažmana poveliki broj svojih zahtjeva koji upućuju putem otvornih pisama i predsjedniku vlade i nama u ministarstvo. Rješavamo dio po dio. Najavio sam već nekome od vaših zastupnika da imamo čitav niz novih mjera, posebice ukidanjem onog zakona o umanjenju mirovina koji je donese u doba gospodarske krize 2009.g. da umanjenje svih ovih većih mirovina iznad 3.5 tisuće kuna više ne umanjujemo za 10%. Naime, događa se da onda neke mirovine zbog usklađivanja pređu taj iznos a onda im temeljem ovog Zakona o umanjenju mirovina se zapravo mirovina smanji i to je jedan od slijedećih koraka koji želimo riješiti zajedno naravno sa predstavnicima umirovljeničkih zajednica, a onda u konačnici ovdje s vama saborskim. Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre i uvaženi suradnici. Odlazak u mirovinu svakoj osobi mora bit određeni stres i jedna velika životna promjena koja ako si ta osoba ne nađe nekakve obrambene mehanizme što će raditi, sigurno može dovesti do, do čak i depresije i jednog puno težeg života, posebno ako je mirovina buduća mala, pa čak i kad je ona solidna, to kod ljudi izaziva velike stresove. Zato je jako važno upravo da su poduzete ove brojne mjere mirovinske reforme koje bi trebale pomoći umirovljenicima, a jedna od najvažnijih je i vrlo važnijih je ova da mogu ostati u svijetu rada još pola radnog vremena što je jako, daje jedan optimizam. S druge strane sve ove druge mjere, mislim da je malo koja vlada u Hrvatskoj u 30.g. učinila ovoliko za umirovljenike, mislim da se kod njih osjeti jedan optimizam koji je hrvatska vlada i ministarstvo napravilo da bi život umirovljenika bio u budućnosti bolji jel. Hvala na, na svemu ovom što je učinjeno. Hvala vama ako ćete ovo podržat.

ova reforma mirovinskog sustava koja je obuhvaćena …/Govornik se ne razumije/… Zakonom o mirovinskom osiguranju. Kako vidimo iz proračuna RH kroz ove naredne 3.g. je predviđeno oko 4,5 milijarde kuna za ovu a jedna od novina u ovom zakonu je i korištenje dijela mirovine preminulog bračnog i izvanbračnog životnog partnera. Pa evo smatram da će to mnoge korisnike ovaj razveseliti i da će mnogim udovcima i udovicama to puno pomoći za njihove životne potrebe. Vi kao ministar i kao javna osoba se susrećete sa našim građanima i vjerojatno vas pitaju vezano za ove porezne, za ove mirovinske reforme, pa evo šta možete reć šta njih najviše veseli ili raduje? Hvala lijepo.

Pa naravno dakle da je ovo zapravo jedna velika pozitivna stvar i jedna vrlo značajna mini reforma mirovinskog sustava u Hrvatskoj i mogli ste čuti iz reakcija saborskog odbora i dakle Nacionalnog vijeća za starije umirovljenike, ali isto tako i iz svakodnevnog susreta s našim starijima da ih veseli naravno i povećanje koje predlažemo ovim izmjenama i dopunama, kao što ih je naravno uveselilo i rekordno usklađivanje od 6,18%. Što se tiče ovih najnižih, dakle na ovih dodatnih 3,13 mi sada od 1. siječnja ponovno najniže mirovine podižemo za dodatnih 3% uz naravno očekivano ponovno usklađivanje koje će bit sa 1. siječnjom. Prema tome, naravno da se to pozitivno odražava na njihove mirovinske, dakle mirovinske prihode i samim time ništa drugo nego pozitivne

Poštovani g. ministre, slažem se da je svako usklađivanje nominalno povećanje mirovina, međutim rijetko se događa ovo što se događa kroz ovaj zakon da se osnovica koja se usklađuje povećava, 3% kod najnižih mirovina, 10% kod ovih 130 tisuća koji nemaju svog staža nego koriste mirovinu po osnovi preminulog supruga, a između 15 i 20% će se povećat osnovica za one koji će uz svoju mirovinu dobiti i dio mirovine po preminulom suprugu. To je, važno je istaknuti da je to ustvari najveća dobit ovim zakonom da se

Hvala lijepa. Pretpostavljam da je završena, da je gotova, ne, ne, čekajte imate još jednu repliku što se tiče g. Hrelje. Gđa. Dreven Budinski. poštovani ministre sa suradnicima. Evo ga, ja sam imala malo opširnije pitanje, ali me kolega Brkan jedan dio ovoga već oduzeo, pa tako da bi ja stvarno naglasila da pozdravljam donošenje ovog zakona, a pogotovo i ovaj dio gdje se predlaže omogućavanje znači prestanka svojstva …/Govornik se ne razumije/…našim obrtnicima i svima onima koji to nisu mogli, nisu to mogli omogućiti i posebno bi evo ga tu i istaknula da je, piše da rok za prijave je usklađen sa čl. 112. st. 1., jel tako koji npr. sve tamo ima u svojoj evidenciji navedene svi, koji su svi osiguranici, zašto su, kako su i na koji način mogu ovoga biti osigurani i na koji način mogu završiti to. Znači mogu samo reći da to pozdravljam, ministre svaka čast i svaka reforma koja donaša jedno takvo povećanje ne smo mirovina nego i životnog standarda je svakako dobro došla i to pozdravljam. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Piletić, Marin (HDZ)** Onda dobro došla i buduća reforma kojom ćemo naravno obuhvatiti i dodatne izmjene i povećanje adekvatnosti mirovina i u drugim

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvolite. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Hvala lijepa. Evo neću čitati sve brojke s obzirom da su brojke već iznesene danas nekoliko puta i od strane ministra i od strane zastupnika pa ću samo pročitati skraćeno o izvješće. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora na 24. sjednici održanoj 16. rujna 2022. godine raspravljalo je o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju P.Z. broj 308, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada RH aktom od 8. rujna 2022. godine. Odbor je navedeni akt raspravio sukladno Članku 83. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. Ovdje bih naglasio da je istaknuto kako će se predloženim mjerama postići veća razina socijalne sigurnosti te smanjiti rizik od siromaštva za posebno osjetljive kategorije umirovljenika, od toga su 94% žene, posebice onih s nižim mirovinskim primanjima. Također naglašeno je da je omogućavanje isplate dijela obiteljske mirovine korisnicima starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine značajan iskorak u mirovinskom sustavu generacijske solidarnosti jer to prema važećem zakonodavnom okviru nije bilo moguće. U raspravi su članovi odbora podržali donošenje ovog zakona te posebno pohvalili rješenja koja se odnose na povećanje najnižih mirovina od 3% počevši od 1.1.2023. godine kao povećanje polaznog faktora za svaki mjesec ostvarivanja prava na starosnu mirovinu tzv. bonifikaciju sa sadašnjih 0,34 na 45%. Isto tako u raspravi je predlagatelj pojasnio kako nije jednostavno omogućiti isplate obiteljske mirovine kada se roditelj ne ponaša odgovorno prema novcu odnosno prema svojoj djeci. Naime, samo u slučajevima lišenja roditeljske skrbi putem centra za socijalnu skrb moguće je provesti takvu isplatu. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno sa 9 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju P.Z. Hvala i vama. Nema više odbora, otvaram raspravu. Prvi je na redu gospodin Zvonimir Troskot koji će zastupati stavove MOST-a o ovom zakonu. Izvolite, pogledajte da li je upaljen. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani naši građani koji nas pratite putem ekrana posebno pozdrav evo našim umirovljenicima. Prije nego što krenem bi se htio evo iskreno zahvaliti našem ministru i ravnateljstvu mirovinskog sustava s obzirom da su iskazali jednu veliku benevolentnost i otvorenost za jedan otvoreni susret koji smo imali odnosno okrugli stol u maloj vijećnici gdje smo raspravljali o temi kako povećati mirovine u RH i mislim da je to stvarno hvale vrijedno i da umirovljenici odnosno svi u Hrvatskoj trebaju znati koliko ste bili otvoreni, koliko ste se odazvali i koliko je vaša prisutnost doprinijela toj raspravi. Isto tako bismo se kao Klub MOST-a htjeli zahvaliti i kolegi Hrelji čija je prisutnost također doprinijela raspravi. Što se tiče samih nekih reformi mirovinskih sustava mi ćemo prije svega pohvaliti sve ove prijedloge koji dovode do povećanja mirovine. Dakle, treba biti tu pravedan. Svako povećanje mirovine koje će dovesti do boljeg života naših umirovljenika mi ćemo pozdraviti. I kad se govori o reformi mirovinskih sustava nešto što mi je ostalo iz izlaganja zapravo gospođe Melite Čičak bio je jedan upitnik gdje je postavila pitanje često razgovaramo o reformama mirovinskog sustava, a kad bih vam postavila pitanje koliko vas od ovdje prisutnih ulaže u treći mirovinski stup iznenadila bi se koliko bi zapravo malo bilo uključenih. Nastao je jedan muk u vijećnici ko i sada u sabornici. Što se tiče samog sustava mirovinskog u Klubu MOST-a vidimo da kroz određene javne i socijalne politike RH pogotovo u mirovinskom sustavu da se javljaju određeni paradoksi barem kad govorimo o reformama mirovinskog sustava. Primjerice, mladi imaju problema sa zapošljavanjem, a mi govorimo da imamo problem, dakle mi govorimo o problemu starenja i unapređenju mirovinskog sustava. Nepovoljno makroekonomsko okruženje i položaj hrvatskog gospodarstva rješavamo pomoću mirovinskih fondova umjesto da mirovinske fondove štitimo od negativnog makroekonomskog okruženja gdje će investicija odnosno ulaganje biti nešto od našeg najvažnijeg prijedloga i demografsku ranjivost izvodimo iz mirovinskog sustava umjesto da idemo u obrnutom smjeru. Dakle, ne postoji mirovinski sustav u svijetu koji se može replicirati. Svi su autentični i svaki mirovinski sustav ima neke svoje posebnosti. Primjerice u RH mi smo relativno mladi mirovinski sustav. Imamo negativne demografske trendove i kao jedina članica naš nekakav partikularni specifikum imamo nasljeđe rata koje također moramo financirati. No, s obzirom da imamo jako malo novaca u privatnoj mirovinskoj štednji, s obzirom da imamo nove oblike tekućih troškova za mirovine primjerice obiteljskoj koju danas dotičemo negativne demografske trendove vidljivo je sad da Hrvatska nažalost na ovakve mirovinske pritiske koji će doći u budućnosti neće moći reagirati, a da bi uspjela nahraniti sve potrebe koje mirovinski sustav u Hrvatskoj ima i tu smatramo da je on kao takav neodrživ. Dakle, dajem jedan samo intro za naše prijedloge. Nadalje, ono šta nas brine u MOST-u jest jedna razina nezainteresirano hrvatske javnosti za mirovine, mirovinski sustav, mirovinske fondove fondove što smo si uzeli kao zadatak možda kao najmlađa stranka po godina raspravljati i pomno razmišljati o mirovinskom sustavu u RH s obzirom da ćemo se svi naći u onih 20 godina suživota s mirovinom koliko pokazuju podaci. Gdje je naša zabrinutost? Pa recimo to da samo 4% članova mirovinskog fonda samo bira svoje fondove, a 96% se po kalibracijskim modelima raspoređuju odnosno Regos ih raspoređuje po mirovinskim fondovima što je za nas čudno iz razloga što radi se ipak o drugoj najvećoj financijskoj imovini u RH nakon depozita i štednje u bankama i smatramo da bi trebalo uključit više naše članove, ako ništa drugo u odabiru samom mirovinskih fondova. Pa onda postavljam pitanje zašto ima četri, zašto ih nema deset što može ulaskom novih fondova primjerice kod konkurencije fondova se mogu onda smanjiti naknade, samim time i mirovine? Ono što se u Hrvatskoj događa jest jedan, mogu slobodno to nazvat tako jedan svjetski financijski apsurd korporativnih i javnih financija, a to je da privatni mirovinski fondovi koji se nalaze u vlasništvu privatnih stranih banaka naše privatne novce za koje vidim da uopće nije svjesnost građana podignuta da su to naši novci daju državi da ih troši na neisplative javne projekte koji ne donose apsolutno nikakvu dodanu vrijednost i onda se taj novac po isteku obveznica na temelju kojih se to financira vraća nazad u mirovinske fondove uvećane za kamatu, a sve se to onda financira sa porezima i sa trošarinama. Dakle, to je apsurd financija korporativnih i javnih financija i mislim da smo po tome jedinstveni u svijetu i nije ni čudno da su nam prinosi tako mali s obzirom da nam portfolia negdje oko 70% državnih obveznica su nam zapravo u državnim obveznicama pa ne može onda ni bit prinosa. Dakle, mi smatramo da na sve ove trendove koje smo rekli da je ulaganje kao takvo jedini zapravo alat da bismo podignuli naše mirovine jer van štednje investiranja i prinosa ne vidimo alternativu u smislu povećanja imovina s obzirom da se stalno dodaju novi troškovi stalno novi aktualni troškovi mirovina, ne postoji drugi način po nama nego da se investira. Što se tiče samih investicija, dakle mi ne podcjenjujemo trud i doprinos arhitekata mirovinskog sustava u RH kao niti ljudi odnosno naših građana koji su revno uplaćivali doprinose 20-ak godina i taj danas fond iznosi 130 milijardi. u našem modelu dakle mi smatramo da povećanje doprinosa mirovinskih ne dolazi u obzir. I dva su razloga zbog čega to mislimo, dakle ovih 20% dakle nama bi prijedlog reformi išao u smislu da zadržimo postojeće doprinose. Zašto ne povećanje? Iz razloga što pod broj 1) povećavamo cijenu rada i s druge strane sa povećanjem cijene rada postajemo nekonkurentni u regiji. Dakle, već smo sad skupi poslodavcima i kada se uopće investitori da li bi došli u Hrvatsku, gledaju kolike su tope mirovinskih doprinosa koji su kod nas previše. Dakle, ono što bismo mi napravili jest da bismo kroz period od 20 do 30 godina što je dostatno, dakle nitko nas ne može uvjeriti da 20 do 30 godina se jedan sustav ne može promijenit, a s druge strane to nisu pre revolucionarni udarci na sustav kao što je mirovinski, dakle mi bismo smanjivali doprinose za prvi mirovinski stup, a povećali udio izdvajanja za drugi mirovinski stup i tu imamo nekoliko smjerova. Prvi smjer da se udio odvajanja doprinosa u prvi stup smanjuju i usmjere prema drugom mirovinskom stupu u fiksnom iznosu postotnih poena svake godine najmanje do razine dok se svaki od stupova ne bi uplaćivalo 10% doprinosa od bruto plaće. Dakle, to je prvi smjer jer ja mislim da je tako mirovinski sustav inicijalno i bio postavljen da 10% bude međugeneracijska solidarnost dok s druge strane 10% bude kapitalizirana štednja. Zašto 20 do 30 godina? Iz razloga što će biologija u određenim skupinama sada u prvom stupu odraditi svoje i mislim da će se sa postepenim prebacivanjem na drugi stup gdje će se moć onda kapitalizirana štednja koju bismo više ulagali primjerice po modelu Švedske koja sve zapravo ulaže svih 18,5% doprinosa Šveđani ulažu u mirovinske diversificirane fondove, a s druge strane od tih 18,5% 16% ulaže država ili fondovi, a 2,5% ulažu ljudi sami. Još jedan prijedlog, zašto ne bi ljudi ulagali sami? Naravno da treba postavit onda kriterije, primjerice položiti ispite kod HANFA-e ili CFA ispiste sve tri razine koji su teški položiti čak i ljudima koji rade u financijskoj industriji kako bi ljudi pokazali uopće sposobnost da bi tako nešto mogli. Dakle, to je nešto o čemu treba razmislit. A drugi smjer, imamo i treći koji nećemo danas iznosit jer još radimo kalibracije, a drugi smjer da se udio izdvajanja u drugi mirovinski stup poveća za fiksni iznos postotnih poena isključivo ako bi tome prethodila godina sa gospodarskim rastom većim od 3% i tu onda ugrađujemo kontraciklički element u mirovinski sustav. Imamo još tih prijedloga pa ćemo se još obratiti tijekom pojedinačnih rasprava. Hvala na točnosti što se vremena tiče, hvala. Gospodin Silvano Hrelja ispred Kluba zastupnika HNS, HSU i nezavisnih zastupnika. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Na početku moje rasprave u ime HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika želim zahvaliti svima koji su mi dozvoli učešće u rješavanju ovog gorućeg umirovljeničkog problema. Doduše malo na neuobičajen način, ali vrlo efikasan način gdje nismo previše dugo čekali na rješenje sa gotovim rješenjem. Dakle, ovo o čemu mi danas ovdje raspravljamo je dugo očekivani iskorak u mirovinskom osiguranju. 22 godine nakon nama susjedne Slovenije oni imaju dio mirovine od 15% obiteljske mirovine isto tako imaju cenzuse naravno na njihovu veću bazu. Treba priznati da je njihova baza puno veća od nas. Mi imamo kad ovaj zakon saživi 27% obiteljske na našu nižu glavnicu. Slovenci su se nadali to dignuti i na 25%, no na žalost njihove umirovljeničke političke poluge više u slovenskom Parlamentu nema, pa je jako veliko pitanje ako i kada će oni to uspjeti. No, ne brinem ja njihovu brigu, oni će se sami već organizirati, to je njihova obaveza. Moja je obaveza samo da nas usporedim sa okolinom. Ono što treba reći obuhvat ovog zakona je 300 000 pretežno umirovljenica, negdje 94% su umirovljenice, jer žene u Hrvatskoj žive duže. I eto tako im je sudbina namijenila da budu jednim većim dijelom u obiteljskim mirovinama što se nadam da će se bitno promijeniti sa ovim zakonom. Činjenica je da ima oko 130 000, dakle 80 000 pretežno žena koje nemaju svog staža. To su naše starije sugrađanke od 75 pa na više korisnice obiteljske mirovine i one će dobiti 10% povećanje svojih primanja kakva jesu da jesu. I to dobit će prvi put u veljači, dakle dakle zakon stupa na snagu sa 1. siječnja, prva isplata je u veljači 2023. i to će ići relativno lako i brzo. Dakle, tu spadaju i nadživjeli partneri koji prelaze cenzus ili im je isplativija obiteljska mirovina od njihove osobne plus plus dodatak. Dakle, oni će koristiti taj, povećanje ovog mirovinskog faktora sa 0,70 na 0,77 odnosno povećanje od 10%. Zatim imamo između 150 i 170 000, nemojte mi prišiti nepreciznost jer to nitko ne može ne može znati jer postoji dio mirovine koje nikad nisu aktivirane kad je netko umro prije završetka ili je netko unaprijed vidio da je njegova mirovina ili njezina mirovina veća pa nije mirovina obiteljska nikad aktivirana. Prema tome, dakle postoje razni slučajevi, to su na deseci pa zato okvirno kažem između 150 i 170 000 onih koji će uz svoju mirovinu dobiti i dio mirovine a to je 27% pripadajuće obiteljske mirovine preminulog. 278000 korisnika najniže mirovine dobit će povećanje od 3% od 1. siječnja 2023. najniža se mirovina ovdje temeljem ovog zakona povećava sa tri aspekta. Dakle, povećava se najniža kad gledamo prosječno to je nekih 60-tak ali se povećava i najniža po, dakle obiteljska po najnižoj mirovini. Dakle, ona se povećava za 10%. A i kod svoje najniže mirovine i korištenjem dijela mirovine preminulog 27% obiteljske mirovine se određuje od najniže, a ne od onoga što je osoba kroz svoj životni vijek uplatila. Dakle, imamo višestruku zaštitu u cijeloj ovoj konstrukciju višestruku zaštitu najniže mirovine. Naravno kad je ona niska, kad je malo uplaćenih doprinosa i dalje će biti možda nedovoljna, ali je svako svako povećanje na neki način povećanje i prihoda, svakomjesečnih prihoda kod tako niskih mirovina uz ove energetske dodatke nekako im možda kao društvo pomažemo da lakše prebrode sve ovo što oni sa većim mirovinama nešto lakše prolaze. Nadalje, daljnji obuhvat je povećanje koeficijenta za više korisnika i zahvaljujem, korisnika obiteljske mirovine. Zahvaljujem ministarstvu da je uvažilo, odnosno predlagatelju da su uvaženi ovdje konstruktivni prijedlozi bilo iz oporbe, bilo iz vladajuće većine. Ali bila je koncentracija da se ovaj zakon poboljša i to je ministarstvo, odnosno predlagatelj jako dobro učinio i prihvatio i učinio ovaj prijedlog zakona još bolji. Kombinirano pravo korištenja osobne mirovine i obiteljske kod osoba sa gubitkom radne sposobnosti i korištenja dijela mirovine preminulog to je bilo meni postavljeno pitanje kolegice Iljkić na koje nisam u tom trenutku u prvom čitanju znao odgovor, međutim i na to je pozitivno ministarstvo odgovorilo. Nadalje imamo širenje kruga umirovljenika koji mogu primati mirovinu i raditi, dakle imamo jednu grupu policajaca koji su bili nepravedno isključeni, imamo vatrogasce. Ovim zakonom imamo i povećanu bonifikaciju za dulji ostanak u svijetu rada što znači dulja uplata doprinosa, nekorištenje mirovine, statistički kraće uživanje mirovine. Naravno sve to sukladno načelima mirovinskog osiguranja, dakle ako dulje radiš mogu te nagraditi većom mirovinom jer statistički ćeš je kraće kraće koristiti i nisi opterećivao mirovinski sustav nego si doprinosio. Dakle, ovdje pred sobom imamo jedan zakon koji bi mogli nazvati 3 puta 27. Dakle, od 2009. sve mirovine koje se obračunavaju dobiju dodatak od 27%. Imamo ovdje dodatak od 27% pripadajuće obiteljske mirovine ili dio uz svoju mirovinu i treći put imamo 27% bonifikacije za one koji će raditi punih 5 godina nakon 60 po toj karakteristici bi mogao ovaj zakon ostati lako pamtljiv. Da se razumijemo, dulji rad to su opcije. I ono što treba reći ovo ne koriste oni koji primaju mirovinu i rade 4 sata, to se na njih ne odnosi. To se odnosi samo na one koji ostaju u punom, stalnom radnom, radnom odnosu da ne idu u mirovinu nego nastavljaju, Dakle, to su opcije, to je motivacija, to nisu obveze i niti je zakonska norma ili prisila. To je opcija i motivacija da se ostaje u duljem svijetu rada, to je nakon pokušaja definiranja rada do 67 godina, nakon pokušaja uvjeravanja poslodavaca mislim jedan najpravičniji način da se ljudi motiviraju ako mogu da rade što je moguće dulje i da budu nagrađeni. Ja ću ovdje imati jedan amandman jer, pardon, jer želim da i oni koji idu u mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika po kriteriju 60 41 i njih želimo da što dulje rade i predlažem na neki način njihovo nagrađivanje daljnjeg ostanka u svijetu rada od 0,15 po svakom mjesecu daljnjeg ostanka

10 sekundi više kao sukreatora. Gospođa Majda Burić, Klub zastupnika HDZ-a. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani i dragi svi prisutni, poštovani državni tajniče sa gospođom Čičak, sve sva srdačno pozdravljam, drago mi je da danas imamo ovu raspravu. Prije svega moram naglasiti da država i društvo moraju biti senzibilni prema onima koji imaju manje i socijalno ih zaštiti i osnažiti i mislim, u stvari sam sigurna da je ova vlada to i pokazala svojim dosadašnjim radom, a isto tako sam sigurna da je pokazalo i hrvatsko društvo, a i svi mi ovdje vezano uz stupanj usuglašenosti makar dosadašnje i vezano uz prvo čitanje, a i vezano uz ovo današnje konačni prijedlog zakona. ovaj zakon koji je pred nama po mojem je mišljenju svakako značajan, hrabar i reformski iskorak koji će direktno utjecati kako na povećanje obiteljskih mirovina tako i na povećanje najnižih mirovina. Zakon je ustvari nastavak mirovinske reforme iz 2019. godine i utječe na održivost mirovinskog sustava, ali isto i na adekvatnost mirovina odnosno njihovu primjerenost i veću, veći iznos mirovina pa će u tom smjeru ići i moj govor. Dakle, osvrnut ću se prije svega na reformske mjere iz 2019. godine i kako su one utjecale na rast, dosadašnji rast mirovina, a nastavno na to i na unapređivanje instituta obiteljske mirovine i najnižih mirovina kako bi se u stvari osnažio položaj onih ljudi koji imaju manje. Dakle, što je napravljeno 2019. godine? Samo neki od ishoda su slijedeće, su slijedeći. Omogućen je izbor na povoljniju mirovinu, dakle ili samo ona iz prvog stupa plus 27% ili ona iz prvog i drugog stupa plus 20 do 27% na prvi prvi stup. Značajan je podatak da od 2019. dosad skoro 40% umirovljenika je odabralo upravo kombiniranu mirovinu prvog i drugog stupa. Mislim da nam to jako puno govori. Također uvedena je i demografska mjera ostvarivanja dodatnih 6 mjeseci staža za majke i posvojiteljice kako bi one u konačnici prije odnosno u vrijeme ostvarivanja prava na mirovinu imale u prosjeku veću mirovinu za 2% po djetetu. I to danas koristi skoro 51.000 žena. Napušten je model usklađivanja 50 50 i uveden je povoljniji novi 70 prema 30 ili obrnuto što u svakom slučaju je iskorak u odnosu na prethodni švicarski model, a odnosi se na rast potrošačkih cijena i plaća, naravno ono što je što je povoljnije. Osim toga također je maksimalno proširen i krug umirovljenika koji ujedno rade i primaju mirovinu i danas to prvo koristi skoro 24.000 umirovljenika, a poduplana je i nagrada za duži ostanak u svijetu rada tzv. bonifikacija na sveukupno 20% za 5 godina dužeg ostanka u svijetu rada, a ovim zakonom to dodatno osnažujemo i povećamo za 5 godina dužeg ostanka u svijetu rada sada će umirovljenici imati mirovinu za 27% veću ukoliko 5 godina duže ostanu. Također, dodatno su uvećane i tada 2019. godine najniže mirovine za dodatnih 3,13% za oko 270.000 umirovljenika, ovim zakonom se opet dodatno pojačava odnosno uvećava najniža mirovina za 3% i to ne u fazama kao što je bilo predviđeno u prvom čitanju već odmah od 1.1.2023. godine sva 3%. Također, mirovinskom reformom iz '91. godine unaprijeđen je i individualizirani, individualizirana kapitalizirana štednja odnosno tzv. drugi stup poput smanjenja troškova što ulaznih, što izlaznih, što upravljačkih naknada, a isto tako i liberalizacije ulaganja mirovinskih fondova što je dovelo do diverzifikacije ulaganja i što imamo prilike u stvari vidjeti kroz izvješća koja pratimo. Osim toga promijenjen je i način raspoređivanja članova drugog stupa u potporfelje odnosno u kategoriju A, B i C, pa su sada oni koji se osobno ne odluče za kategoriju automatski svrstavani u kategoriju A. A bitno je naglasiti i to da je imovina mirovinskih danas skoro 133 milijardi kuna i da je od toga skoro 50 milijardi ustvari ono što su mirovinski fondovi zaradili nama odnosno članovima mirovinskog, drugog mirovinskog stupa. Osim toga ako usporedimo rezultate hrvatskih mirovinskih fondova i onih u okruženju i fondova u dijelu zemalja OECD-a onda je vidljivi rezultat da hrvatski mirovinski fondovi po rezultatima spadaju u sam vrh. Također što se tiče ishoda reforme iz '19. tu je jednokratna isplata od 15% iz drugog stupa, dakle tu mogućnost dosad je iskoristilo skoro 4 tisuće umirovljenika, a maksimalno je također i administrativno rasterećen treći stup odnosno dobrovoljna mirovinska štednja i to ukidanjem ulazne naknade koja je dotad bila oko 1300 kuna, to je ukinuto, pa danas ustvari i vidimo porast broja članova u trećem mirovinskom stupu i danas je njih skoro 414 tisuća, a ukupna imovina trećeg stupa odnosno fondova koji se time bave je skoro 8 milijardi kuna. Sve to utjecalo je naravno da mi danas u odnosu na prethodno vrijeme imamo bolji i održiviji mirovinski sustav, da imamo adekvatnije mirovine i da možemo kazati podatke da su unatrag 6.g. sve mirovine rasle za više od 29%, a one najniže rasle su dosad za čak 36% i to nije isključivo i jedino utjecaj indeksacije odnosno usklađivanja mirovina već je sveukupni efekt mirovinske reforme koji uključuje i indeksaciju. Ono što je bitno jest da najniže mirovine će rasti dodatnih 3%, što znači da ćemo mi početkom iduće godine ustvari u odnosu na prije 6.g. imati rast najnižih mirovina za gotovo 40%. Usuđujem se reći da ništa od toga nije došlo samo po sebi, da nije palo s Marsa već da je rezultat ozbiljnog rada, ozbiljnih politika, ozbiljne mirovinske politike i to u cilju poboljšanja pozicije starijih osoba i umirovljenika i zaštita njihovih, njihove socijalne sigurnosti. Također ne treba zaboraviti da je vlada u roku svega godinu i pol dana isplatila dva dodatka jednokratno, upravo u ovom listopadu mjesecu počinje isplata trećeg jednokratnog dodatka do 1.200 kuna za skoro 700 tisuća umirovljenika. Ono što ovom prilikom želim posebno istaknuti kao jedan od najvećih benefita ovog zakona koji je pred nama jest upravo mogućnost kombiniranja cijele osobne mirovine i dijela obiteljske mirovine 27% obiteljske mirovine od preminulog, što znači da će u konačnici takva mirovina biti mjesečno u prosjeku veća za 510 kuna uz napomenu da je gornji limit 6.212 kuna što znači da ustvari cijela osobna mirovina plus dio te obiteljske mirovine ne smiju prijeći 6.212 kuna. Dosad ta mogućnost u hrvatskom pravnom sustavu i u hrvatskom mirovinskom sustavu nije postojala i to smatram jednim od izuzetno vrijednih vrijednih iskoraka vezanih uz ovaj zakon. Ono što nam on također donosi jest i povećanje obiteljskih mirovina za 10% odnosno za 250 kuna mjesečno i to će ići automatizmom i primjenjivati se automatizmom dok će se ove kombinirane mirovine vezano uz cijelu osobnu i dio obiteljske ustvari podnositi zahtjev. Također jedan od benefita ovog zakona koji treba posebno naglasiti jest da se profesionalnim vatrogascima omogućuje ono što je već dosad omogućeno djelatnim vojnim osobama, a a to je da mogu radit 4 sata i primat punu mirovinu i da mogu radit i puno radno vrijeme i uz to primati polovicu mirovine i da oni imaju mogućnost izabrati ono što im je povoljnije i što je bolje za njih. Što se tiče same bonifikacije pozdravljam je, kasniji odlazak odnosno poticanje ljudi da ostanu dulje raditi kako bi ustvari u konačnici ostvarili višu mirovinu, a za 5.g. duljeg ostanka u svijetu rada

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Svako povećanje i potencijalno povećanje mirovina treba podržati i treba pohvaliti i Hrvatski suverenisti će podržati ove izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju, međutim uvijek treba imat na umu još neke stvari odnosno situaciju u kojoj se trenutno nalazimo. Naime, to ne govorim zlonamjerno nego stvarno zbog bojazni u kakvoj smo trenutno situaciji, a to je da s jedne strane imamo inflaciju koja iz mjeseca u mjesec raste i bojimo se da i ovu povišicu koju će umirovljenici dobiti ili moći konzumirati od svog pokojnog supružnika neće doslovce osjetiti jer svakodnevno rastu cijene proizvoda i usluga, posebice prehrambenih proizvoda koje umirovljenici ponajviše i koriste. I vrlo vjerojatno standard umirovljenika se neće poboljšati nego ako budemo sretni bit će na onoj razini kako je i dosada, a to je nažalost razina granice siromaštva ili čak ispod nje. Onaj drugi možda još i veći problem je što nas čeka u budućnosti. Naime, ministar je rekao da trenutno imamo dosta dobar omjer u odnosu kako je on bio prije 10 godina da imamo milijun 635 tisuća uposlenika na milijun i 230 tisuća tisuća umirovljenika, daleko je to od nekad vremena kada smo imali 4:1, međutim tendencija rasta uposlenika je prisutna ali bojim se da smo tu došli do maksimuma. Naime, demografska situacija u državi nam ne ide na ruku. Prije nekoliko dana izašao je popis stanovništva detaljniji gdje se jasno mogla vidjeti dobna struktura našeg stanovništva, gdje je čak gotovo četvrtina stanovništva starija od 65 godina. Znači potencijalni umirovljenici sa tendencijom daljnjeg rasta njihovog udjela u stanovništvu, a s druge strane stanovništvo do 15 godina čini samo 14% cjelokupnog stanovništva RH sa tendencijom daljnjeg pada zbog sve manjeg broja rođenih. I tu nastaje taj ogroman problem koji će sve više dolaziti do izražaja u slijedećih 10, 20 godina i koji prijeti urušavanjem cjelokupnog mirovinskog sustava. Ministarstvo pokušava kroz izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju i kroz izmjene Zakona o radu potaknuti ljude da što duže ostaju na tržištu rada. Međutim postavlja se pitanje kako će jedan vodoinstalater raditi do 70 godina bez obzira na poticaj da će mu mirovina biti 27% veća nego da ode sa 65 godina. Kako će raditi čovjek koji je 40 godina proveo na građevini do 70 godine? Kako će raditi jedan profesionalni vozač kamiona do 70? Nažalost, ovu konzumaciju zakona će koristiti oni koji već imaju ovako visoka primanja, a to su možda da nikog sad ne uvrijedim sveučilišni profesori i slično koji neće i nisu morali imati fizički teške poslove tijekom svoga radnoga staža. Ovo je možda dobro osmišljeno, ali jako teško provedivo u praksi. Ono što je još gore oni koji imaju najniže mirovine će biti prisiljeni raditi do 70 godina, a pitanje je koliko će biti u stanju uopće raditi jer jedan podatak je vrlo bitan, s jedne strane se nudi mogućnost rada do 70 godina uz povišicu mirovine od 27%, a istovremeno znate koja je prosječna dob muškaraca u RH 73,9 godina. Gotovo da možemo reći i staviti u zakon da morate raditi dok ste živi. S posla na groblje. Do te situacije smo došli i to je činjenica. I bojim se da bez uvoza radne snage, mlađe radne snage da će teško Hrvatska u budućnosti normalno funkcionirati posebice naš mirovinski sustav. Kao što sam rekao situacija je takva kakva je, podržat ćemo ove izmjene i dopune zakona, ali trebamo imati u vidu da se s njima neće riješiti kronični problem hrvatskog društva, a to je sve veći udio stare populacije odnosno potencijalnih umirovljenika, a sve manji udio radno aktivnog stanovništva koji treba kroz generacijsku solidarnost uplaćivati za mirovine naših umirovljenika. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Marin Lerotić, Klub IDS-a. **Lerotić, Marin (IDS)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege, predstavnici ministarstva, pa kao što su već i drugi klubovi istaknuli svakako treba pozdraviti svako povećanje mirovine pa tako i ovo. Međutim, isto tako treba reći da nažalost u Hrvatskoj umirovljenici teško žive i to nije od jučer već je to njihova realnost, a na kvalitetu i standard života zasigurno nije utjecala niti energetska kriza, a niti inflacija. I upravo iz tih navedenih kriza činjenica da je ovo povećanje već pojelo poskupljenje što energenata što inflacije. Jer kao što sam već jednom za ovom govornicom spomenuo dok se prosječni europski umirovljenici vraćaju sa jesenskog odmora iz Hrvatske ili razmišljaju na koju bi destinaciju mogli i na zimovanje ili u toplice naši umirovljenici razmišljaju mogu li si priuštiti 10 dkg mortadele. Tužno, poražavajuće, sramotno. Nazovite to kako god hoćete, ali nažalost to je hrvatska surova stvarnost i od toga ne treba bježati. Hrvatski umirovljenici zasigurno ne razmišljaju o putovanjima već o tome kako platiti sve račune koji iz mjeseca u mjesec su sve viši, pa kako kupiti lijekove, a kada sve poplaćaju ostane što ostane za preživjeti do kraja mjeseca. Što se tiče zdravstva neću dublje ulaziti jer trenutno to nije tema, ali svi znamo koliko su duge liste čekanja u Hrvatskoj i dobro znamo da si prosječni umirovljenik određeni pregled u nekoj privatnoj poliklinici jednostavno ne može priuštiti pa čak ni na rate. Ljudi koji rade, koji primaju plaću svakodnevno se žale na nezaustavljivi rast cijena i pitaju se kako će na jesen i zimu s grijanjem, poskupljenjem odjeće, obuće, hrane i svega ostaloga, a plaće isto tako ne rastu, a i ako rastu rastu jako malo. Kako će onda naši umirovljenici preživjeti? Često sami umirovljenici kažu da nitko na njih ne misli, a tome u prilog idu i statistički podaci. Naime, prosječna starosna mirovina u Hrvatskoj iznosi oko 3.000 kuna odnosno 390 eura dok je prosječna starosna mirovina u EU i do 3 puta veća nego kod nas. Eurostat je svojevremeno mirovine izmjerio iz standardno kupovne moći te smo time dobili bolju usporedbu kada govorimo o ekonomskim pokazateljima. Prema toj umjetnoj valuti, prosječna starosna mirovina kod nas je iznosila 526 tzv. SKM-a dok je starosna mirovina u EU iznosila 1.233. Gori od Hrvatske bili su samo Bugarska, Litva i Letonija jer oni koji su godinama radili i uplaćivali u državni proračun za budućnost dana su doslovno na rubu siromaštva, a to je i poruka prema mladima. Naravno, loša poruka jer mladi jasno vide da oni koji su gradili ovu državu nemaju ni približno kvalitetnu starost kakvu zaslužuju. Umirovljenici su od malih mirovina teško živjeli i prije pandemije i inflacije koje su donijele dodatne troškove i poskupljenja, a sada doslovno životare. I sami kažu da kupuju ono najnužnije što trebaju i da ako se ovaj trend rasta cijena nastavi do kraja godine je pitanje što će moći kupiti. Žive tako da nakon što stigne mirovina plate obveze i sve što im ostane je da prate akcije i popuste za umirovljenike. Preko 400.000 naših umirovljenika živi ispod granice siromaštva i to definitivno nije doprinos … društvu. Smatramo da bi limit od 6.220 kuna obiteljskih mirovina svakako trebalo povećati barem na onih 7,5 tisuća kuna odnosno tisuću eura. A da je situacija po pitanju mirovinskog sustava alarmantna najbolje pokazuje i podatak da Hrvatska ima samo 1,29 radnika na jednog umirovljenika. Također jedan od najgorih odnosno treći najgori omjer u EU. Negdje oko 1980. smo imali 4:1, 1990. 3:1. Trebamo stvarati radnike, omogućit bolje plaće, stvarati uvjete da omjer radnika na broj umirovljenika počnemo vraćati prema onom iz 1990. jer Hrvatska je brutalno oporezovana, poslodavci često zbog toga pribjegavaju isplaćivati minimalne plaće dok ostatak isplaćuju kako god znaju i imaju. I to je isto jedan od razloga iseljavanja. Mladi ljudi nemaju mogućnost podizanja kredita i rješavanje stambenog pitanja i u globalu sređivanju svog života. Umirovljenici i na drugi stup plaćaju poreze i prireze, znači nakon što su cijeli život onda opet i na mirovinu. Poslodavci nakon što ostvare dobiti i plate porez na dobit kreditiraju državu na način da unaprijed plaćaju porez na dobit kao da će isti ostvariti tekuće godine. S druge strane država koja ima mnogo svoje državne imovine umjesto da se stavi u funkciju gospodarskog razvoja ta imovina zjapi prazni. I unatoč brojnim apelima i pokušajima gradova i općina da im država dodijeli zemlju za razvoj, do realizacije znaju proći i desetljeća. O tome smo saborski zastupnice i zastupnici IDS govorili već godinama, ali sluha nema. Također nevjerojatno je da sam prvu godinu mandata izgubio na apeliranje da se sjedne za stol s Batom i riješi njihov problem, govorimo o poduzeću koje je jedno od najvećih stranih investitora u Hrvatskoj. I nažalost to su sve loše poruke koje sigurno ne ne doprinose rastu standarda kako radnika tako i umirovljenike i nažalost iako pozitivne korekcije u mirovine, inflacija i energetska kriza tu je korekciju pojela i ljudi teško da će živjeti bolje. Hvala. Ispred Kluba zeleno-lijevog bloka g. Damir Bakić. Izvolite. planira uvesti tri relativno jednostavno izmjene 10%-tnog povećanja obiteljskih mirovina, odgođeno povećanje najniže mirovine i dozvolu da određena kategorija umirovljenika uz svoju osobnu mirovinu prima i dio obiteljske. U ovoj verziji sada u ovom konačnom prijedlogu zakona sve troje se dorađuje, a uvodi se još jedna pohvalna novina, pohvalna. Naime, povećanje bonusa za polazni faktor za sve oni koji nastavljaju raditi i nakon navršenja dobi za starosno umirovljenje. U tom pogledu ova verzija je bolja od prethodne i treba pozdraviti napor i dobru volju da se uvaže neke primjedbe i prijedlozi zastupnika u prvom čitanju. Sada evo što je učinjeno, a što nije, što je učinjeno dobro, a što loše. Prvo, uvažen je naš prijedlog da se obiteljske mirovine povećaju za 10% svima, dakle tamo gdje je četri i više korisnika. Ove obitelji nisu bile obuhvaćene originalnim prijedlogom i to je bilo nepravedno. Istina sada se kvari odnosno poružnuje se dizajn sustava, ali to je više nevažno nakon svih onih kojekakvih zakrpa i dogradnji koje je sustav već doživio. Drugo, najniža mirovina se diže za 3% sada odmah, a ne više u dva koraka kako je prvotno bilo predviđeno. Treće, opravdano je proširen krug umirovljenika koji pored svoje vlastite mirovine mogu primati i dio obiteljske preminulog bračnog druga odnosno životnog partnera. Određeno je da se uz vlastitu mirovinu može primati i do 27% obiteljske, ali gornja granica tako kombinirane mirovine iz dva sloja je 80 aktualnih vrijednosti mirovine. To je u redu treba postojati gornja ograda, ali mislim da je loše napisana. Upozorio sam na to još i u prvom čitanju, međutim nije popravljeno ili je možda posrijedi oveći nesporazum. Bilo bi zato korisno da se eksplicitno kaže što je to što se u čl. 74.a st. 2. točka 3. zove, ukupna svota mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja? Ako se pod tim misli ukupna vlastita mirovina kao zbroj mirovine iz prvog i drugog stupa onda je u redu, al to treba eksplicitno napisati. Četvrto, sada se bonus za nastavak službe i nakon navršenja dobi za starosno umirovljenje podiže sa 0,34% na 0,45% za svaki mjesec nastavka službe. To je svakako za pozdraviti. Ukupno povećanje poreznog faktora po toj osnovi može iznositi 27%, a sve zajedno treba uočiti da povećanje mirovine u slučaju nastavka službe u trajanju od pet godina može rezultirati, može rezultirati povećanjem mirovine i 40%, pa i više. U vezi s tim korigirani su naviše i polazni faktori u slučaju kad se obustavlja isplata starosne mirovine zbog novog odnosno ponovnog zaposlenja. I konačno peto, sada nakon svih ovih izmjena ili povećanja prava ili povećanja opsega prava kaže se da će ovaj paket promjena u 2023. državni proračun koštati dodatnih milijardu i 302 milijuna kuna, u nacrtu zakona bili smo na milijardu i 217 milijuna kuna. Međutim, ja mislim da je ova procjena loša i mislim da će nedostajati još barem 100 milijuna, dakle vjerojatni ukupni dodatni trošak u 2023. će biti milijardu i 400 milijuna kuna, ako ne i milijardu i pol, molim vas da imate to na umu i da obratite pažnju na, na postupak slaganja proračuna. A na kraju ponovit ću u preostalom vremenu nešto što je osobito važno, a naglasio sam već i u prvom čitanju, a tiče se najniže mirovine, ne razumije/…sustava. Najniža mirovina definirana je kao zaštitni instrument, onim osiguranicima kojima bi bila obračunata mirovina u nižem iznosu njima se dodjeljuje ta najniža, a tko su ti osiguranici kojima pripada najniža mirovina? Ako imate npr. 30.g. staža i u svakoj godini ste zaradili točno prosječnu plaću u RH, imate imate 30 vrijednosnih odnosno osobnih bodova i tada vam pripada obračunata mirovina u iznosu od 30 aktualnih vrijednosti mirovine, što je točno najniža mirovina. Dakle, ako ste kroz cijelu karijeru primali plaću na razini ili tik ispod državnog prosjeka vi ste u mirovinskom sustavu socijalni slučaj jer vaša mirovina je jednaka onome što se garantira svima i onima koji su imali plaću bitno manju od prosječne, ikakvu plaću, samo je potrebno da imaju 15.g. staža. Sad je ovom zakonskom izmjenom granica mirovinskog siromaštva postavljena na one čija plaća je tokom cijele karijere uprosječeno bila 103% državnog prosjeka. Sve takve radnike mirovinski sustav tretira kao socijalne slučajeve i zaštićuje ih najnižom, dakle zaštitnom mirovinom. To najbolje ocrtava fijasko našeg mirovinskog sustava jer nigdje, ni u kojem funkcionalnom sustavu radniku s prosječnom plaćom ne bi smjela pripadati mirovina tako mala da ju je nužno štititi, korigirati do razine neke minimalne mirovinske naknade, a najniža mirovina po svojoj prirodi to točno i jest. Dobra vijest u ovoj nevolji je barem to da možemo iz godine u godinu u proračunu osiguravati potrebna sredstva za barem takvu razinu mirovine. I na samom kraju mislim da ću dospjeti i ovo. Trenutno aktualna vrijednost mirovina iznosi 77 kuna i 65 lipa. Osoba koja je ostvarila staž u ukupnom trajanju od čak 40.g., a primala je kroz sve te godine prosječnu plaću prima mirovinu u iznosu 3.945 kuna uz uračunat dodatak od 27%, 3.945 za 40.g. staža s prosječnom plaćom. S obzirom da je prosječna neto plaća u lipnju '22. iznosila 7.711 kuna, to znači da taj osiguranik prima mirovinu u iznosu 51% prosječne plaće, dakle 40.g. ste radili za prosječnu plaću i onda vam pripada mirovina u iznosu 51% prosječne plaće. Teorija kaže da bi osiguranik, teorija, a da ne govorimo o praksi, teorija kaže da bi osiguranik sa 40.g. staža trebao dobivati mirovinu barem u visini 60% svoje plaće, to je minimalni kriterij adekvatnosti sustava. Kad bismo to željeli postići mirovina za našeg prosječnog osiguranika sa 40-godišnjim stažom trebala bi iznositi 4.626 kuna, to je 17% više nego što taj umirovljenik dobiva danas, a jednako se to primjenjuje na sve umirovljenike neovisno o ostvarenom stažu. Ovo nam govori da, da, da bi samo da se sustav dovede na neku donju granicu adekvatnosti sve mirovine, sve mirovine trebalo podići za 17% ili ne baš sve jer nema razloga da se podižu one koje su određene ili obračunate po posebnim uvjetima. Ovo povećanje bi se trebalo odnositi samo na mirovine određene i obračunate prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Prema financijskom planu HZMO za te nam mirovine u ovoj godini treba nešto preko 38 milijardi kuna. Želimo li 17%-tno povećanje nedostaje nam još otprilike 6 milijardi kuna, dakle dodatnih 6 na 19 koliki je inače transfer proračuna prema HZMO. Jasno je da to ne Jasno je da to ne možemo ostvariti odmah, ali potrebno je to imati na umu kao cilj i taj cilj nam je potrebno dohvatiti nekom postupnom planiranom akcijom u idućim godinama. Sve što se čini umjesto toga, a poput ovoga što je danas na raspravi, to su mali koraci, sami za sebe dobrodošli, ali premali za stvarne potrebe i ograničeni samo na određene skupine umirovljenika. Želio sam još nešto reći o statusu dugogodišnjeg osiguranika, to je povezano s pitanjem koje sam postavio ministru, ne bih htio međutim o tome brzati, pa ću malo više ili mnogo više detaljnije o tome u pojedinačnom izlaganju. Za sada je to to, zahvaljujem

vidim da smo danas svi klubovi su zapravo postigli visoki stupanj suglasnosti donošenja ovoga zakona tako da ipak da ne bi rekli da ono što predlaže vladajući da oporba ne prihvaća čak zahvaljujem jer vidim da ste veliki dio i rasprave što je bilo dolazilo iz oporbenih krugova da je dolazilo da ste prihvatili. I ovo što je kolega govorio za četveročlanu obitelj sa 1 na 1,10 i zapravo i onu najnižu mirovinu što smo zapravo govorilo da je nedostatno tih 1,5% pa ste se odmah sad odlučili za 3% od 1.1.2023. godine i neke druge stvari tako da ipak se može nekakvom kvalitetnijom raspravom kada se smire zapravo strasti dovesti do puno boljeg zakona i zbog toga vam i zahvaljujemo što ste zapravo i te određene primjedbe oporbe prihvatili. Ovdje je zapravo bilo govora o tom povećanju mirovina kroz jedno razdoblje koje nažalost ga više neće biti u jednoj, jednoj povijesti ekonomskoj zato što smo, ulazimo u razdoblja koja su potpuno više ne znamo u kojem smjeru i planirati i definirati jel, jer ovo kad ste spominjali razdoblja od 2016. do 2022. bez obzira na ovaj dio Covida, ulazak Hrvatske u EU odnosno povijesno niskih kamatnih stopa jel, to nikada u ljudskoj povijesti nisu bile kamatne stope 0% jel. Nikad, nikad. Da uzmete od početka civilizacije nisu bile takve jel. I to je bio sigurno jedan značajan poticaj razvoju gospodarstva i došli smo do ovoga koji je vjerojatno naš maksimum i 600 tisuća zaposlenih to je vjerojatno s obzirom na našu demografsku strukturu i sad naš maksimum u Hrvatskoj jel, teško da možemo doći do 2 miliona zaposlenih jel, to je nekakav naš maksimum i došli smo do ovog dijela 1,2 miliona umirovljenika i to je taj neki omjer 1 34 Jel je bilo govoreno nam kako je bilo u povijesti je bilo i 4 itd., to možemo zaboraviti, taj dio gdje ćemo biti u tom nekom omjeru i da je bilo 1 15 jel, e toga se bojim To se bojim jer uvijek nemojte zaboraviti izvući nešto iz konteksta to je kada je bila zapravo omjer 1 1 jel da je bila recesija jel, da je bilo jako velik broj nezaposlenih da je jako velik broj ljudi bilo na birou i da ono što nam sad najavljivaju jer sve ove zapravo priče što se, što zapravo i dolazi iz Europe da upravo govore o toj recesiji i da ovakav omjer 1 34 je zasad povoljan, ali da moramo biti spremni što ukoliko se takav omjer u budućnosti bude mijenjao I da je to ono što treba svojim ekonomskim politikama vlada tražiti gospodarski rast, cijelo vrijeme bez obzira kako, kakvi bili omjeri jer jedino gospodarski rast osigura punjenje mirovinskog sustava jer nemojmo zaboraviti od koliko, 50, 51 milijardu ukupno koliko se zapravo isplaćuje za mirovine da mirovinski fond nije dovoljan jel i da se za preko 20, 25 milijardi mora dati iz PDV-a To je činjenica jel, da se 25 milijardi kuna koliko godišnje se skupi mora se dati 25 milijardi da bi se zapravo mirovinski fond moga isplaćivati ovakav kakav je ovo što ste rekli niske plaće jel. Znači bez toga nema, a tih PDV-a znamo da on je osjetljiv na gospodarsku aktivnost odnosno da on raste pozitivno, duplo brže nego što raste gospodarstvo ali kada je recesija on duplo brže pada. A zašto duplo brže pada jel? Pa zato što smo se nažalost orijentirali za uslužnu ekonomiju. Orijentirali smo se ne da proizvodimo robe i proizvode nego smo se orijentirali za rentanje, turizam i sve ovo što treba zapravo što daje određene usluge i naravno da su uslužne djelatnosti osjetljivije na bilo kakve određene promjene i zapravo je to cijelo, ovaj dio je mirovinskog sustava zapravo predstavlja jedan refleksiju i gospodarstva jel, refleksiju gospodarstva, refleksiju onoga što rade poduzetnici na tržištu i zato kada govorimo o određenom povećanju što smo rekli cijelo vrijeme da su bile pohvalne jel kroz cjelokupno ovo vrijeme je da nažalost je inflacija ovih, u 6 godina se povećalo 30% mirovine, ali u 6 mjeseci se zapravo sve to izbrisalo Sve ovo povećanje koje ovdje navodite 250 kuna za obiteljske mirovine koje će se povećati, 500 kuna za one koji imaju obiteljsku i svoju mirovinu jel, 60 kuna ono koje će biti, koje će biti povećanje za najnižu mirovinu. To su određena povećanja ali u apsolutnom iznosu jel. Znači kad vi govorite o postotku na malu osnovicu naravno postotak je velik, ali kada ljudima to prezentirate u realnim da je to povećanje od 60 kuna jel, a da vam je samo litra ulja jel otišla sa 10 na 20 kuna i kada to pretvorite u robe koje možete kupiti, a to onda govorimo o kupovnoj moći dolazi se koliko god to postotno dobro izgledalo u realnom životu to izgleda potpuno, potpuno drugačije jel. I zbog toga kada govorimo o određenom povećanju i ovom sad indeksaciji koja će iznositi od najniže mirovine 120 kuna jel ili 160 kuna ili 200 kuna tko ima nekakvu prosječnu mirovinu kada se to realizira samo odlaskom u trgovinu ili odlaskom ili plaćanjem, plaćanjem režija dobiva se ponovno nekakva realna, šta će se, šta će zapravo ponovo umirovljenici, ko ajmo biti iskreni sav svoj dohodak troše na potrošnju, na potrošnju. I zbog toga kada netko, kada se mi moramo određivati hoćemo li u našim politikama povećavati neoporezivi dio ili davati nekakav dio ono što je nedavno napravilo Ministarstvo financija jel, da je davanje određenih naknada bez plaćanja mirovinskog i zdravstvenog sustava koji košta isto xy milijardi kuna jel, gdje nema uplate mirovinskog nema uplate mirovinskog znači nema tim ljudima, kada ti da za neoporezivi primitak da će se to negdje reflektirati, je li, da će se to dio reflektirati na niže mirovine pa će se ponovo morati nešto izmišljati da bi se te mirovine mogle povećavati. Tako da kada govorimo o neoporezivim primicima koji su sada dosegli poprilične ovaj iznose, koje još i prije rađeno i sada rađeno, nemojmo zaboraviti da će to u konačnici doći da ima manjka novaca u mirovinskom sustavu. Tako da, a nemojmo i zaboraviti da na taj način i zdravstveni sustav koji nam u ovome dijelu nedostaje određeni dio novca, a pitanje je da li su i ti sami ti radnici dobili taj novac jer imamo brojnih slučajeva iz prakse gdje su ti građani dobili taj novac, onda su ga morali vratiti poslodavcu, to je ono što zapravo građani svakodnevno govore. Zbog toga smo i predložili da se razmisli, čisto u nekom sljedećem kontekstu da se razmisli ovoj novoj indeksaciji, odnosno usklađivanju mirovina koje je kolegica Majda rekla da se to sa 50-50 promijenilo na odnos 70-30, da se razmisli, s obzirom na ovu inflaciju da ide, ili da se ide u 100% onaj prema povoljnijem ili da se promijeni ona košarica koju umirovljenici zapravo najčešće koristi, to Državni zavod za statistiku ima te podatke koja je košarica umirovljenika pa da se jednostavno izađe s tim brojevima, da vidimo je li to povoljnije ili je povoljnije ova opća stopa. Jer ovo što pokazuje, sad opća stopa inflacije, da je to 12%, ona računa zapravo sve i svašta, sve, za cjelokupnu paletu tih proizvoda, a znamo da umirovljenici ne koriste i da koriste vrlo usku ovaj košaricu proizvoda i da sve ono što ide umirovljenicima se vraća u BDP kroz povećanje BDP-a, a on je ključan za gospodarski rast. I zbog toga, kada smo vidjeli sve ove mjere koje je Vlada donosila prethodnih godina, šta je napravila? Pa kumulirala je veliku iznos štednje, a ta štednja se nije vratila u potrošnju i zato govorimo da je puno bolje kod ekonomskih politika usmjeravati taj novac prema umirovljenicima jer ga umirovljenici vraćaju u potrošnju, oni 100% svoje mirovine, dohotka vraćaju u potrošnju i zapravo oni su glavni generatori BDP-a, milijun i 200 tisuća ljudi koji potroši svoj dohodak, on brani taj dio da bi ponovo u konačnici taj mirovinski sustav bio održiv, dok oni građani koji dobiju taj dio, maknu na štednju i zapravo izbace taj dio sustava potrošnje i u konačnici .../Upadica: Hvala, vrijeme./... ne daje prave ekonomske vrijednosti, znači Klub SDP-a će podržati ove izmjene Zakona. Hvala

Državni tajniče, lijepo vas pozdravljam. Domovinski pokret će uvijek podržati što ide na dobrobit naših ljudi, ljudi koji žive u RH, a osobito umirovljenika koji najteže žive od svih slojeva društva. Htio bih samo ukazati što doživljavam po ulicama kada prolazim i Grada Zagreba, ali nije bitno, po Hrvatskoj. Svako povećanje mirovina, ovih najnižih po 3%, 5%, koliko država može povećati u određenom periodu se događa to da ljudi koji su bili oslobođeni dopunskog, plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja pređe im mirovina za 20 kuna, s tim povećanjem, a moraju plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje. Mislim da bi to trebalo isto, kad se usklađuju te mirovine vidit sa drugim ministarstvima, ne kažem da ste vi krivac, ali da se vidi da ljudi zapravo na jednom mjestu dobiju, a na drugom mjestu im se još više uzme. Tako je i za prijevoz u Zagrebu. Ima cenzus do 3500 kuna i tko prijeđe, mora plaćati, od umirovljenika mora plaćati gradski prijevoz. Znači ako dobije 3030, 3530 kuna, mora plaćati mjesečnu kartu prijevoza. Ali, sad bi vas htio, državni tajniče, upoznati s nečim što vi možda vjerojatno ne znate, a evo, ja ću vam reći i volio bih da se po tome nešto napravi. Uzet ću vam samo primjer radnika Borova, a može bilo koja tvornica koja je bila na okupiranom području koje se nalazilo, zavisi od područja do područja, od 4 godine pa do 7 godina. Uredbom o mirovinskom osiguranju je dozvoljen upis staža radnog svima koji su konvalidirali isti do 10.4.'98. g. Uredbom Vlade od 2008. g. nema roka za podnošenje zahtjeva i traje do dana današnjega. E sad da pokažem taj paradoks. Osnovica za izračun mirovina prognanika je minimalna plaća za taj period koji nisu mogli raditi što su ih potjerali iz njihovih kuća, iz njihovih tvornica, a minimalna plaća je 3750 kuna, dok je osnovica za izračun mirovina ljudi koji su bili na okupiranom dijelu Hrvatske, a radili su u istom tom kombinatu gdje i naši prognanici koji su protjerani, uzima se prosječna plaća za izračun tog perioda, a ona je 7607 kuna. A glavni obrazac koji ste vi u mirovinskom stavili, evo, ja sam ga donio ovdje, može ga cijela hrvatska javnost vidit, na svakom šalteru ima u Vukovarsko-srijemskoj županiji i u županijama koje su prošle u Domovinskom ratu najgore, ima samo jedna izjava da kažete, bez ikakvih svjedoka, bez provjere policije ili bilo čega, ja sam to provjerio, samo je izjava da nije sudjelovao u borbenim aktivnostima na RH, što što je ono, svak će to potpisati i reći da nije bio. E da, i sad kad govorimo o koeficijentima prognanika i onih koji su, pobunjenih Srba koji su ostali na okupiranim područjima, koeficijent prognanika se uzima 1,0, a ljudima koji su bili u tzv. Krajini 1,3, znači nepravda je tim ljudima nanešena. Onda, nepravda se radi i dandanas. Ja bih molio, ukazao, ne znam jel znate vi za to, provjerite sve što sam rekao, vjerujte mi da je istina. A sad bi još ukazao na, što se, što doživljavaju ljudi koji su, koji odlaze iz djelatne vojne službe i policijski službenici kad odlaze u mirovine što doživljavaju kad steknu uvjete za mirovinu. Evo vjerojatno ne znate da sve kategorije umirovljenika koje su umirovljene po posebnim propisima imaju umanjene mirovine za 10% za 10% prema Zakonu o smanjivanju mirovina još iz vremena Jadranke Kosor tj. iz 2010.g. koji je donesen na ime financijske krize, znači od 2010. 10% se uzima svim braniteljima u koje se mnogi vole zaklinjati i nije se tih 10% našlo da se vrati, a bilo je godina kad je BDP rastao, niko se nije sjetio da se to vrati ljudima. E ovako, međutim ne znam da li znate da se djelatne vojne službe i policijski službenici mirovina umanjuje osim ovim zakonom i Zakonom o mirovinskom osiguranju djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika i to u čl. 9.a. koji je ugrađen u zakon još 2002.g. i to na način da se razlika mirovine između 2.500 i 3.000 kuna umanjuje za 8%, razlika između 3.000 i 4.000 kuna za 12%, a razlika između 4 i 5.000 kuna za 16%, te iznad 5.000 kuna za 20% s tim da onome tko ima mirovinu iznad 5.000 kuna osim 20% uračunavaju se i umanjenja za najveću razliku od 8, 12 i 16%, što je u startu 320 kuna. Za primjer na mirovinu od 7.000 kuna umanjenje je slijedeće, 320 kuna odmah na spomenutih 8, 12 i 16%, zatim 20% na 2.000 kuna i iznad 5.000 kuna, što iznosi 400 kuna, znači 720 kuna prema čl. 9.a. dobije se iznos od 6.280 kuna, na taj iznos ide umanjenje od 10%, ovo što sam rekao od Jadranke Kosor i sve zajedno umanjenje iznosi 1.348 kuna, te umjesto mirovine od 7.000 kuna dobije mirovinu od 5.652 kune, normalno na taj iznos ide porez, prirez i doprinos za zdravstveno osiguranje. Po ovome, po ovome svemu je vidljivo da jedna kategorija umirovljenika, a to su djelatne vojne osobe i policijski službenici dvostruko diskriminirana i umanjuju mirovinu za koju misle da ne bi trebali ni postojati neki. Niti je financijska kriza, niti neka druga kriza, krizno stanje, dapače svi se volimo hvaliti sa rastom BDP-a, a niko se nije htio i dosjetio da se ukine taj krizni porez koji traje još od 2010.g.. Na kraju, evo ja samo apeliram da i molim vas jel moram dat kolegi Dretaru da i on, mogao sam pričat još, ovaj da provjerite ovo za okupirana područja, za radnike Borova, znači dvije kategorije ljudi, pobunjeni Srbi koji su ostali tamo i ljudi koji su bili prognanici, dvije različite osnovice

Hvala vam. Ja ću u stvari pročitati jedan članak koji sam našao na Internet stranici Radio Deutsche Welle, vrlo je zanimljivo njemačko iskustvo. Oni na ovakve promjene koje mi upravo sada vršimo u ovom zakonu gledaju ovako. Dobro je kaže na jednoj strani će bit umirovljenici, a na drugoj dovoljno onih koji će uplaćivati u sustav. U slučaju mirovine sa 70.g. ne bi se morala znatnije povećavati visina doprinosa, a mogla bi se, nadajmo se isplaćivati i veće mirovine. Zanimljiv podatak je da u većini zemalja članica EU-a možemo očekivati, a i događa se, porast starosne dobi za odlazak u mirovinu, u prosjeku je sada 66.g. za muškarce i 65. za žene, ali naravno sve to raste. U zemljama u kojima je već sad starosna dob za odlazak u mirovinu povezana sa očekivanom prosječnom životnom dobi, recimo u Danskoj, Italiji i Estoniji već se nadzire da će stvarna starosna dob za odlazak u mirovinu biti puno veća od spomenutog prosjeka. No još uvijek postoje nejasnoće oko koncepta u mirovinu sa 70. Kod mirovinskog sustava ne smije se gledati samo na njegovo financiranje, naravno važno je i, oprostite, što se financira odnosno kako omogućiti mirovine dovoljne za dostojanstven život ljudi. Očigledan problem kod mirovine sa 70.g. je zakidanje onih osoba koje zarađuju manje, te prije svega ljudi sa kraćim trajanjem radnoga vijeka. Kasniji odlazak u mirovinu za osobe sa nižim stupnjem obrazovanja značio bi i kraće vrijeme provedeno u mirovini, što je potpuno jasno. Prije nego što se poveća dobna granica za odlazak u mirovinu svakako treba pokušati iscrpiti druge opcije naravno pojačano doseljavanje kvalificirane radne snage što jest u slučaju Hrvatske poprilično specifično pitanje. Povezivanje starosne granice za odlazak u mirovinu s očekivanom životnom dobi za sada možemo slobodno reći ima više nedostataka nego prednosti, više fleksibilnosti i dodatna rješenja mogla bi biti neko rješenje za budućnost. Dakle tek treba vidjeti što će se dogoditi kada prođu 2 ili 3.g. od stupanja ovoga zakona na snagu, hoće li pomoći mnogima tek trebamo vidjeti ili će, možemo to slobodno reći, omogućiti bitno veću mirovinu onima koji se kako narod kaže nisu nikada napili vrući hladne vode. Bili ste točni kao kronometar, hvala lijepa. Gospodin Željko Pavić, Klub zastupnika Socijaldemokrata, …/Govornik se ne razumije/… demokrati kako piše tamo, kako želite, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući, pozdravljam tajnika i suradnicu, kolegice i kolege. Ja ću iznijeti nekoliko činjenica koje onako bodu u oči s jedne strane, s druge strane, nekoliko činjenica koje su za pohvalu i koje smo već pohvalili i na odboru i u svojim dosadašnjim raspravama i u prvom čitanju, tako da, moramo reći da ono što je na stolu, ono što je ponuđeno, kao što su već rekli u našoj stanci, bolje išta nego ništa, htjeli bismo da je bolje za sve naše umirovljenike i to prvenstveno zbog nekoliko stvari koje ću sad napomenuti. Prva je da sigurno preko 50% naših umirovljenika primaju mirovine koje zapravo im dozvoljavaju život tek na granici siromaštva. Procjena Sindikata umirovljenika je da čak takvih 70%. Koliko je to točno, to je nama teško utvrditi, ali znači to je procjena sindikata umirovljenika koja je javno izrečena. Imamo tu više stvari o kojima trebamo razgovarati, prvo je rad u mirovini. Činjenica je da sve više umirovljenika radi u mirovini, činjenica je da im je sad to omogućeno sad i svima onima koji su i otišli u mirovinu, ali isto tako je točno da sve više tih umirovljenika, odnosno starijih osoba koje su prisutne na tržištu rada su tamo zbog materijalne situacije, a manje zbog toga da bi prenijeli svoje znanje mlađim generacijama što je zapravo intencija u svijetu i Europi da te osobe koje su pune iskustva i znanja zapravo to svoje znanje prenesu novim generacijama. Tako bi trebalo biti i kod nas. to smo između ostalog čuli i od pravobraniteljice, da je problem između ostalog i u tome što ti naši umirovljenici ne rade na svojim radnim mjestima na kojima su radili ranije nego na, nego rade najčešće na nisko plaćenim radnim mjestima, gdje zapravo ne rade u struci i nemaju priliku prenijeti to svoje znanje i svoje iskustvo na mlađe generacije i tu nam je, zapravo smo došli do do apsurda da smo zaposlili starije osobno, odnosno umirovljenike zbog jednog razloga, kako smo to mi gledali kad smo donosili zakon, a zapravo su se oni zaposlili da bi se riješili onog siromaštva u kojem zapravo žive zbog malih penzija odnosno zbog malih mirovina. Ima još jedan faktor koji je zaboravljen i koji nije uopće uzimat u obzir kad su mirovine rasle, kad se radila ovaj novi zakon, a to je imovinski faktor. Taj imovinski faktor nas prati cijeli vrijeme i svi smo toga svjesni, toga je svjestan i ministar, toga je bio svjestan i bivši ministar, vjerujem da je toga svjestan i tajnik i suradnica, svi to znamo, međutim, nama je najveći problem da povežemo informacijske sustave u kojima se bilježe prihodi od imovine. Ja ne znam zašto je to problem. Činjenica je da imamo veliki broj umirovljenika koji imaju svoje apartmane, koji iznajmljuju svoje stanove, ali porezni sustav nam je takav da mi zapravo ne znamo koliko su oni zaradili. Nema podataka o tome i onda nam se dešava zapravo da svi ulaze u isti koš na temelju onih podataka koji su na raspolaganju podataka koji su na raspolaganju HZMO-u i na temelju tih podataka se rade procjene i na temelju tih podataka se zapravo rade onda programi i naravno i prijedlozi zakona. Kad ćemo to, to je samo jedan od faktora, kad ćemo taj faktor maknuti odnosno uključiti u izračun mirovina, bit će sigurno drugačija situacija jer postoji veliki broj umirovljenika koji i ne bi trebali dobivati pomoć zbog toga što imaju druge prihode, a mi za to ne znamo. Ono što trebamo pozdraviti, to je sigurno ovaj dio obiteljske mirovine, 27% i naravno, onih 3% rasta mirovina koje će bit od 1.1.2023. g., to smo već nekoliko puta napomenuli, a još jedna tema o kojoj bismo trebali dosta razgovarati, to su mirovinski fondovi. Ako gledamo koliko se novaca uplaćuje u mirovinske fondove i kolika je kapitalizirana štednja u tim fondovima, kolike su razlike između fonda do fonda, onda je to stvarno zabrinjavajuće. I onaj koji je imao sreću i izabrao pravi fond ima zapravo velike prihode. Oni koji su bili manje sretni i izabrali fond koji ima manje prihode, oni će zapravo u penziji imati i manju penziju, odnosno manju mirovinu. Prema tome, nije tu samo faktor koji je bio, da li je to plaća velika ili mala, s obzirom na proporcionalnost isplate za za ono što je bilo uplaćeno u fondove, nego se radi i o drugom mirovinskom stupu, zavisno od toga koliko je čovjek imao sreću i koliki su prihodi tog fonda. Prema tome, razlike mogu biti čak i do 10 do 15%, čak i više od toga. Mislim da isto tako, ako govorimo o obiteljskoj mirovini, mora vam biti jasno da nisu samo primaoci obiteljske mirovine rizična skupina, imamo ih još i o njima treba razgovarati i trebamo ih staviti sigurno u razmatranje da bismo u nekoj sljedećoj fazi, u nekom sljedećoj promjeni izmjena i dopuna zakona to primijenili za mirovinsko osiguranje i za te umirovljenike. Kad govorimo o ekonomskom položaju umirovljenika, mislim da je tu svima jasno da je prvi i osnovni problem taj niski dohodak. Oni koji primaju niski dohodak, naravno od svojih penzija, moramo zapravo gledati sa 2 aspekta, jedan aspekt je sam iznos primanja koje dobivaju, a drugi je dio kako i gdje i s kim žive jer ono što smo već bili pokušali naglasiti nije svejedno da li penzioner živi sam ili živi sa svojom obitelji i obitelj mu plaća sve troškove, pa on onda onu penziju dobiva, da li to 2, 3 tisuće kuna sa njom raspolaže u cijelosti ili mora iz te penzije plaćati režije odnosno režijske troškove i mora kupovati još namirnica za život, to su velike razlike. I ono što je već danas bilo izraženo, a to je odnosno nekoliko puta rečeno, a to položaj žena u starosti. Nažalost, ta feminizacija ovog siromaštva je dosta izražena. Do '65. godine gotovo da nema razlike između muškaraca i žena, to je 1 do 2%. Međutim, nakon toga razlike rastu i to jako brzo. Zato imamo sve više i više žena koje su siromašne i tamo smo već bili i spominjali neke postotke koliko je to žena koje imaju zapravo žive na granici siromaštva. Još jedan problem koji imamo je to kad ovdje govorimo o postocima rasta, činjenica je da su one brojke koje je ministar ovdje istakao te su brojke točne. Rast mirovina je bio negdje oko 30% u proteklih en godina, međutim nemojmo zaboraviti da taj dohodak umirovljenika raste puno sporije nego kod ostalih dobnih skupina. Kod umirovljenika smo rekli da je rast nekih 30%, međutim kod ostalih dobnih skupina je to čak i do 50%. Prema tome raste nejednakost, nejednakost umirovljenika u odnosu na ostale dobne skupine i o tome trebamo voditi računa kad ćemo raditi na izmjenama i dopuna zakona u slijedećem koraku. Tako da što se tiče Kluba Socijaldemokrata mi ćemo zakon podržati uz zamolbu, inicijativu da se što prije krene u opsežne analize i da se obuhvate i ostale skupine koje trenutno nisu obuhvaćene. Hvala. Hvala lijepa. I sada je gospođa Katarina Peović koje će zastupati stavove HSS-a i Radničke fronte.

podatak znači o povećanju mogućnosti povećanja tog nekog iznosa za nekih 300.000 umirovljenica uglavnom jel, za par stotina kuna ali nije dovoljno jel. Svi se slažemo, ali nije dovoljno, operacija uspjela, pacijent umro. Znači opozicija ne bi trebala biti zadovoljna sa ovakvim promjenama jer one nisu dovoljne. Zašto one nisu dovoljne? Zato što ako imate povećanje mirovina za negdje oko 6,18%, a inflaciju 12% onda je svima jasno da zapravo dolazi do pada kupovne moći umirovljenika, kupovna moć umirovljenika je ono što je važno ne ovi postoci. Znači vi ste imali stalno manipulacije statistikom kao što je manipulacija sa prosječnom plaćom i minimalnom plaćom gdje se vlada hvali da je minimalna plaća došla do onog europski preporučenog prosjeka od 50%. Ali što znači 50% od ničeg jel? Što znači 50% od jedne od najnižih prosječnih plaća u Europi? Ništa. Mi ne možemo biti zadovoljni s tim. Tako i ovdje. Znači ovdje imate situaciju imate prosječnu mirovinu od 2.875 kuna, bolji podatak je, puno bolji možda podatak je da je prosječna mirovina samo 38% od prosječne plaće dok je recimo europski prosjek 50%. To su podaci oko kojih bi trebalo voditi raspravu. Da tako kažem provokativno zovite nas onda i ajmo razgovarat o mirovinskoj reformi i mirovini onda kada mirovina bude 70% prosječne plaće, tako je bilo u mračnom socijalizmu jako mi je drago da i od suverenista danas dolazi jedna ocjena, kažu ovaj nekad je u nekim vremenima kako oni vole koristiti taj izraz, u nekim vremenima je bilo tako, evo u tim vremenima, ja ću reći koja su to vremena, socijalizam znači prije 30 godina 70% prosjeka, znači 70%. Znači tad nas zovite. Također znači zovite nas onda kada će mirovina biti, minimalna mirovina biti dostojanstvena. Znači dostojanstvena mirovina se ne može vezati ni uz kakve postotke plaće, ne može se vezati ni uz kakve postotke povećanja nego kupovnu moć. A ono što je dobro naglasio kolega Lalovac znači penzioner kad dođe u dućan, u trgovinu danas on će doživjeti pad kupovne moći i to je važno reći. Znači umirovljenik može kupiti manje nego što je mogao kupiti prije par mjeseci. I to je ključno. Također, kada govorimo o budućnosti znači govorimo o tome da mi sad imamo pa je ministar izjavio zadovoljstvo znači tim prosjekom od 1 cijelo od 1:1 ajmo to tako pojednostaviti. Znači 1:1 imamo odnos radnika umirovljenika, nekad je bilo u tom mračnom dobu jel 1:4, ali ali može biti i gore što je dobro kolega Lalovac upozorio, to ne znači da će biti bolje. Znači imali smo 1,15 nekad sad je 1,34 ako je to točan podatak, ali mi sada idemo prema recesiji. Znači recesija je razlog zašto se i došlo do tog bijednog odmjera 1:1, a ono što nam dolazi nije zapravo nešto zbog čega bi trebali biti optimistični i zato se položaj umirovljenika zapravo ni ne može riješiti ovim zakonima. On se rješava sasvim nekim drugim zakonima i drugim nekim rješenjima, a jedan od dobri stvari koja je opet ovdje napomenuta je zapravo porezna reforma. Znači mi smo imali 5 ciklusa poreznih reformi gdje se išlo na ruku onima s najvećim plaćama, to su ljudi koji je tako isto dobro kolega Lalovac napomenuo, to su ljudi koji štede, znači mi smo u korona godini imali akumulaciju štednje od 11 milijardi kuna. Znači ljudi koji su imali plaće preko 30.000 bruto 30.000 bruto su dobili najbolje porezne olakšice, to su ljudi koji ne troše punu svoju plaću za razliku od umirovljenika koji troše punu svoju mirovinu i to su ljudi koji štede. I mi zapravo ulažemo u one koji ne potiču našu, našu privredu jel. Mi zapravo ako bismo baš bili dokraja pošteni, mi moramo reći da umirovljenici pune naš proračun jer naš se proračun puni najvećim dijelom preko BDP-a, znači umirovljenicima treba dat olakšice, ali ne onog tipa koje smo imali. Znači šta se nama zbiva? Mi, vlada daje olakšice na na dio plaće koja se ne oporezuje, ali šta se onda dešava? Onda mi zapravo imamo manje mirovine. Znači nemamo uplatu u mirovinski fond, nema većih mirovina znači to treba izbjeći. Ono što je izuzetno bi bilo znači porezna reforma koja ide na to da se omogući najveće plaće ili najveću poreznu olakšicu onima koji imaju zapravo najniže plaće jer 90% ljudi u Hrvatskoj imaju plaće niže od 15.000 kuna bruto, a mi smo dali najveće porezne olakšice onima koji imaju iznad tog iznosa, znači onom tankom sloju od 10% građana. Dobro. Ono što se tiče ne ne oporezivog primitka mislim važno je da se to spomene i da se to poveže s ovom reformom ili ovom zakonskom preinakom. No, još ću jednu stvar reći ono što je isto tako dobro kolega Lalovac napomenuo trebalo bi dobiti podatak o dostojanstvenoj mirovini na način da se računa osnovna košarica, potrošačkog umirovljenika i on je ovdje pogrešno rekao da se to i čini. Nažalost to se ne čini i to i je problem, znači mi bismo trebali dobiti od Državnog zavoda za statistiku podatak o minimalnom potrošačkoj košarici koja zadovoljava temeljne potrebe umirovljenika ili temeljne potrebe uopće bilo koga znači mjesečne potrebe. Mi to nemamo, znači mi imamo indeksiranje cijena, cijena, indeks cijena to nije to, znači daj podatak koji dobivamo od DZS-a je vezan uz inflaciju. Mi nemamo podatak koji bi to bio minimalni, znači minimalna cifra minimalne plaće ili minimalne mirovine koja bi zadovoljila osnovne temeljne potrebe ljudi i to su kod nas radili zapravo sindikati što je problem. Sindikati su jedina institucija koja je radila taj izračun, zadnji su radili novi sindikat koji je došao čak do iznosa od 10.400 kuna minimalne plaće koja bi bila dostojanstvena plaća. I sada mi ovdje govorimo o tome da tome da je taj maksimalni dozvoljeni iznos ove kombinirane mirovine znači 6.212 kuna, apsolutno nedovoljno. Znači čovjek ne može preživjeti dostojanstveno sa 6,212 kuna, ja ne znam da li je to ljudima jasno, ali je to tako. Znači minimalne potrebe ta potrošačka košarica je puno veća. Prema tome, umirovljenici su nešto dobili to svakako ne možemo reći da je dovoljno. Kad se kaže umirovljenici su dobili 800.000 milijuna kuna covid dodatak, pa ne bi ga dobili da preko 50% umirovljenika ne živi u siromaštvu. Povećali smo mirovine, pa dobro, znači cijene hrane i energenata su još više, inflacija nismo znači došli u bolju situaciji itd., itd. onda se navelo da su svi s mirovinom ispod 4.360 kuna dobili dodatak da je to koštalo 460 milijuna kuna. Opet to je zato što je riječ o siromašnim umirovljenicima. Naravno da pozdravljamo ovu računovodstvenu ingenioznost kojom je dana mogućnost zadržavanja dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu, to do sada nije bilo moguće, ali opet ajmo bit iskreni i reć to je već postojalo u drugim zemljama EU i zapravo trebalo postavit pitanje zašto to nije uvedeno radnije? Što ćemo reći onim umirovljenicima koji su bili na svojoj mirovini, a nisu imali ovu mogućnost, ali evo umrli su pa možemo im reći žao nam je, ali evo nismo se uskladili sa tzv. europskom stečevinom pa ste živjeli puno bjednije nego što ste mogli živjeti. Ono što je još ovdje važno reći da je ukupan paket koji ovdje ćemo sad dobiti koji pozdravljamo, svi će glasat za, on će koštati 1,3 milijarde kuna. Ja bih samo podsjetila da je HDZ-ov član iz INA-e izvukao milijardicu. Znači ovi umirovljenici su mogli dobiti barem duplo više da redimo milijardice ne cure na razne strane. Mogućnost da rade, moram se osvrnut na to iako nije predmet ovog zakona, je stvarno jedna socijal-darvinistička rekla bi farsa. Dati umirovljenicima mogućnost da rade u zemlji u kojoj većina radnija je izraubana kako bi se reklo puno prije nego što uopće dobiju mogućnost otići u mirovinu je prilično cinično. Mi bismo trebali onima koji su zaslužili svoju mirovinu, odradili svoj radni vijek dozvoliti da uživaju u svojoj mirovini, da kao austrijski, njemački turisti odlaze na more, a ne da im naši penzioneri brišu guzice. Hvala svima. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospodin Silvano Hrelja započinje se pojedinačnim raspravama. (HSU)** Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče, načelnice. Dakle, ovo je povećanje obiteljskih mirovina i dobivanje dijela mirovine po preminulom suprugu na temelju zajedničkog obiteljskog života i na temelju zajedničkih uplata doprinosa. Niko nikome ne povećava mirovine iz prsta, znamo da se kroz ovo borimo i protiv rastućeg siromaštva i procijenili smo da sadašnje najniže mirovine, sadašnje obiteljske mirovine su među najnižima i nepodnošljivo niske. Pri tome praktički povećava se mirovina 10% onima koji i nemaju svog staža. Dakle, hoću reć naravno, naravno sve je malo, ali cijela ova operacija je u suodnosu između želja između mogućnosti, naravno da je to možda mogao neko i prije, ali nije. Sada rješavamo ovaj problem, sada rješavamo u ovom trenutku i uzeli smo jednu mjeru za koju mislimo da sad možemo podnijeti. Pa ko kaže da sutra neće onaj cenzus biti na 8 tisuća na 10? Tko zna koje će naše ekonomske mogućnosti bit? Sada smo bili dovoljno odgovorni da smo to postavili na ovu razinu. I neću propustiti priliku da ne istaknem emotivni značaj kojim se u siromaštvo korisnika obiteljske mirovine unose prihodi po preminulom i da je to svojevrsni nastavak sudjelovanja nakon rastanka. I u veljači i cijele 2023.g. poteći neka suza ganutica jer će oživiti slike koje neumitno blijede protekom vremena od smrti bračnog partnera. Da, mislim da će biti ganuta mnoga usamljena srca u nekoj dimenziji pozitive, a o zadovoljstvu je teško govoriti jer je ono vrlo osobnog karaktera. Treba podvući da pravo na dio mirovine imaju i oni koji kako je rečeno nisu više među nama odnosno oni nadživjeli, dakle da se to ne odnosi od 1. siječnja na one koji će tek otić u mirovinu nego na sve one koji jesu već u mirovini bilo da koriste obiteljsku, a imaju pravo na svoju pa će gledat koje im je isplativije pravo, bilo da koriste svoju mirovinu, preminulog nikad nije korištena, dakle ili je korištena pa je preminuli tijekom korištenja mirovine umro, bitno je da su u trenutku smrti preminulog partnera imali pravo na obiteljsku mirovinu, bez obzira da li je ona korištena ili nije. Jednako se tretira izvanbračna i bračna zajednica, naravno izvanbračna se mora dokazivati. Za dobiti dio mirovine preminulog uvjet je 65 godina, vodili smo se načelom ravnopravnosti jer kod ostvarivanja prava od nekih 50 godina ili ranije kod smrti jednog partnera smo svi jednaki muškarci i žene i zato smo za taj dio preminulog isto tako tu istu jednakost rekli nek to bude 65 godina. Moglo bi biti i drugih rješenja, ali smo se na to načelo to načelo jednakosti odlučili. Pravo korisnika mirovine je uvijek izabrati povoljnije pravo. Nekima gdje postoji razlika između bračnih partnera, jedan ima mirovinu 2.000, drugi 8.000 dakle ovo sve neće igrati nego će dobiti povećanje od 10% povećanje koeficijenta, dakle sve ovo i njihova će mirovina i dalje ostati u … I amandmanom koji sam predao u proceduru želim da isto da naše umirovljenike sa dugogodišnjim stažom motiviramo da ostanu u svijetu rada, a ne da bježe u mirovinu bez obzira što imaju prosječno više od 42 godine staža.

Hvala vam, hvala I sada možemo preć na replike. Prvu repliku je dala gospođa Marić. mirovinske reforme će se sigurno poboljšati nešto položaj našim umirovljenicima, međutim nije riješena sva problematika. Ovdje je jedno pismo koje sam već pokazivala prošli tjedan predsjedavajući zna koji mi je jedan umirovljenik poslao, dakle čovjek je 70 godina radio je u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj i ima taman negdje oko 4.400 kuna. Njegova supruga je vlastitog staža znači nema nikakvih primanja i taman evo ne ulaze u ovaj okvir do 4.360 kuna je recimo energetski dodatak. Dakle, njima je po članu obitelji niti 2.200 kuna, dakle oboje su živi, hvala Bogu jel, kako da ti ljudi prežive? Znači što planirate, obzirom da ste dio vladajuće većine, da se počne voditi računa i o cenzusu jer ovo zaista je jedva za skrpati kraj s krajem? Hvala. Silvano (HSU)** Dakle, ovo nije pitanje vezano uz tematiku ovog zakona, ali zaslužuje odgovor. Naime, ja ne skrivam principijelan stav u odnosu na davanje ovih energetskih i bilo kojih dodataka da bi oni trebali biti utemeljeni na prihodovnim cenzusima po članu obitelji. Za sada mi nismo imali vremena to učiniti, pa se išlo po dohodovnom principu, naravno u tom slučaju taj bračni par koji koji ste citirali ispada iz igre. Dakle, znam da je nešto na tome već započeto raditi, da je ministar Primorac na neki način krenuo u umrežavanje podataka o ukupnim prihodima i kroz određeno vrijeme mislim da će biti Gospođa Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, poštovani kolega Hrelja, danas razgovaramo o relativno pozitivnim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Mene zanima što vi mislite zašto nam je toliko dugo trebalo da dobijemo ove izmjene, posebno u dijelu u kojem se priznaje pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine s obzirom da druge zemlje članice takvu praksu imaju odavno? Ali još jedno pitanje bih vam postavila s obzirom da pratite rad odnosno vi ste dio udruga koje zastupaju prava i interese umirovljenika, česte su pritužbe umirovljenika da su temeljem Zakona o obveznim odnosima ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju prevareni, znači njihovi davatelji uzdržavanja odmah prepišu na sebe njihovu imovinu, a sama usluga

činjenica da sad to činimo i da uvodimo novinu, kad će to biti ovaj krajnji domet vezano uz obiteljske mirovine to će vrijeme pokazati jer će se, doći ćemo do podataka, doći ćemo do pravog broja korisnika i vidjet ćemo da li će nam ekonomska moć ili gospodarska moć dozvoliti da se cenzusi povećaju ili da se ovaj postotak od 27% poveća na 30. Ja sam svoj dio tu odradio i mislim da sam maksimalno natezao i proračun i ljude oko toga da to bude najviše, najviše moguće, a to nije ono sa čime sam projekat, projekat krenuo, ali morate se negdje nać. A što se tiče Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju moj je stav i to će biti realizirano u narednih 6 mjeseci da se Ugovori o dosmrtnom uzdržavanju ukinu jer ih smatram, osobno ih smatram lihvarskim. Hvala. koji je i u prvom čitanju prihvaćen relativno visokim konsenzusom što znači da su izmjene i dopune utemeljene i idu na korist naših umirovljenika. Isto tako dobar dio naših građana naročito umirovljenika već se informirao i saznao za promjene koje, koje zakon donosi, prije svega na ono što će oni kao pojedinci imati koristi, a to je povećanje mirovina. Znači imamo u onom dijelu povećanje obiteljskih mirovina za 10%, nakon toga slijedi povećanje 3% od 1. siječnja, isto tako što ste vi u raspravi dosta spominjali bilo je korištenje dijela obiteljske mirovine preminulog supružnika. Znači možete li još našim umirovljenicima pojasnit što to ide automatizmom, zašto će se podnositi zahtjevi i da li smo, da li su, dal je naš sustav spreman za ovo dodatno administrativno opterećenje ili smatrate da će to Hvala na ovom pitanju, ja sam o tome mislio govorit u završnoj riječi, ali dvaput je dvaput i ja ću to ponoviti. Dakle, povećanje, povećanje od koeficijenta sa 0,70 na 0,77 ići automatizmom, dakle za sve sada postojeće korisnike obiteljskih mirovina, oni neće trebat učiniti ništa, dakle i mislim da je sustav u tome 95% već spreman za realizaciju tog projekta. Međutim ovaj drugi, ovaj drugi dio vezan uz dio mirovine preminulog, e on baš nije tako jednostavan, on je jednostavan kad neka mirovina nije bila u korištenju nego je korisnik na svojoj osobnoj, osobnoj ako je imao pravo na obiteljsku dat će izračun te mirovine, to će se relativno brzo riješiti. Međutim ima i situacija kad neko je u korištenju obiteljske, a ima pravo i na svoju, tu će mu se morat izračunati za njega povoljnije pravo, e tu ima još puno posla. **Radin, Furio Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega zastupniče, nekako u ovoj izmjeni i dopuni ovog zakona vidi se vaš ja bi tako rekla rukopis i vaš trud i zalaganje i evo još jedanput želim javno izraziti svoje zadovoljstvo sa time i čestitati vam. Međutim kada got imamo na raspravi zakon koji ne može nitko osporiti zaista svi to podržavaju i podržavat ćemo jer ide zaista na dobrobit naših umirovljenika, ali ipak se u raspravi govori o tome dal je moglo biti više, dal je moglo biti ranije, dal je moglo biti bolje, naravno da smo i u tome sigurno svi jedinstveni, ali ono što ste vi rekli donosi se zakon sada u ovom trenutku i izvukao se maksimum. Međutim vi često znate, ja bi volila da i sad u ovoj replici to spomenete, koliki mi to imamo naš mirovinski staž odnosno prosjek našeg mirovinskog staža, kao država se baš ne možemo sa tim brojem godina pohvaliti, a volimo se uspoređivati sa onim zemljama koje imaju bolje mirovine,

na neki način godi moram reći od dugogodišnje kolegice, ali ono što bih htio vama odgovoriti, mi imamo tu veliku grešku svi zajedno, dakle niti je naš staž svega 31.g., niti je ono sa čime se uspoređujemo nije efektivni staž, dakle mi volimo često se usporediti sa Njemačkom, međutim tamo u mirovinski staž idu i godine studija, ide i služenje njihovog vojnog, vojnog roka, bilo dobrovoljnog ili kad su imali obvezni vojni rok, kod nas neke, neke stvari su različito uređene po različitim državama i ovako paušalno uspoređivanje je uvijek pogrešno. Ja smatram da hrvatski građani sasvim dovoljno su radili, ali su radili i za malu plaću, to je činjenica. To nije loša ideja. Izvolite gđa. Perić. doprinjeli da se izmjena dogodi. Ono što bi ja htjela, a sad ste spomenuli, da postoji to prethodno razdoblje jer ovdje niko nikome ništa ne daje na lijepe oči nego sve ono što se sada ostvaruje ostvaruje se iz nekog minulog rada. Dakle taj minuli rad koji ovdje neki spominju da je nekada bio puno više cijenjen, nije, jer da su bile veće plaće onda bi i te mirovine koje sada koriste ti umirovljenici bile itekako puno veće, a onda ove intervencije koje se sada događaju zapravo popravljaju sve ono što u prošlosti nije bilo dovoljno visoko i s ovim se usklađujemo da onda taj umirovljenik prosječno ima ipak malo veći i bolji status. **Radin, Furio ovaj, ovaj prijedlog zakona stvarno valorizira zajednički bračni staž i zajedničke uplate u mirovinsko osiguranje da to ne ne bude izgubljeno i to u većini, većini slučajeva. Znate nažalost oni koji imaju muž i žena po 7.000 kuna pa jedan umre ne možemo pomoći jer smo ga limitirali sa cenzusom, a i oni su, ali negdje se mora, mora naći mjera. Međutim, što se tiče same visine mirovine dvije su stvari ključne, plaća i godine staža. Dakle, mi imamo ovdje podatak da 80.000 hrvatskih građana koji imaju radni staž dulji od 40 godina primaju, primaju njihovu prosječnu mirovinu na visini 70% prosječne plaće. To nije zanemarivo problem je velike druge većine koja ima puno manje, puno manje staža osiguranja, čistog staža osiguranja.

Mogu, hvala vam poštovani potpredsjedniče. Dakle, gledajući ove zadnje podatke o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja za 8. mjesec ove godine imamo prilike vidjeti da je mirovina za 40 i više godina staža 5.255 kuna i da je to udio u prosječnoj plaći od skoro 70%. Ono što ja vas želim pitati poštovani kolega Hrelja, jest da nam slikovito objasnite ili najjasnije što je moguće što to sve utječe na visinu mirovine posebice na onaj dio iz generacijske solidarnosti, s druge strane posebice na onaj dio kapitalizirane individualne štednje i koliko je u stvari staž staž osiguranja odnosno visina doprinosa bitna za u konačnici visinu mirovine. Hvala vam. odgovor je poprilično jednostavan. Time, to već propovijedam skoro 20 godina po Hrvatskoj da samo dobra plaća i dugogodišnji staž donosi pristojnu mirovinu ili kako je ovdje prije rečeno dostojanstvenu mirovinu, a ona opet ovisi i o gospodarskim kretanjima dakle razina te mirovine ovisi, ovisi i o tome koliko smo produktivni kao društvo, a ne samo ja kao pojedinac. Ali siguran sam da dugo godina staža i dobra plaća donosi, donosi dobru mirovinu daleko iznad prosječnu mirovinu. Ja mislim da sam nekim kolegama ovdje i pokušavao računati i oni znaju da je to tako. Gospodin Erik Fabijanić. **Fabijanić, Erik (Nezavisni)** Poštovani kolega Hrelja, bilo je spomenuto da će se povećati, dakle u svojoj raspravi ste spomenuli da će se povećati obiteljske mirovine što je točno, ali je rečeno isto tako da to vrijedi za de facto za udovce odnosno udovice bez dana staža što u biti nije točno, ta prava se proširuju i slučaju da ako je osoba korisnik obiteljske mirovine ali je imao svoga staža, u tom smislu je moja replika. To je druga stvar što je mirovina koja je dodijeljena po službenoj dužnosti, po zahtjevu ona koja je povoljnija. Htio bih samo naglasiti jednu stvar da i nositelji obiteljskih mirovina su isto ljudi u kojima jako puno njih imaju svoj radni staž staž odnosno radni vijek. Dakle, nije riječ samo o udovicama koje primaju mirovinu, a da nisu imale, a da nisu imale staža. U tom smislu moja replika. Zahvaljujem, ali točno se zna 80.000 korisnika, korisnica pretežno korisnica obiteljske mirovine doista nema svog staža i sve su u dobi od 75 pa preko 100. Dakle, razumljivo nam je svima zašto je ima i nekih 55.000 koji ili nemaju dovoljno staža ili će uzeti povoljnije pravo, ali je činjenica da nitko tko nema svoju mirovinu neće dobiti dio po preminulom partneru koji također ima, ima staža. Dakle, to su, to su neka ograničenja. Hvala vam na, na replici da još jednom možemo reći što je što, što je što odnosno tko ostvaruje pravo na povećanje obiteljske mirovine odnosno tko ostvaruje pravo na dio mirovine preminulog. **Radin, Furio (Nezavisni)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Hrelja, evo svjesni smo da je prevelik broj umirovljenika koji žive na rubu siromaštva zbog premalih mirovina i nema nade da one tako skoro porastu da oni mogu dostojno živjeti ovaj pomak koji su samo mogli komentirati nekada kako u Njemačkoj mogu od preminulog supružnika naslijediti mirovinu konačno se pojavljuje i u Hrvatskoj. Postotak je takav kakav je, nije možda zadovoljavajući, ali barem se po prvi puta pojavio ovaj pojam oko nasljeđivanja supružnikove mirovine koji je preminuo. Da li u skoroj budućnosti postoji vjerojatnost da se značajnije poveća taj postotak dodatne, naslijeđene mirovine? Hvala. **Radin, Furio Ja bih volio da vam mogu odgovoriti i rado bi odgovorio pozitivno, ali to ne ovisi o meni, ovisi o nama kao društvu koliko ćemo biti produktivni, koliko ćemo izdvajati za mirovine. Slušao sam danas popriličan broj interesantnih izlaganja u ime klubova gdje bi svi mogli nešto učiti u odnosu doprinosa koji idu, koji se uplaćuju za mirovine, u u odnosu razine plaće koju imamo i o tome će u budućnosti doista ovisiti, ovisiti visina naših mirovina, a ono što je danas nisko nikakvom intervencijom osim

Hvala. Tu bih se složila da donekle znači trebamo upozoravati da se mirovine ne mogu povećavati ovakvim zakonima. Znači i složila bih se sa onima koji upozoravaju razvoj privrede je tu ključan, orijentacija na uslužne djelatnosti sa dolaskom recesije. Te uslužne djelatnosti su pogotovo u opasnosti od krize. Mirovine neće biti bolje sa takvom recesijom itd. itd. Ali ono što vama želim reći s obzirom da vas vladajući nekad i slušaju, znači ono što bi bilo izuzetno važno je napraviti izračun te dostojanstvene plaće i mirovine i vidjeti koji je raskorak između onoga što imamo sada i te dostojanstvene mirovine. Mi sada Državni zavod za statistiku ne računa tu potrošačku košaricu, ne računa te temeljne potrebe mjesečne i mi zapravo ne možemo možemo dati realnu procjenu i cifru što bi bila dostojanstvena minimalna plaća i mirovina i što je realitet i kako ćemo doći do dostojanstvene mirovine. Da, tu su svi subjekti koji su involvirani u pitanje plaća i poslodavci i sindikati i mi kao politika i država su odgovorni zašto smo mi u gospodarstvu na toj razini. Činjenica da ovakvim zakonom se ovakve intervencije mogu raditi, jer imaju pokriće, imaju pokriće, imaju postavljene ciljeve. Jedan dio je cilj borbe protiv siromaštva, jedan dio je solidarnost i jedan dio je socijala. Sve su to legitimni ciljevi koje možemo realizirati kroz ovakve zakone i to činimo. Međutim, da bi se mogle one najniže, jer osoba zaslužuje najbolje moguće življenje što mu društvo može pružiti, odnosno daleko više nego što je to sada situacija u kojem žive. E tu je malo drukčija operacija. Ne možemo s time opteretiti mirovinski sustav ili onaj koji ima 15 godina staža ne može nikako dobiti 4000 kuna ni na jedan način u ovom našem sustavu. Dobro. Gospođa vi ste na slobodi sada, izvolite. Gospođa Burić, (HDZ)** Hvala vam potpredsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici, poštovana ravnateljice Uprave Čičak ja prije svega želim izraziti zadovoljstvo vezano uz visoki stupanj usuglašenosti čak i na današnjoj raspravi, a isto tako i sa visokim stupnjem parlamentarizma koji je danas ovdje demonstriran i želim pozdraviti ovaj konačni prijedlog zakona vezano uz izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju budući da on direktno utječe na povećanje kako najnižih mirovina, tako i obiteljskih mirovina. Pa još jedanput nije na odmet ponoviti da će obiteljske mirovine temeljem ovog zakona rasti za 10% u prosjeku 250 kuna mjesečno, da će će tzv. kombinirane mirovine koje se odnose na cijelu osobnu i dio obiteljske mirovine rasti za prosječno 510 kuna u mjesečnom iznosu i da će najniža mirovina dodatno od 1.1. iduće godine rasti za 3% što znači da je u roku ovih šest godina u mandatu

koje su čak u 93% slučajeva korisnice obiteljske mirovine. I ovime se svakako prevenira i smanjuje rizik od siromaštva, smanjuje se i prevenira rizik od feminizacije siromaštva u starosti od socijalne isključenosti, ali isto tako se ublažava i pad životnog standarda uslijed smrti supružnika ili partnera. Sve te promjene o kojima danas mi raspravljamo propisane su prije svega izbornim programom HDZ-a, slijedom toga programom Vlade Republike Hrvatske, nastavno na Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine, nastavno na to Nacionalnim planom oporavka i otpornosti i naravno u suradnji sa poštovanim zastupnikom Hreljom kao jednim od najboljih poznavatelja mirovinskog sustava sa golemim iskustvom. Podsjećam da je prosječna obiteljska mirovina bez međunarodnih ugovora po posljednjim podacima 2600 kuna, a ona koja uključuje međunarodne ugovore oko 2300 kuna i da će se ovim izmjenama obuhvatiti gotovo 300 000 umirovljenika za što je do 2025. godine osigurano skoro 4 i pol milijardi kuna. Također ono što valja posebno podcrtati jest da će obiteljske mirovine i dodatno rasti, odnosno i dalje rasti kroz redovita polugodišnja usklađivanja, a isto tako da korisnici obiteljskih mirovina mogu primati punu mirovinu i raditi do polovice radnog vremena o čemu smo raspravljali u prethodnim izmjenama zakona. Kako se mirovine čuvaju i radnim mjestima mislim da je jako bitno naglasiti da mi danas imamo skoro 40 000 više zaposlenih nego lani u isto vrijeme, a isto tako 90 000 više zaposlenosti nego predlani u istom promatranom razdoblju. Točnije na dan 31.8. ove godine imali smo milijun i 643000 zaposlenih a ujedno i rekordno nizak broj nezaposlenih. Sutra ćemo u stvari imati najfriškije podatke vezano uz broj zaposlenih u rujnu mjesecu, a upravo zbog toga, zbog stabilne situacije na tržištu rada, zbog velikog broja zaposlenih mi imamo kontinuiranu tendenciju rasta omjera radnika i umirovljenika koji danas iznosi jedan umirovljenik na 1,34 radnika s napomenom da je prosjek EU negdje oko 1 prema 1,6. Ono što ja svakako želim ovdje naglasiti jest da visoku životnu dob nikako ne smatram nikakvim opterećenjem već je to prilika za napredak društva u prvom redu zbog bogatstva, iskustva, znanja i vještina zbog čega u stvari pozdravljam posebice bonifikaciju odnosno nagrađivanje za duži ostanak u svijetu rada. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Imate puno replika, pa ćete moći nadograditi. Gospođa Maksimčuk. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena kolegice, ova Vlada je krenula u cjelovitu mirovinsku reformu kako bi se prilagodila demografskim izazovima, promjenama na tržištu rada ali i gospodarskim prilikama. Konačno je kroz reformu došla na red i ova obiteljska mirovina. Danas o njoj svi govore i zasigurno ćemo postići visok konsenzus kad je budemo i donosili ovdje u Hrvatskom saboru. Ali ja ću podsjetiti i progovoriti o jednoj mjeri koja se tiče žena kao demografska mjera majkama posvojiteljicama uveden je dodatni staž od 6 mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete čime se naravno ublažava razlika u mirovinama između muškaraca i žena. Ali uvijek kad govorimo o mirovinskom sustavu dosta često prevladavaju te teme. Zasigurno tu mjeru koristi velik broj žena, pa evo kako ste bili u tom sustavu možda znate više podataka o tomu. Hvala vam poštovana kolegice Maksimčuk. U pravu ste. Dakle, mirovinskom reformom iz 2019. godine uvedeno je pravo na 6 mjeseci dodanoga staža za majke i posvojiteljice, a iznimno i za očeve kako bi u trenutku ulaska u mirovinu u stvari ostvarili tih šest mjeseci dodanoga staža što direktno utječe na povećanje njihove mirovine za u prosjeku dva posto po djetetu. Mislim da je to jedna iznimno bitna mjera, bitna je i demografski, međutim bitna je i za iznos mirovine u konačnici. A ono što također u ovom smislu moram naglasiti, a radi se o roditeljskim naknadama, dakle onih drugih šest mjeseci nakon što se dijete rodi da smo i to nedavno u Hrvatskom saboru povećali na 7500 kuna što također u konačnici utječe

u tom tonu, u tom nizu. Možda kad ste se dotakli one reforme, mirovinske reforme od 2019. godine koja je uvela ovih 6 mjeseci, odnosno 2% za svako dijete i na taj način se je htjela ispraviti ta razlika u plaći koju su, odnosno kasnije obično mirovine koje su žene imale radi radi rodiljnog dopusta. Možda još da se osvrnete i u ovom smislu, u tom smislu i na ovaj zakon što je i ova izmjena i dopuna zakona učinila baš za žene jer se vrlo često ističe da su korisnice obiteljskih mirovina najviše i najčešće žene, a znamo da imaju i manje mirovine jer imaju i manje plaće od muškaraca. Hvala vam poštovana kolegice Murganić. Dakle, u kontekstu sveobuhvatnog pogleda na to što je u stvari učinjeno kroz resor Ministarstva rada, ali i ostale resore, odnosno politika je Vlade Republike Hrvatske prema boljoj poziciji žena u smislu ulaska u mirovinu. Ja se usuđujem reći da je napravljeno, Dakle, obiteljska mirovina o kojoj govorimo sada i tzv. kombinirana mirovina, odnosno korištenje dijela mirovine na svoju osobnu itekako utječe na bolju poziciju žena u društvu budući da sada 93% žena su upravo korisnice obiteljske mirovine. Osim toga, tu su i mjere vezane uz uz 6 mjeseci dodanoga staža. Tu su mjere vezane uz Direktivu Work life balans. Tu su dječji vrtići koji indirektno pridonose boljoj poziciji. Mislim da možemo govoriti o sveobuhvatnim mjerama o boljem položaju žena kako u društvu, tako i prilikom Gospođa Zmajić. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Burić svjedoci smo da ova Vlada ide već u treće izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju kojim poboljšavamo usklađivanje obiteljskih mirovina, odnosno povećavamo obiteljske mirovine. Ova mjera je jedan pozitivan iskorak i uključivanje članicama EU vezano za obiteljske mirovine. U susjednoj nam državi Sloveniji postotak korištenja dijela obiteljske mirovine je 15%, a našim izmjenama i dopunama zakona je postotak, tj. prijedlog 27% što je znatno veći postotak.

korištenju i svoje osobne mirovine i dijela obiteljske mirovine od preminulog partnera ili partnerice onda trebamo reći da je gornji limit 6212 kuna. Što to u stvari znači? To znači da zbrojena mirovina osobna i 27% obiteljske mirovine ne smije prijeći taj limit od 6.212 kuna. Mislim da je ovaj model o kojem mi danas govorimo u Hrvatskome saboru da ide itekako u smjeru zaštite naših umirovljenika, a posebice onih koji imaju manje i mislim da je jako dobro da smo svi zajedno senzibilni i osjetljivi prema toj skupini stanovnika, a posebice zbog toga što još jedanput …/Upadica: Hvala./… naglašavam 93% korisnika obiteljskih mirovina su upravo korisnice, one su žene. Hvala vam predsjedavajući. Poštovana kolegice mene zanima jeste li upoznati sa slijedećim statističkim pokazateljima mi ih zovemo inače crnom slavonskom statistikom, a to je da preko 50.000 korisnika poljoprivrednih mirovina ima mirovine niže od 2.000 kuna. Isto tako poljoprivredne mirovine do 500 kuna prima skoro 1.000 osoba. U prosjeku su one iznosile 307 kuna za 19 godina radnog staža ili recimo invalidske poljoprivredne mirovine za 15 godina radnog staža iznose 238,24 kune. Mnogi od ovih korisnika i dalje se bave poljoprivrednom da bi uopće preživjeli jer ovo nije naravno dostatno za pokrivanje I vama. Izvolite odgovor. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovana kolegice Vukovac, itekako sam upoznata sa ovim podacima. Dakle, prema zadnjim podacima iz HZMO-a koji su izašli u kolovozu 2022. godine imamo priliku vidjeti upravo mirovine do 3.000 kuna koje prima skoro 400, skoro 430.000 ljudi što je 40% hrvatskih umirovljenika. I onda se zapitamo zbog čega su te mirovine niske i uđemo u statistiku i sad ću vam kazat slijedeće. Mirovinu između 1.000 i 1.500 kuna primaju osiguranici odnosno umirovljenici koji imaju 16 godina i 5 mjeseci radnoga staža. Tu je u stvari Tu je odgovor na vaše pitanje. Duži ostanak na, u svijetu rada …/Upadica: Hvala./… znači i višu mirovinu u budućnosti, a to znate i vi poštovana kolegice Vukovac. Hvala. Poštovana kolegice, danas govorimo o zakonskim rješenjima koji utječu na velik broj naših sugrađana tako je redefiniranim modelom izračuna mirovina obuhvatit će se gotovo 300.000 umirovljenika, a još dodatnih gotovo 290.000 korisnika mirovine bit će obuhvaćeno povećanjem najniže mirovine za što će biti utrošeno to ste i sami napomenuli u iduće 3 godine 4,5 milijarde kuna. Ali značajno je naglasiti da ova vlada nije zaboravila i na one koji nisu dio mirovinskog sustava, znači ne primaju mirovine, a nisu ni osiguranici po pitanju radnog odnosa, a to je bilo uvođenje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe koja je uvedena od 1. siječnja ove godine i evo trenutno je zadnja isplata je bila za 6.138 osoba za što je isplaćeno oko 5 miliona kuna pa smatram da u ovakvim situacijama kad govorimo o umirovljenicima svakako trebamo podsjetiti sve naše sugrađane na ona prava koja oni ostvaruju. Hvala. Hvala lijepa, dok progutam, inače vas nisam mogao prekinuti. Izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam, hvala vam potpredsjedniče. Hvala vam poštovana kolegice Pocrnić Radošević. Drago mi je da ste spomenuli nacionalnu naknadu za starije od 65 godina. Točno je, to je naknada koja se odnosi za osobe koje nisu stekle ni minimalne uvjete za odlazak u mirovinu, dakle nemaju minimalno 15 godina staža i upravo zbog toga ova je vlada uvela institut nacionalne naknade za starije od 65 godina koja danas iznosi nešto više od 820 kuna mjesečno i koju prima oko 6.000 naših sugrađana. A ono što je bitno naglasiti jest da se ta naknada jednom godišnje indeksira odnosno uvećava i to prema potrošačkim cijenama. **Radin, Furio Poštovana kolegice Burić, svako povećanje mirovina treba pohvaliti, međutim s obzirom da nam udio staračkog stanovništva iz godine u godine raste što potvrđuje i detaljni popis stanovništva koji je izašao prije nekoliko dana kako predviđate budućnost hrvatskog mirovinskog sustava slijedećih 20 do 30 godina. **Radin, Hvala vam poštovani kolega Pavliček, dakle hrvatski mirovinski sustav je kao što i vi znate trostupan i odnosi se na sustav generacijske solidarnosti odnosno na prvi stup, odnosi se na sustav individualne kapitalizirane štednje odnosno drugi stup i na sustav dobrovoljnog, dobrovoljne štednje odnosno treći stup. Kako ja vidim u budućnosti hrvatski mirovinski sustav? Vidim ga održivim, vidim ga stabilnim i vidim ga na taj način da će buduće mirovine recimo osoba koja će ići u mirovinu za 10, 20 i više godina da će te mirovine itekako ovisiti u pozitivnom smislu upravo o individualnoj kapitaliziranoj štednji koju smatram

i nama je ovdje već su jasni svi ovi benefiti koje ove izmjene i dopune zakona donose u biti benefite koji će imati koristi više od pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ja se nadam da nas neko gleda od tih umirovljenika i da će biti upoznati sa svim ovim prednostima koje ove izmjene i dopune zakona donose. Da li je potrebno nekako dodatno pojasniti umirovljenicima koje su sada prednosti dobili? Šta će im se dogoditi u budućnosti s mirovinama? Da li su postoje mehanizmi za takvo nešto u ovim izmjenama i dopunama zakona ili je nešto već ranije to napravljeno da bi umirovljenici znali šta dobijaju ovim izmjenama i dopunama zakona? **Radin, Furio Hvala vam poštovani kolega Brkan. Dakle, ja odnosno mi smo danas ovdje nekoliko puta naglasili da će umirovljenici automatizmom dobiti 10% uvećanja na obiteljsku mirovinu koju primaju. Dakle, to ide automatski i naši umirovljenici trebaju znati da će im to automatizmom ustvari se dogoditi to uvećanje koje je u prosjeku mjesečno oko 250 kuna. E što se tiče ovog drugog dijela, a to je tzv. kombinacije mirovina odnosno cijela osobna plus 27% od preminuloga, taj dio ići će prema zahtjevu. I u tom smislu vjerujem i ustvari znam da će HZMO kao jedna stoljetna stoljetna institucija odradit jako dobar posao, ne samo u smislu provedbenom već i u smislu informiranja naših penzića, naših umirovljenika kako bi znali što u kojoj fazi napraviti. **Radin, Uvažena kolegice Burić i površnom analizom mirovinske statistike možemo utvrditi da siromaštvu u mirovini ima ženski ženski predznak. 2019. smo počeli taj dio rješavati kroz pri dodanom stažu za svako dijete. Da sam ja znao tada da je svega 80.000 odnosno da ima čak 80.000 onih koji nemaju pravo na svoju osobnu mirovinu mi bi bili tada radili već ekstenziju da dobiju i one koje su već u mirovini, a ne samo buduće. Dakle, ovo sigurno sada povećanjem mirovine obiteljske i korištenjem dijela mirovine je defeminizacija siromaštava u Hrvatskoj, ona će još postojati jer je ima i u najnižim dakle i u najnižim malo reagiramo, ima je i u invalidskim mirovinama, ali jedan korak napred da se smanji taj gep između muških i ženskih mirovina. Hvala vam poštovani kolega Hrelja. Slažem se s vama da će ove izmjene i dopune itekako utjecati na smanjenje feminizacije siromaštva u starosti i toga smo svjesni svi i mislim da je to nešto što ćemo svi odavde pohvaliti i pozdraviti, zbog čega vjerujem da i imamo danas tako konstruktivnu konstruktivnu raspravu na visokoj razini parlamentarizma. Svakako da povećanje obiteljske mirovine uvelike štiti poziciju onih koji imaju manje, a to su na primjeru obiteljski mirovina upravo žene i držim da je ovo dobra mjera za prevenciju i smanjenje siromaštva kao što je i jako dobra mjera šest mjeseci dodanoga staža pri čem žene imaju u prosjeku 2% veću mirovinu po djetetu. Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice, mislim da moramo jasno reći o čemu se zapravo radi u ovim izmjenama zakona, da je to daleko od nekakve sveobuhvatne reforme kojom bi bili zadovoljni svi umirovljenici. Dakle, što se ovime definira da evo malo nekako to razjasnimo. Porast obiteljske mirovine za 10%, mogućnost nasljeđivanja dakle kombinirana mirovina i jedan mali zahvat koji se tiče najnižih mirovina znači onih 1,5% jel tako nekih 30 kuna. Međutim, činjenica je da veliki dio umirovljenika vjerojatno i preko 500.000 mnogi su samci koji nemaju od koga naslijediti mirovinu, mnogi imaju invalidske mirovine itd., dakle ovime što vi nazivate reformom neće dobiti ništa. Dakle, ljudi stariji sugrađani koji zapravo žive u riziku od siromaštva u RH koji nisu obuhvaćeni ovim izmjenama zakona. Vi ste nabrajali to kao izborni program HDZ-a, uspjehe vlade itd. pa dajte onda svim tim ljudima recite što je dalje na pomolu i što bi se stvarno moglo nazvati reformom jer ovo je samo jedan mali Hvala vam poštovana kolegice Marić. Ne slažem se s vama i nije da mislim već sam sigurna da je cjelovita mirovinska reforma provedena 2019.g. i da je ovo samo njezin nastavak i u to sam sigurna i iza toga stojim. Vjerujem kad biste i vi pročitali svih šest zakona koji su bili obuhvaćeni u 2019.g. reformom da biste drugačije danas s ovog mjesta govorili. Ono što je svakako točno jest da su slijedom te mirovinske reforme sve mirovine u Hrvatskoj do sad rasle za 29,1%, a one najniže za 36% što su itekako veliki pomaci za naše umirovljenike, a posebice za one koji imaju manje, a u kontekstu ovog zakona posebice za žene. Gospođa Juričev Martinčev, a pardon. Povreda poslovnika, e povredu poslovnika će obavit kolega Reiner. Izvolite. Poštovana zastupnica Marić ima povredu poslovnika. pred sobom imam članak gdje se predstavlja mirovinska reforma koja na snagu stupa 2023.g., predstavio premijer Plenković, ministar Piletić itd., ja vam samo govorim da idete u javnost s nečim što nazivate mirovinskom reformom jel onako sve na

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Burić vi ste u svojoj raspravi rekli koliki je postotak žena korisnica obiteljskih mirovina. I kad govorimo o ženama vrijedno je uvijek i ponovno spomenuti ono što smo i ranije čuli, da je ova Vlada uvela i dodatnih šest mjeseci za svako rođeno ili posvojeno posvojeno dijete, da je ova Vlada uvela novi institut i donijeli smo u svibnju 2020. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe koje također uglavnom gotovo 65% korisnice žene. Međutim, treba reći da ženama starije životne dobi iznimno je pomogao projekt Zaželi koji je zaposlio 14000 žena, gdje u gotovo 79000 starijih osoba pružena pomoć u kući, odnosno se još uvijek pruža posebno u ruralnim krajevima. Pa bih molila vas da i vi tu sad kažete iz svog iskustva i ono koliko znate koliko je pomogao kvaliteti života upravo naših starijih osoba ovaj program Zaželi. Hvala vam. Jako mi je drago kolegice Juričev-Martinčev da ste upravo digli tu temu projekta zapošljavanja žena Zaželi koji je projekt Ministarstva rada, odnosno Vlade Republike Hrvatske koji je u sto A što se u stvari tim projektom postiglo? Postiglo se to da je gotovo 13000 žena diljem cijele Republike Hrvatske zaposleno na poslovima pomoći i podrške starijim i nemoćnim sugrađanima kojih je gotovo 80000 diljem Hrvatske, a najviše upravo u ruralnim krajevima kao što je i Gorski kotar i Lika i Dalmatinska zagora i Slavonija itd., projekt je to za kojeg se uvijek pita kad dođemo na teren, kojeg svi hvale bez obzira kojih su političkih boja, opcija, frakcija itd. i kojeg smatram jednim od zaista najpopularnijih projekata koji je donio itekako velike benefite ne samo na strani zapošljavanja žena, nego i na strani socijalne uključenosti i brige za naše starije i nemoćne. **Reiner, Željko (HDZ)** …/Upadica Reiner: Hvala./… Hvala. Poštovani zastupnik Pavliček sad će imati pojedinačnu raspravu, izvolite. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Svake izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju kojima se omogućava povećanje mirovina, odnosno proširuje potencijalni krug novih korisnika korisnika treba podržati. Mislim da su ovo velikim dijelom zasluge kolege Hrelje koji je zbog toga očigledno i ušao u vladajuću većinu kako bi zadovoljio onu interesnu skupinu koju predstavlja za razliku od nekih saborskih zastupnika koji su ušli u vladajuću većinu da bi glumili samo dvorske lude. To je isto u vladajućoj većini, ali oni nisu spomena vrijedni. Kao što sam rekao već u ime kluba Hrvatski suverenisti će podržati ove izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju jer smatramo da svaka povišica mirovine je umirovljenicima dobro došla. Međutim, ovo stvarno ne govorim zlonamjerno nego uz bojazan, a to je s jedne strane bojimo se da će ova inflacija velikim dijelom pojesti ove povišice s obzirom da je ona već postala nekontrolirana u zadnjih nekoliko mjeseci i da u konačnici umirovljenici što se tiče standarda neće nešto znatno kvalitetnije živjeti nego što su živjeli do prije nekoliko mjeseci prije nego što je krenula divljati sama inflacija. S druge strane izražavamo još veću bojazan što se tiče budućnosti hrvatskom mirovinskog sustava s obzirom da evo po zadnjim, detaljnijim informacijama koje dobivamo od Hrvatskog zavoda za statistiku, Državnog zavoda da je udio stanovništva starijih od 65 godina 24,5% u ukupnoj populaciji dok je udio stanovništva mlađih od 15 godina svega 14,5% sa tendencijom sve većeg udjela starijeg stanovništva i tendencijom sve manjeg udjela mlađeg stanovništva i to nas mora sve zabrinjavati. Pitanje je tko će za sljedećih 20, 30 godina osiguravati mirovine našim umirovljenicima s obzirom da je mladih sve manje. I to je veliki, veliki problem Hrvatske države i bojim se da bez uvoza radne snage, radno-aktivnog stanovništva će Hrvatska teško sljedećih 20, 30 godina uspjeti svoj mirovinski sustav održati na nekoj pozitivi. No isto tako moram spomenuti i jednu od mjera koju je danas ministar spomenuo, koja se tiče i ovog zakona i Zakona o radu, a to je mogućnost rada do 70-te godine uz poticaj da će na kraju ta mirovina biti za 27% viša nego ako idete redovno u starosnu mirovinu sa 65 godina, pa si postavljam pitanje tko će raditi od 65 do 70 godine, odnosno tko je u stanju raditi do 70-te godine života? Je li jedan zidar u stanju biti na skeli, na visini od 20 metara sa 68, 69 godina? Je li je jedan vodoinstalater u stanju biti u šahti sa 69 ili 70 godina? Je li jedan vozač kamiona u stanju voziti i biti koncentriran, imati one reflekse sa 70 godina. Bojim se da nije. Bojim se da će Bojim se da će ljudi biti prisiljeni zbog niskih mirovina i to ljudi sa srednjom školom ili sa osnovnoškolskim obrazovanjem raditi do 70-te godine života, a to su najteži fizički poslovi. Kako će ti ljudi funkcionirati kada znamo da po službenim podacima prosječna starosna dob jednog Hrvata trenutno iznosi 73,9 godina muškarca, a ovdje bi trebao raditi do 70-te godine. Naravno nije prisiljen, ali će biti prisiljen zbog životnog standarda. Gotovo da možemo donijeti zakon da svi trebamo raditi doživotno i to nije problem nama, nije problem ni sveučilišnim profesorima, nije problem ni određenim drugim zanimanjima, ali je problem velikoj većini ljudi. I ovo je problem o kojemu svi trebamo razmišljati. Još jedanput ponavljam, ovo su dobre mjere, velikim dijelom zasluge kolege Hrelje i treba ih podržati ali mi kronični problem hrvatskog mirovinskog sustava nismo riješili i bojim se da u bližoj budućnosti nećemo moći riješiti bez uvoza radne snage, radno aktivnog stanovništva s obzirom na katastrofalnu demografsku sliku u kojoj se trenutno Hrvatska nalazi. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo nekoliko replika. Prva poštovana zastupnica Vukovac. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani kolega Pavliček, dakle iznijeli ste u svom izlaganju veliki broj statističkih pokazatelja, isto tako prilikom donošenja Zakona o euru govorili ste o prosjeku mirovine na razini EU, dakle saznali smo da je to 1.200 eura, u Hrvatskoj taj je prosjek tek 385 385 eura. A zapravo je žalosno da je usklađivanje mirovina 3 puta manje od stvarne inflacije koja nam se događa, a zapravo nam je još porazniji podatak da je u RH mirovina samo 38% od iznosa plaće, pa mene zanima da li imate podatak iz barem jedne druge zemlje članice koliki je kod njih iznos, postotak mirovine u plaći čisto da znamo gdje smo mi stvarno pozicionirani kada govorimo o europskom prosjeku. Hvala. Evo primjer, upravo Njemačka gdje prosječna mirovina čak 1.500 eura, a prosječna plaća negdje oko 2.500 eura, znači da je taj udio odnosno postotak mirovine daleko veći nego u RH. Ja bi bio sretan da mi dosegnemo jednu Republiku Sloveniju, daleko smo mi od Njemačke, trebamo biti realni gdje smo. Međutim, bojim se da ćemo ulaskom u eurozonu dodatno imati, dodatni udarac financijski na sve, a posebice na umirovljenike jer trgovci već sada love u mutnome. A da ne pričam o psihološkom udarcu kada dobijete mirovinu, pa podignete i dobijete 3 novčanice, 3 novčanice. I to je vaša mirovina i to je vaših 40 godina radnog staža. Koliko će to psihološki utjecati na ljude to će se tek pokazati, a da ne pričam o stvarnim životnim troškovima koji će nažalost kao što sam već i zadnji put govorio porasti jer će sve cijene već mjesec dana nakon ulaska u eurozonu biti zaokružene na 99 centi, na više ne na niže svih proizvoda i to je normalno dodatni udar na sve građane. Poštovani zastupniče evo vi ste sad skrenuli pozornost na još jedan problem o kojem smo već ranije govorili, a to je broj, broj osiguranika koji zapravo puni taj fond, no moramo skrenuti pozornost javnosti i da bude svima jasno zapravo taj novac ide sve zajedno u državni državni proračun. I svi zajedno dobivamo novac ne sa računa HZMO-a nego iz državnog proračuna. Tako da se ja nadam da će se proračun i dalje puniti iz drugih izvora sredstava pa se nadam da ćemo imati i sigurnu penziju. Hvala. Ja isto živim u nadi, ali znate što se i za nadu još kaže, ali bit ću pristojan. Činjenica je da smo mi bojim se dosegnuli svoj maksimum trenutno što se tiče milion i 630 tisuća uposlenika i milion i 200 tisuća umirovljenika. Znači ta brojka što se tiče omjera uposlenika je znatno brže rasla i trenutno je to prihvatljivo u odnosu na ono što je bilo prije 10 godina. Međutim, bojim se da je stvarno to maksimalno s obzirom na demografsku sliku Hrvatske i potencijal koji ona trenutno ima i bojim se da će ta brojka krenuti silaznom putanjom i bez kao što sam rekao uvoza radne snage puno većega nećemo moći održati postojeći sustav bez obzira što vi kažete da se uplaćuje iz državnog proračuna. I taj državni proračun treba netko puniti, a to je ipak prvenstveno radno aktivno stanovništvo. **Reiner, Željko Poštovani kolega Pavliček, da upotpunimo sliku, nedavno sam pročitao da 4,5 miliona Nijemaca prima mirovinu manju od 1.000 eura što je za njihovo, njihove prilike ravno velikom, velikom siromaštvu. No, i moram reći da jedan veliki broj Nijemaca radi uz primanje mirovine kod nas je to manje od 2% umirovljenika. Mi smo činjenica dugo isključivali vrlo rano ljude iz svijeta rada i mislili smo da će to, da će se to vrlo lako nadomjestiti, međutim ti bazeni su se ispraznili, sada imamo problem i moramo motivirati ljude da ostanu duže u svijetu rada. A što se tiče krovopokrivača, instalatera koji su rano počeli raditi, njima smo dali određenu drugu mogućnost da nakon 60 41, dakle 60 godina života i 41 godinu staža što je za njih dostižno ovaj odu u mirovinu bez penalizacije, a sada i s ovim amandmanom ih još motiviramo da dulje ostanu, suverenisti)** Pročitao sam ove statističke podatke da je puno veći broj Nijemaca uposlenih preko 65 godina, međutim tu je jedan drugi problem za naš Hrvate. Naš životni vijek je drastično kraći od Nijemaca, Šveđana itd. gdje oni žive desetak godina duže od nas što zbog možda i samoga načina života, što i zbog bolje zdravstvene skrbi, što i zbog lakšeg rada. Realno gledajući naši ljudi su puno izrađeniji, puno su više radili pogotovo u prošlosti i zbog toga i taj životni vijek ipak drastično kraći i mislim da će tu biti možda taj već problem. Lako se uspoređivati tu s njima, ali nažalost oni žive puno duže od nas Poštovani zastupniče ovaj žeton zakon kako ga doista možemo nazvati doista donosi poboljšanje za neke kategorije, ali ne za sve. Donosi neka poboljšanja za umirovljenike koji neće sa time moći živjeti, ali će moći preživjeti s obzirom na i inflaciju i rast životnih troškova. Moje je, moja replika vama što mislite da je za dugogodišnje osiguranike potrebno učiniti da na osnovu svog rada i izdvajanja iz plaća koje su primali radeći mogu očekivati i trebali bi očekivati od nekih budućih reformi i od budućih zakona s obzirom da ih ovaj zakon nije obuhvatio kao naj zapravo, najnepravedniji su zapravo upravo oni

da se može koristit dio mirovine od supružnika. Mislim da su se time otvorila vrata za buduće generacije da taj postotak s vremenom bude veći. U ovom trenutku stvarno ne funkcionira cjelokupne države, puno stvari bi trebali promijeniti od troškova nepotrebnih itd., ja bi preporučio svima prvenstveno mlađim generacijama da uplaćuju u treći mirovinski stup, prvenstveno radi sebe i svoje sigurnosti, a to je ono najžalosnije da država tu u ovom stanju u ovom trenutku nije u stanju stati iza njih i iza njihove sigurnosti. Puno stvari, puno reformi, drugih zakona i drugih resora Hrvatska mora napraviti da bi danas sutra budući umirovljenik bio siguran da će svoju starost dočekati financijski sigurno. Sada će govoriti poštovani zastupnik Damir Bakić, izvolite. **Bakić, Poštovane kolegice i kolege, ja bih najprije na početku izlaganja, želio bih se malo nadovezat na izlaganje kolege Lalovca. Naravno da je osjetljivo pitanje indeksacija mirovina i osobito je osjetljivo pitanje indeksacije u vremenima poput ovoga u kojem trenutno živimo. I inače je jasno da u, u dobrim vremenima u vrijeme gospodarskog rasta će i umirovljenici i njihove udruge zalagati se za indeksiranje po stopi rasta plaća, kao što je naravno jasno, a ja bih rekao i mnogo važnije da u vremenima poput ovoga da mirovine slijede zapravo inflaciju, da slijede rast cijena. Vjerojatno je, vjerojatno najpraktičnije onda ili najprimjerenije da se mirovine usklađuju po nekoj, u nekoj kombinaciji tih dvaju parametara, po nekom težinskom prosjeku više-manje kao što imamo i sada. Ono što je međutim kolega Lalovac naglasio, a ja bih to želio dodatno apostrofirati. Ono što je ovdje relevantno je što podrazumijevamo pod inflacijom i ja mislim da treba, trebamo nekako se založit za to da se i u tom pogledu ovaj zakon izmijeni, da stopa, dakle po kojoj se mirovine mijenjaju, stopa izmjene mirovina da za nju nije relevantna opća inflacija nego da je za nju relevantan rast cijena za neku, za neku potrošačku košaricu koja je životno za, za sve umirovljenike, dakle ne opća inflacija nego dakle potrošačka, potrošačka košarica. Toliko o tome. Ostao sam dužan, a obećao sam to na kraju rasprave u ime kluba kazati nešto o, o definiciji dugogodišnjeg osiguranika i o tome kako su zapravo žene nepravedno tretirane u tom zakonskom članku. Evo sad podrobnije o čemu se radi. Dugogodišnji osiguranik po čl. 35. Zakona o mirovinskom osiguranju, dugogodišnji osiguranik je onaj koji je navršio 60.g. života i barem i ima barem 41.g. staža. Taj status je važan zato jer takav osiguranik može u mirovinu već tada, već sa 60.g. života, a bez penalizacije koja se primjenjuje na prijevremena umirovljenika, dakle polazni faktor za takve osiguranike je jedan, ne manje od jedan, drugim riječima njegova mirovina se isplaćuje u cijelosti kako je obračunata, zato je neobično važan taj status dugogodišnjeg osiguranika. Dakle ako je riječ o muškarcu on može po toj osnovi i 5.g. ranije u mirovinu od, 5.g. ranije od navršenja dobi za starosno umirovljene, a bez redukcije iznosa mirovine, samo ako mu je staž dovoljno velik, međutim definicija dugogodišnjeg osiguranika je jednaka za muškarce i za žene. S druge strane dob umirovljena za muškarce i za žene nije ista. Danas u 2022.g. žene idu u mirovinu, u starosnu mirovinu sa 63.g. i ta će se dob postupno dizati sve do 2030. dok ne dostigne 65.g.. E sad, imajući to u vidu, dakle danas da je pravde i da je ravnopravnosti, a ove godine 2022. žene bi se trebale smatrati dugogodišnjim osiguranicima već ako imaju 58.g. života i jednako tako 39.g. staža jer 58 je točno za 5.g. manje od 63, kao što je 60 za 5.g. manje od 65. Sve žene koje imaju 58.g. i 39.g. staža trebale bi u mirovinu ići bez penalizacije tj. to se ne bi trebalo smatrati prijevremenim umirovljenjem, tako međutim trenutno nije po slovu zakona i to je nepravda koja će se povlačiti ako ne interveniramo sve do 2030., zato ovaj čl. 35. treba hitno promijeniti i dakle razlikovati parametre za muškarce i za žene sve dotle dok je dob umirovljenja muškaraca i žena različit. Evo zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime, sad će slijedeća pojedinačno govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice i poštovane kolege. Dakle pred nama je izmjena i dopuna Zakona o o mirovinskom osiguranju i to u drugom čitanju i jako je važno ono što je već više puta spomenuto da se ovim zakonom redefiniraju modeli obiteljske mirovine a i dodatno se povećavaju najniže mirovine gdje će se na taj način zapravo povećati i razina adekvatnosti mirovina i to posebno za one osjetljive kategorije umirovljenika. Naime, spomenuto je da će se upravo mirovinski faktori se mijenjaju, povećavaju za 10% i to je ono što je itekako dobro i važno spomenuti. Isto tako, usklađuje se i članak 87. važećeg zakona kojim se vežu ti mirovinski faktori po kojima po kojima se uređuje visina obiteljske mirovine roditeljima, odnosno drugim članovima obitelji i to posebno za članove uže obitelji, udovica i djecu pa pravo na obiteljsku mirovinu imaju i drugi članovi obitelji. Ono što je isto tako važno je to povećanje od 10% za korisnike obiteljske mirovine, a to se odnosi sada na preko 136000 korisnika. Ono što su prethodno kolege spominjale, a to je taj odnos indeksacije i indeksacije visine itd. ja bih samo htjela da javnost čuje i da zna zapravo koliko su doprinosi za mirovinsko osiguranje, koliko se uprihoduje godišnje po planu prethodnih izmjena i dopuna proračuna u 2022. a koliko su troškovi, odnosno rashodi. Naime, zadnjim izmjenama proračuna za 2022. doprinos za mirovinsko osiguranje iznosio je 27,97 milijardi kuna, dakle nepunih 28 milijardi, gdje je za mirovine i mirovinska primanja potrebno sada 45,29 milijardi. Dakle, u 2021. je to iznosilo 43,5 milijardi, ove godine već 45,3 što će sa ovim dodatnim zahtjevima i povećanjima još se podići za preko milijardu i 300 milijuna kuna. Dakle, u tim odnosima ukupni rashodi državnog proračuna za mirovine i mirovinska primanja su preko 24 i pol posto ukupnih rashoda. Dakle, nedostaje u odnosu na ostvarene prihode preko 17 milijardi kuna. Dakako da se sav taj nesrazmjer nadoknađuje iz drugih izvora prihoda i to je ono što je u ovim uvjetima itekako itekako značajno napomenuti, jer kada govorimo o tome koliko želimo prava, a koliko ih možemo osigurati iz onog izvornog našeg doprinosa za mirovinsko osiguranje, onda se vidi da je taj raspon velik i da uvijek treba voditi upravo računa o održivosti i mirovinskog i zdravstvenog sustava i inače proračuna da bi mogli intervenirati, da bi mogli osigurati sve ono što je potrebno. Prema tome, svi mi smo i pogotovo oporbene stranke nastoje pridobiti na način da se traže puno veća prava nego što izvorno je to moguće, a upravo vladajući i Vlada i mi ovdje svi supa m9oramo voditi računa o tome da je sve to održivo, da je to dugoročno održivo i da možemo podmiriti sve potrebe koje se od nas očekuju. ima repliku. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice, drago mi je da ste spomenuli temu doprinosa i onog što se uprihoduje temeljem doprinosa jer je to vrlo značajno. Svi bi mi voljeli da i poljoprivredne mirovine i još neke mirovine na primjer kao i mirovine glumaca itd. koje danas kad gledamo nominalno zaista jesu male da budu puno veće. Danas smo ovdje imali prilike čuti da bi trebalo mirovine određivati u skladu sa kupovnom moći. To bi bilo idealno, ali trebamo zaista gledati što se doprinosom uplati i onda na koji način možemo u stvari sa kojim iznosom raspolažemo kad isplaćujemo mirovine i koliko treba još dodati uz te doprinose da bi se sve mirovine isplatile, tako da o održivosti cijelog sustava zaista treba razmišljati pogotovo za budućnost, pa me zanima kako vi vidite to u budućnosti. Hvala. Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. Da, uvijek ja sa ove strane i pogotovo mi koji se bavimo brojkama onda moramo itekako to postaviti u razmjere. Ono što je važno napomenuti da je iz tih i takvih razloga je svojevremeno došlo i do izmjena uplata u mirovinski fond. Dakle, mi koji smo u tom razdoblju imali 40 godina smo bili obvezni uplaćivati i za individualnu kapitaliziranu štednju. Dakle, na taj način je onih 15 plus 5 a sada opet je omogućeno da se dodatno može uplaćivati i čak neoporezivi dio od 500 kuna mjesečno za dodanu mirovinu. Dakle, to je ono što je naša osobna. To je onda preporuka i svim mladim da uplaćuju i dodatno ono što je neoporezivo i što im se prizna. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Maksimčuk. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvažene kolegice unapređenjem mirovinskog sustava otklonjeni su neki nedostatci i neke nejednakosti i naravno da su ostvareni pozitivni pomaci što evo je i ovaj današnji zakonski prijedlog što naravno svi pozdravljamo. Ali zasigurno da i ove globalne krize utječu na standarde naših građana posebice umirovljenika počevši od pandemije covida-19, rata u Ukrajini, inflatorni pritisci u području prehrane i energije. Moram napomenuti da je vlada učinila znatne napore kako bi pomogla našim umirovljenicima da imaju dostojanstvenu starost isplatom covid dodatka, zatim energetskog dodatka ovih dana očekujemo u jesenskom paketu mjera ponovno jednokratne pomoći onima sa manjim mirovinama. Podsjetila bi da je od 2016.g. do danas povećana mirovina za 29,1%,

i zapravo su se stvarali određeni temelji kada netko kritizira zbog čega je porezna reforma podigla neoporezivi itd., a to nije pomoglo umirovljenicima. Da, neko to može tako gledati, međutim upravo oni koji sada rade koji uplaćuju koji imaju nadam se velika primanja zapravo najviše doprinose i tome da se kumulira u fondove sada puno veća sredstva da bi se moglo servisirati sve one potrebe koje sada trebaju umirovljenici. Dakle, ono što je intencija da se upravo poveća broj zaposlenih da bi onda masa uplata bila što veća i da bi ovaj pritisak na druge izvore za isplatu razlike bio što manji. danas u raspravi znamo i svi da je mirovinski sustav u biti blagajna iz koje se isplaćuju mirovine na osnovu toga koliko je u nju uplaćeno i da ove izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju idu samo u cilju toga da se smanji rizik od siromaštva u biti ne da se ne da se sve mirovine povećaju jer jednostavno nema više toliko u blagajni nego bar ove najniže da se one osiguraju da narod ne bude, umirovljenici ne budu siromašni. Molim vas, naši umirovljenici dugo čekaju na ovakav paket izmjena i dopuna koji će ih obraniti od siromaštva, a dal se vi sjećate da je nekad prije prosječna mirovina bila nešto čudo veća, da su tada umirovljenici sa prosječnom mirovinom, ne mislim oficiri ni funkcioneri,

ali i obuhvat prava je bio puno manja. Dakle, tada nisu imale prava niti poljoprivrednici na način kako je to sada regulirano, niti je bilo dodatka koji je uvela vlada naknadno za upravo te i takve osobe. Isto tako nije se vodilo i nije se uvelo upravo ovaj dodatak da se prizna dio minulog rada bračnog supružnika pa na taj način se onda može ipak utjecati na bolji standard nego je to bilo evo to znam iz primjera svoje obitelji 70% dakle bračnog supružnika i to je bilo maksimalno što se moglo očekivati sa puno manje intervencija i dodataka nego što je to sad. **Reiner, Željko Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolegice Perić vi ste govorili o održivosti mirovinskog sustava i iznosima koji su potrebni za isplatu mirovina. Ove izmjene i dopune zakona trebaju rashode odnosno iz državnog proračuna treba dodatno osigurati milijardu i 302 milijuna kuna. Međutim, ono što bi ja željela tu istaknuti malo se danas govorilo da će ove izmjene i dopune zakona donijeti i do manjih prihoda po pitanju mirovina. Naime, predloženim izmjenama omogućava se i prestanak svojstva osiguranika na osobni zahtjev obrtnicima i osobama koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost. Znači ponovno još više se država odriče, ne samo ove što mora osigurati milijardu i 300 milijuna kuna već će se odreći i ovim člankom zakona i određenih svojih prihoda. Grozdana (HDZ)** Da, točno je u 2023. je potrebno dodatno milijardu i 300 u 2024. milijardu i 547 i u 2025. milijardu 656 sve to govori o tome na koji način zapravo se dodatno imamo zahtjeve i potrebe, a u isto vrijeme se smanjuju prihodi tamo gdje se smatra da da bi se trebalo olakšati samostalnim djelatnostima doprinose. Dakle, uvijek kad se govori o tome koliko negdje treba povećati uvijek se mora voditi računa upravo o toj održivosti da se povećava zapravo broj zaposlenika da omjer koji je sada 1,1 bude što veći i to je zapravo receptura. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovani zastupnik Jure Brkan. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovana predstavnice ministarstva, kolegice i kolege. Izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju o kojima danas raspravljamo sad već u drugome čitanju će direktno novčano i financijski potpomoći već stupanjem na snagu minimalno 570.000 hrvatskih umirovljenika … minimalno 570.000. Samim time ovaj zakon je nešto novo, nešto bolje i nešto treba u biti podržati. Kada idemo reć malo je, trebalo bi više, treba dati još, ok, ali iz čega i kako i sa kojom situacijom. Znamo da je mirovinski fond u biti blagajna u kojoj ima novaca onoliko koliko se u njoj uplaćuje i da se iz toga mogu i davati i količine mirovina. Znamo da u Hrvatskoj imamo trenutno 1 640 000 osiguranika, što je rekord, po ovim svim podacima nismo nikad imali 1 milijun 640 osiguranika koji uplaćuju u fond, ali isto tako, ima 1 230 000 umirovljenika koji primaju mirovinu iz toga fonda. Ono što je isto jedan podatak danas, a i u prošlom čitanju spomenut, da imam čak i 80 tisuća umirovljenika koji primaju obiteljsku mirovinu, a da nemaju nijednog dana radnog staža, znači nijednom nisu uplatili taj mirovinski fond. E sada, bilo bi odlično kad bi bilo dovoljno za sviju i kad bi naši umirovljenici imali standard umirovljenika skandinavskih zemalja, Njemačke ili Austrije, nažalost nemaju i nisu ga nikad ni imali, nikad naš umirovljenik nije mogao sa svojom mirovinom otići na krstarenje pa čak ni doći na ljetovanje u moju Makarsku. To su nažalost mogli doći umirovljenici iz nekih drugih sustava, iz zapadnih zemalja koje su svoj radni vijek proveli znači u zapadnim zemljama i tamo uplaćivali u svoje mirovinske fondove. Ja ne govorim o ekstremno visokim mirovinama koje su uvijek postojale nego govorim o prosječnim radničkim mirovinama i onim nažalost mirovinama koje imamo sada u iznosu kakve jesu, jer, kao što znamo da niske mirovine, prosječna mirovina 39,56% prosječne plaće čini, svega 3050 kuna i to je dobro jer to je prosječno jer u odnosu na nju imamo 2460 kuna prosječnu obiteljsku mirovinu, što čini 31,90% prosječne plaće i imamo 2012 kuna prosječna najniža mirovina, što čini 26,09% prosječne plaće, ali to je posljedica ovih svih uplata koje smo imali do danas i tržišta rada kojega danas imamo, bez obzira na rekordni broj zaposlenih od 1 640 000 osiguranika i na omjer 1 zaposlenog, na 1,34 umirovljenika. E sada, što se može napraviti izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju? Može ovo upravo što sada Vlada RH radi, to je da znači smanji rizik od siromaštva našim umirovljenicima. U biti ne ono da Vlada RH radi danas, radi danas, radila je to i 2019., tj. pokazatelji nam kažu da već od 2016. g. 29% su povećane sve mirovine, a za 36% su povećane najniže mirovine od 2016. do danas i to je nešto konkretno, nešto što prije naši umirovljenici nisu imali, bez obzira na sve napore, ja vjerujem da su sve Vlade i dosad prije sadašnje Vlade Andreja Plenkovića imale namjeru podići mirovine hrvatskim umirovljenicima, samo uvijek je bilo nekakvih mogućnosti ili možda problema zbog kojih to nisu mogli. E sada nakon dugo vremena dobijamo jednim izmjenama i dopunama zakona da 570 tisuća umirovljenika direktno dobija povećanje svojih mirovina. Od toga znači ide 10% na povećanje obiteljske mirovine, onda imamo novu mjeru gdje se koristi dio mirovine preminulog bračnog druga u iznosu od i također, kao povećanje najniže mirovine koje stupa na snagu već od 1.1. iduće godine od 3% i nju koristi 287 tisuća korisnika. Izmjene i dopune ovog Zakona o mirovinskom osiguranju također su razumije./... stimuliranje kasnijeg odlaska u mirovinu, tj. do punog staža, a isto tako stimuliraju i obustave mirovine radi zaposlenja. Čovjek koji je navršio .../nerazumljivo/... ima starosnu mirovinu od 60 godina, a s 35 godina staža je otišao u mirovinu, ukoliko se vrati raditi, znači njemu se povećava koeficijent obračuna za ponovni odlazak u mirovinu. Triba još jednu stvar napomenuti možda da je 720 tisuća korisnika u RH također, dobilo i energetski dodatak

Spominjete da u mirovinskim fondovima imamo ograničena sredstva, je, imamo, ali ja vas pitam, što će Vlada učiniti i što je dosad činila kako bi spriječila zlouporabu na neki način sredstava iz mirovinskih fondova, gdje smo vidjeli da su mirovinski fondovi postali žrtve kojekakvih ortačkih ugovora iz kojeg su umirovljenici i mirovinski fondovi izašli tanji za milijune i milijune kuna, a ministar Paladina na konto istog toga sa brojnim nekretninama. Jednako tako, i u ovoj novoj aferi koja se veže uz otkup dugova Dalekovoda od bake Rade, isto tako, nemojmo zaboraviti da uništenju Dalekovoda se uništilo na neki način i oslabilo i mirovinske fondove koji su imali znatne udjele u tomu, pa sad vi meni pričate i umirovljenicima kako para nema, a kada će para biti kad se pare izvlače, kradu i preusmjeravaju u privatne džepove u kome kolo vode, nažalost HDZ-ovci? Pa nemojte nam vrijeđati inteligenciju. Poštovani zastupnik Brkan. niti vas je briga za mirovinske fondove niti vas je briga za izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju. Govorite o nekakvim pljačkama, nekakvim prevarama, bez jednoga argumenta, jednoga dokaza, sve na temelju članaka iz nekih žutih novina. Ako imate neke konkretne dokaze, sigurno imaju pravosudna tijela kojima se možete obratiti, koje će vas jedva dočekati da čuju to šta vi to imate i koje dokaze imate podnijeti. A ovako, dok pričamo o ozbiljnim stvarima gdje se Vlada Andreja Plenkovića i HDZ-a trudi po prvi puta nakon dugog niza godina radi nešto dobro za umirovljenike, vi tako banalizirate, svaka čast, samo nastavite, vidit ćemo dokle ćete. Poštovana zastupnica Glasovac digla je povredu Poslovnika. koji nemaju za osnovne životne namirnice, dok zahvaljujući HDZ-u baka Rada i deda Dane spadaju u zlatni rang umirovljenika i vi naprosto nazvati pljačku i one stvari protiv kojih se vode postupci pravosudni nazivate žutim tiskom. Pa to je sramota. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila replika, prema tome dobijate opomenu. Ovaj poštovani, poštovana zastupnica Antolić Vupora isto digla povredu Poslovnika. Zastupnik je uvrijedio zastupnicu nazivajući kako je nije briga za umirovljenike, a ovo što danas čujemo smo je hvalospjev žeton zakonu dakle koji ne pokriva potpunu brigu, a za uzvrat vi obraćate tezu na način da upravo zastupnici Glasovac predbacujete nebrigu za umirovljenike koja vas proziva za pljačkanje mirovinskih fondova.

Govori da sam ja uvrijedio naše umirovljenike, u biti kako je ono složila priču da sam ja prešućujem pljačku dok naši umirovljenici kopaju po kantama. Ja to nisam reka, ja sam rekao da ona banalizira ove dobre stvari izmjena i dopuna zakona o, Zakona o mirovinskim sredstvima, a s druge strane ona sjedi Gucci haljini i toliko je nju stalo do, do, do umirovljenika koji kopaju po kantama. **Reiner, Željko ajmo sad prestati sa takvim komunikacijama i povredama Poslovnika itd. koje to nisu. Poštovana zastupnica Jeklovac, ustrajete pri povredi hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolegica Antolić Vupora je također povrijedila Članak 238. Poslovnika ovdje vrijeđajući i zastupnika, ali isto tako sve nas, a i one koji nas gledaju nazivajući ovaj zakon odnosno izmjene zakona žeton zakonom. To je stvarno žalosno jer vi u stvari na taj način obezvrjeđujete sve dobro što se ovim izmjenama zakona za naše umirovljenike radi, a to je vidimo

nego upozoravam na tehnički dio, pa vas molim da kao predsjedatelj onda kaznite i kolegu Brkana jer se on referirao povredom Poslovnika na kolegicu Glasovac koja je već odavno završila sa svojom povredom Poslovnika, digla je povredu dok je govorila kolegica Barbara Antolić Vupora …/Upadica se ne razumije./… molim vas taj tehnički dio da uzmete u obzir i da onda ako tko hoće

nisam shvatio na što vi mislite s obzirom da se u svakom trenutku može dići povreda Poslovnika, a ja sam sukladno Poslovniku obvezan dati zastupniku ili zastupnici riječ kad to digne, bez veze sa vremenom, kad ona ili on to digne. Prema tome i nažalost bez veze sa time je li to stvarno povreda Poslovnika ili je replika ili je nešto potpuno bez veze što najčešće bude. Prema tome, kad je netko dignuo povredu Poslovnika je irelevantno, potpuno irelevantno, ne znam od kud vam to, u Poslovniku to ne piše ništa drugačije. Zastupnika Antolić Vupora je isto digla povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen

nije, to stvarno nije povreda Poslovnika i ja vas sada molim ajmo, hajdemo prekinuti sa tim potpuno irelevantnim pričama gledaju vas umirovljenici i misle svoje vjerojatno o tome sa koliko ozbiljnosti se prilazi rješavanju njihovih problema i njihovih pitanja. Repliku ima poštovana zastupnica Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani kolega, zapravo je jako važno ovo što ste rekli koliko na ovaj način se doprinosi da ta razina siromaštva bude što manja. Kada usporedimo podatke Eurostata onda je recimo najniža mirovina u Sloveniji 613 eura za to vrijeme je kod nas oko 355 eura. S ovim se pokušava poći visina mirovina i na taj način upravo smanjiti tu, to siromaštvo. Ali ono što isto tako valja napomenuti da iz prethodnih razdoblja ova vlada i mi ovdje isplaćujemo isto tako i vodimo računa o daljnjim jamstvima za brodogradilišta koja su bila preko 35 čak 40 milijardi kuna prema tome i to je netko morao odraditi. **Reiner, Tako je, upravo tako i ove izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju ako se sjećate one su čak bile u jednoj mjeri i uvjet za dobijanje sredstava iz EU koje smo dobili za Nacionalni plan oporavka i otpornosti 700 miliona eura i svega ostaloga ne bi bilo da Vlada RH i Ministarstvo rada nije donijela ove izmjene i dopune. A one se vidu da su mjere povećanja i adekvatnosti mirovina kroz nastavak mirovinske reforme. Zbog toga sve ovo što radimo, radimo planski i radimo kontinuirano u interesu RH i naroda koji u njoj živi. Ovaj put je došao na red na umirovljenike, a isto tako izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi, o školstvu o svemu ostalome svi segmenti hrvatskog društva idu naprijed. Idu naprijed jer ih netko odgovorno vodi i ne baca riječi uprazno samo na šuplju priču i na i na kritiziranje.

trebali bismo govorit možda i o braniteljskim mirovinama koje se isplaćuju iz istog fonda iz kojega se isplaćuju i mirovine koje su stečene temeljem uplata i taj fond se puni iz tih uplata, a braniteljske mirovine bi se trebale isplaćivati iz nekih drugih izvora. Mi nakon 25.g. dobivamo nove braniteljske mirovine, svi znaju i javna tajna je da postoje lažne braniteljske mirovine, a zbog toga svega pate umirovljenici koji bi trebali imati daleko veće mirovine nego što ih imaju danas i imali bi ih da nema svih tih braniteljskih mirovina iz tog istog fonda. Moj otac je umro '99.g., majka je naslijedila obiteljsku mirovinu, ona je danas 2.300 kuna, nakon 20 i nešto godina što je otac umro, znači jako jako niska, a zbog toga što se novac raspršuje na neke druge stvari. Hvala. **Reiner, ja se slažem s vama, svaka lažna mirovina bila ona braniteljska, radnička i bilo kakva je užas za mirovinski sustav i jedna velika nepravda prema svima onima koji su cili život uplaćivali u taj fond i vrijedno radili. Međutim, sad zamislite samo koliko je bilo oficirskih, funkcionerskih, partizanskih, boračkih, vaki i naki koje nisu imale nikakvu osnovu nego dva svjedoka koja dovedeš u crnom mraku da ti potpišu, koliko je tada znači mirovinski sustav i mirovinski fondovi nastradali i sve je to RH morala namirit i dan danas plaća i dan danas se isplaćuju. I sada kada uzmete to sve, kada pogledate branitelje kojima smo mi svi dužni do groba, bar ja se tako osjećam i među njima sigurno ima lažnih branitelja i lažnih mirovina, sigurno ima, al valjda ima i tu i neke inspekcije, neko koji će to raščistit, al dobro i povećanje koje donose ove izmjene i dopune mirovinskog osiguranja će ostati svim ostalim umirovljenicima kao trajna vrijednost. Zahvaljujem. Poštovani kolega, ja spletom okolnosti repliciram vama, mogao bih jednako tako bilo kojem od vaših kolegica i kolega iz vašeg, vašeg kluba. Svi vi s velikim ponosom zapravo ističete da je vlada, HDZ-ova vlada u protekle 3.g., u proteklih 5.g., proteklih N godina povisila mirovine za toliko i toliko posto. Ja mislim da je vrijeme da se kaže, zbog javnosti da se kaže da to nije učinila vlada svojom dobrom voljom, da to nije učinila vlada svojom velikodušnošću, da to nije učinila vlada zato što poseban senzibilitet ima prema umirovljenicima nego je to vlada učinila zato jer tako piše u zakonu. Zakon o mirovinskom osiguranju izrijekom kaže da se mirovine povećavaju ili da kažem usklađuju dva puta godišnje po izvjesnoj stopi koja na izvjestan način prati inflaciju i prati rast plaća. I tako dakle to što vlada čini čini samo zato što poštuje zakon, što i mora činiti. Pa mislim da bi bilo vrijeme da se prestanemo s time hvaliti. Zahvaljujem. Izvolite, poštovani zastupnik Brkan. **Brkan, Jure (HDZ)** Ja se slažem s vama, a isto tako sadašnji zakon sve do danas, sve do današnjega ovoga drugoga čitanja u sebi ne sadrži to da se mogu nasljeđivati obiteljske mirovine, ne, ne ne sadrži da je 10% se povećava obiteljska mirovina i ovo je donila Vlada HDZ-a i s time smo mi ponosni, ja vjerujem kao i g. Hrelja koji je jednim dijelom inicijator i svega ostaloga. Ja mislim da i vi ćete podržati ove izmjene i dopune zakona jer su one nešto novo, a nije činjenica i nije laž da ih je donila Vlada HDZ-a. Ja bi bio i vama čestitao da je vaša vlada nekad prije to donila, nije donila je Vlada HDZ-a i normalno da ćemo na to biti ponosni. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Brkan, u zadnjoj rečenici ste spomenuli energetski dodatak, pa evo vam prilika da još nešto kažete na tu temu. Naime, znamo da je u srpnju ove godine taj dodatak dobilo 689 tisuća umirovljenika, da je za to vlada osigurala 449 milijuna kuna iz državnog proračuna. Jednako tako imamo u ovom jesenskom paketu mjera također odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina radi ublažavanja posljedica porasta cijena. Kad govorimo o dodatku ne treba zaboraviti covid dodatak koji je također bio isplaćen u 2021. i u 2022., samo u '21. je to koristilo oko 710 tisuća naših sugrađana, pa evo prilika da još nešto kažete na tu temu. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Brkan. gledajte to je veliki set izdvajanja koje država radi kako bi ublažila udare na naše građanstvo koji su došli iz vanjskih izvora, niti smo covid izmislili mi, niti smo agresiju Rusije na Ukrajinu izmislili mi, al nažalost sve se to preljeva u RH. Sve je to ovdje znači imalo posljedice od lockdowna do sadašnje inflacije, do povećanja cijena energenata i tada Vlada HDZ-a, odgovorna vlada normalno u suradnji sa EU i po načelima pravičnosti i svih ostalih koje EU poštuje se tako i ponaša, štiti svoje građane, daje koliko može, ne koliko bi htjela, sigurno bi htjela dati i više i šire, ali daje koliko može s tim da ostane sve održivo i da za budućnost ostane isto još nešto. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić, izvolite.

poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo nalazimo se u drugom čitanju odnosno Konačnom prijedlogu zakona vezano za izmjenu mirovinskog osiguranja. Posebno je važno za naglasiti da trenutno u Hrvatskoj živi više od 213 tisuća korisnika obiteljske mirovine, od čega žene čine gotovo 93% u ukupnoj strukturi korisnika sa prosječnom starosnom dobi od 74.g.. Prema statističkim podacima u riziku od siromaštva najugroženija su jednočlana kućanstva, posebno osobe starije od 65.g. kod kojih je stopa rizika 52,1% odnosno svaka druga osoba starija u RH je u riziku od siromaštva. To podaci pokazuju i to je vrlo važno ovdje još jednom za ponoviti s obzirom na daljnje planiranje drugih mjera odnosno politika koje nam predstoje. Sve su to podaci koji za početak govore o feminizaciji siromaštva u starosti, o čemu smo govorili na prošlotjednoj tematskoj sjednici Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo povodom Međunarodnog dana starijih osoba. Ono što smatram i dalje spornim je uvjet od navršenih 65.g. starosti preživjelog bračnog/izvanbračnog druga, smatram da uvjet nije rodno ravnopravan, te da bi pravednije rješenje bilo da je prilagođen dobi odlaska u mirovinu za žene koja u 2023.g. je 63.g. i 3. mjeseca. Nije logično da mora čekati još gotovo 2.g. za ostvarenje tog dijela obiteljske mirovine, pogotovo ako uzmemo u obzir što sam rekla na početku da 93% korisnice obiteljske mirovine su upravo žene. Tako smo imali 2019.g. uveden majčinski dodatak za svako dijete po 6 mjeseci, ali samo za buduće korisnice mirovina, druge korisnice su ostale zakinute, a nije se uveo nikakav zaštitni mehanizam odnosno uvećanje za postojeće korisnice mirovina. Ovdje je ministar uvodno jutros rekao da će se raditi određena analiza mirovinskog sustava, te pozivam a se i taj dio također također da se uključi odnosno da se na neki način obešteti korisnice koje nisu ostvarile taj uvećani majčinski dodatak jer one nisu prestale biti majke od 2019.g. kada neke, neke su ostvarile majčinski dodatak, a neke nisu. Žene su neravnopravne u više segmenata, pa tako i u visini mirovina što dijelom proizlazi i iz rodiljnih naknada koje su primale, bolovanja radi njege djeteta, te drugih članova kućanstava i treba učiniti svakako više za unaprjeđenje njihovog položaja. Koristit ću također ovu raspravu da bi upozorila za rastuće potrebe osoba starije životne dobi, pogotovo naknade po osnova invalidnosti, a s obzirom na poskupljenje namirnica, režija odnosno energenata, ali i potrepštine što se tiče njege bolesnika. Naknada za doplatak za pomoć i njegu iznosi 420 kuna u smanjenom opsegu odnosno 600 kuna u punom opsegu i nije se povećavala iako se povećala osobna invalidnina za 250 kuna. Pozdravljam minimalno povećanje najniže mirovine i mogućnost korištenja dijela mirovine preminulog bračnog/izvanbračnog druga uz osobnu mirovinu. Također mi je zadovoljstvo izraziti što je prihvaćen prijedlog oporbe iz rasprave u prvom čitanju zakona u odnosu na korištenje dijela mirovine iza udovca odnosno udovice koja nije jedini korisnik u slučaju da obiteljsku mirovinu koristi uz članove obitelji koji to pravo koriste na temelju invalidnosti, što znači da je to posebno važno naglasiti za najranjivije. Ako dijete sa poteškoćama odnosno osoba s invaliditetom koristi već obiteljsku mirovinu sada će bit omogućeno da i udovica odnosno udovac koriste dio obiteljske mirovine onako kako je to predloženo u 27, u 27-postotnom dijelu, ne u manjem iznosu. Tako da ta iznimka nas veseli, tu ima još prostora naravno za unaprjeđenje zakona pogotovo što se tiče učenika tijekom redovnog školovanja, studenata koji također primaju obiteljsku mirovinu, također bi i naš prijedlog bio za idući period da se i u tim slučajevima omogući udovici odnosno udovcu da koriste 27-postotni iznos mirovine bez obzira na učenika koji je na školovanju. Evo više nemam puno, posebno puno vremena. Ono što bi još naglasila da je…/Upadica: Hvala/…evo, dobro, onda ništa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će govoriti poštovana zastupnica Barbara Antolić Vupora, izvolite. Poštovani predstavnici predlagatelja, poštovani predsjedavajući. i zastupnici, današnji Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ima doista puno dobrih strana, doista će se umirovljenici poboljšat, njihovo življenje, međutim to bez obzira što se kritizira oporbu da je kritična, to je zadaća oporbe, dakle zadaća oporbe je da u onom dijelu gdje je zakon ili prijedlog manjkav da na to, ne na to reagira i mi smo reagirali na nekoliko stvari, a to je prije svega da nisu sve kategorije osiguranika obuhvaćene tim, tim žeton zakonom. Kažem čak žeton zakon u pozitivnom smislu, dakle pozitivno je da je interes umirovljenika ovim žeton zakonom, a ne žetončićem, za privatni interes zapravo jedan dio umirovljenika će osigurati bolji neki i kakav takav standard, ali u svakom slučaju bolji nego što je bio. Dakle to u političkom smislu znači iskorak da je neko za interes određene skupine prodao ruku, a nije za svoj osobni interes. Stoga koliko je politički nekorektno toliko je korektno. Eto stoga da objasnim svoje viđenje tog žeton zakona kako, kako ja to vidim. Svrha ovog zakona je redefiniranje važećeg modela obiteljskih mirovina i onda će biti 10% viša, međutim inflacija kao što smo već nekoliko puta vidjeli i danas i se i čuli iz rasprava je 12%, dakle pojest rast životnih standarda, rast potrošačke košarice će pojesti to povećanje, isto tako i inflacija, tako da nešto malo će biti bolje, ali ne puno. Ono što bi iznijela prije svega kao neki kritički osvrt je to da sve te mjere koje idu za povećanjem životnog standarda naših najugroženijih skupina, u ovom slučaju umirovljenika, su ovoga nedostatne, ali se ne slažem sa tvrdnjama predlagatelja da se ovim mjerama utječe na najsiromašniji dio umirovljenika koji su na pragu siromaštva jer su činjenice neumoljive i demantiraju vladajuće, a to je prosječna mirovina u Hrvatskoj za kolovoz prema podacima je iznosila tek više, nešto više od 2.800 kuna. To je samo 35% prosječne plaće u Hrvatskoj čime smo na samom dnu u Europi prema Eurostatu. Naši susjedi Austrija, Italija imaju 3 puta veću prosječnu mirovinu. Pitanje je što naši umirovljenici mogu kupiti za taj novac kad inflacija divlja. I sada idemo na onaj početak zbog čega je zapravo to tako i zbog čega su umirovljenici ovoga u takvom položaju da oni koji su uplaćivali svoje doprinose radeći svoj rad zapravo ne primaju niti toliko koliko su uplaćivali, a da ne govorimo jer je tada vrijednost bila naravno puno manja nego što je danas. Druga kriva Drina koja se danas nekako pokušava povesti pod političko okruženje je to da je SDP nije dao, HDZ je dao, zaboravljamo da to koliki je standard i koliko zapravo država može izdvajati, kolika je cijena rada uvelike ovisi o gospodarskoj konjunkturi, ne samo o našim potezima hrvatske vlade nego i od okruženja u kojemu živimo, dakle od cijele Europe. Dakle, to je sistem spojenih posuda, a ne to koliko je koja vlada politički bila uspješna. Ima donekle to utjecaja, ali ne i presudno. Dakle, '90. godine su nam donijele kupovanje socijalnog mira gdje se masovno slalo ljude u mirovinu. Danas naravno plaćamo i danas i sve te godine plaćamo cijenu toga velikog vala i to je jedan od razloga zbog čega nema dovoljno sredstava uz pljačku ono što smo već i prije čuli oko Dalekovoda znamo zašto je taj mirovinski fond osiromašen. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad Hvala lijepo. Poštovana kolegice referirat ću se naravno na ovo što ste vi govorili, a što sam zapravo govorila i kad je kolegica Burić izlagala. Dakle, jednim dijelom, jedan dio naših umirovljenika će svakako biti obuhvaćen ovim izmjenama zakona i to naravno podržavamo, to uopće nije sporno. lako što mi oporba kažemo ali gledajte malo što kažu umirovljenici, pa evo kako komentirate anketu gdje je velik broj je umirovljenika rekao ovako. 5,79% da napokon ćemo imati pravo na sređivanja obiteljske mirovine po ovom zakonu, 12% korak je u dobrom smjeru moglo je i bolje, 7,75% ne mogu biti sretan korisnik sam najmanje mirovine znači malo će me se doticati, 25,5% nisam zadovoljan ne odnosi se na moju mirovinu i 48,9%

sada ću vam pročitati koji su uvjeti za obiteljsku mirovinu. Udovica ima pravo na obiteljsku mirovinu 1. ako je do smrti bračnog druga po kojem joj to pravo pripada navršila 50 godina ili više, ako je mlađa od 50 godina života i ako je do smrti bračnog druga nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti ili je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao u roku od jedne godine nakon smrti bračnog druga ili 3. ako je nakon smrti, 5 stavaka neću ih sve čitat, svi ste pročitali zakon, međutim činjenica je da svi, da sve te kategorije, upravo toj kategoriji o kojoj sam čitala, o kojoj vi govorite dakle te nisu obuhvaćene. One koje jesu je dobro, odlično, ali ima puno koje nisu, ne može to biti reforma mirovinskog sustava. To je tek početak i dobrodošao početak. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovana kolegice ovim zakonom se povećava krug onih umirovljenika koji će moći uz mirovinu određeni dio vremena i raditi. Istraživanje za razvoj društveno inovativnog programa poticanja i podrške umirovljenicima pokazuje kako čak 74% umirovljenika koji su sudjelovali u ponovnoj aktivaciji na tržište rada kao razlog za reaktivaciju navode financije. Znači nije to određena pogodnost nego to su, to je potreba, za osnovnim životnim potrebama očito što se s mirovinom ne mogu pokriti. Također u istraživanju se navodi da su tu bili radna mjesta gdje su zaposleni umirovljenici bili najčešće prodavači, vozači autobusa, kuhari, pomoći kuhari, telefonski anketari itd., iz navedenog zapravo proizlazi da su umirovljenicima dostupna uglavnom slabe, slabija plaćena radna mjesta za koja je potrebna niža razina obrazovanja.

I meni stalno slika ide iz američkih hipermarketa gdje vam nose stvari u prtljažnik u pravilu umirovljenici, dakle i to da bi preživjeli. Imali smo prilike gledati i film Nomad, mislim da te slike zasigurno naše društveno uređenje kao socijalno opredijeljene države, produženje radnog vijeka da, ali uz pravo da oni koji to ne mogu ili ne žele da to mogu, da mogu preživjeti s tim mirovinama kako ste vi navela. **Reiner, poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Antolić. Ono što želim podsjetiti jest da je evidentno da smo i tijekom prvog čitanja ovoga Zakona imali visoku razinu konsenzusa i visoku razinu stvari odobravanja ovoga Zakona, čak 120 glasova za, ako se ne varam od 129, a prema današnjoj raspravi, činim i se i vjerujem da će zaista za visoka razina usuglašenosti i ostati. Međutim, slijedom ovoga što sam vam sada rekla zaista me iznenadilo i mislim da je deplasirana vaša izjava, ako ne i sramotna, vezano uz ovaj Zakon koji ste nazvali, citiram, .../Govornik se ne razumije./... zakonom. Smatram da je ovaj Zakon iznimno dobar za naše

Poštovana zastupnice Burić, smatram da je dobro i pravilno da vi imate svoje mišljenje o tome što sam ja rekla, isto kao što ja imam svoje mišljenje koje ću zadržati za sebe o tome koliko netko sluša što kažem ili krivo interpretira. Dozvoljavam da će neki onda i kasnije ipak shvatiti što sam rekla o žeton zakonu. Dakle, dobro je što ga imamo, dobro je za što je dan, ali je to premalo za život umirovljenika. Hvala. Kolegice Antolić, ono što je činjenica da nije oporba ovdje glasala za ovaj Zakon zato što mislimo da je HDZ napravio nešto dobro za umirovljenike nego patimo od štokholmskog sindroma pa smo prisiljeni da mrvice sa stola koje bacite umirovljenicima prihvatimo, bolje je ništa, nešto nego ništa, a što se tiče, dakle, žeton zakona, apsolutno je činjenica da ga donosimo preko zastupnika koji je prešao u vladajuću većinu, ali to je najviše zapravo sramota vladajuće većine, ne tog zastupnika jer ono što je kolegica i htjela reći, da ako želi netko da im se nešto od prijedloga prisvoji, onda mora postati žeton, to je sramota HDZ-a. **Reiner, Željko Željko (Nezavisni)** To je sve? Odgovor, tako je. Htio sam skrenuti pozornost da zapravo u ovom Zakonu govorimo o tri bitne stvari. Prva stvar je obiteljska mirovina. 27%, oni koji imaju pravo na nju, dobit će i sigurno će oni koji imaju pravo na nju imati i bolji ekonomski status u budućnosti, drugo je zapošljavanje svih umirovljenika. Ovim trebamo skrenuti pozornost na činjenicu da će jedan dio umirovljenika raditi ne zbog toga što hoće nego što mora i opet skrećem pozornost na to da moramo raditi u smjeru da se pokuša tim umirovljenicima omogućiti da rade na radnim mjestima na kojima su radili za vrijeme svog radnog staža jer su tu najefikasniji, tu su najproduktivniji, imaju najviše znanja i tu mogu najviše doprinijeti.

dakle pada, u nekim zanimanjima, u nekim zanimanjima je ista, dakle vrlo je teško generalizirati i podvesti pod istu stvar, ali je ponavljajući, opet, dakle nužnost nažalost i današnja ekonomska slika govorio o tome da će umirovljenici morati biti prisiljeni raditi kako bi preživjeli i priuštili si nekakvi nadstandard i to nema veze sa zastupnikom Hreljom, ali to ima veze sa ukupnom uređenošću i mirovinskog fonda koji je, ne samo da je pokraden, nego je njegova vrijednost iscrpljena velikim odljevom radne snage 90-ih kada su bili masovno otpuštani kao oni

Poštovani potpredsjedniče. Poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. 5 minuta je malo za ovu temu i da je 10 minuta je malo, ja mislim da bi kolega Hrelja i ja mogli napraviti ovdje talk show iduća tri dana kad govorimo o mirovinama i mirovinskom sustavu i ja mislim da, a ima još ovdje među vama, pretpostavljam. Što je ključno kod ovog drugog čitanja izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju? Šta je najbitnije ovdje? Proširenje prava da uz osobnu mirovinu preživjelim članovima obitelji, dakle umrlog supruga ili supružnika dodjeljujemo određeni postotak mirovine koju je primao supružnik i to u iznosu od 27% i to je ono što je novo, što je dobro. već dakle u tom Zakonu smo propisali da uz, da nema kompatibilnosti između osobne i obiteljske mirovine, stručno rečeno, generiramo na neki način jednu određenu malu nepravdu prema korisnicima obiteljske mirovine i zato povećavamo koeficijent sa 0,70 na 0,77, što je itekako razumljivo i shvatljivo jer kao što sam i spomenuo u svojoj replici, mi zbilja imao ljude koji su radili 30 ili čak i 40 godina i primaju obiteljsku mirovinu. Recimo, profesorica u srednjoj školi, ali joj je muž imao sreće da radi u INA-i i njenih 40 godina staža u prosvjeti je de facto doprinosi su doslovce bačeni. Činjenica je da je Hrvatska jedna od post socijalističkih zemalja u kojima je u pravilu dobna granica bila izuzetno mala za pristupit sustavu mirovinskog osiguranja, ali isto tako imali smo jednu drugu dobnu granicu, a to je nekad se u mirovinu išlo za vrijeme Juge sa 20 godina staža, ne sa 15. E sad, šta nam se događa? Evo razgovarali smo i nedavno na okruglom stolu i to ne na jednom i na tematskoj sjednici od Odbora za rad. Dakle, s mirovinskom reformom što nam se dogodilo? Povećali smo dobnu granicu, ali to dakle vrlo slično onome što imaju hajmo reći stare zemlje članice EU. Ali kad smo to išli kopirati od tih zemalja članica EU nismo uveli isto tako ono što imaju već zemlje članice EU o kojima je danas bilo govora u raspravi, a to je ukidanje nekompatibilnosti između osobne i obiteljske mirovine. Dakle, na tim stvarima se nije radilo paralelno, nije se radilo paralelno. To je donijela jedna Vlada, a provela druga Vlada tamo od '99. do 2000. i neke godine. I to je činjenica. I ono što je I ono što je vrlo bitno u čitavoj toj priči kako to već onda nije uvedeno, da se to barem sada na neki način konačno kompenzira, a neovisno o postotcima mi smo po EUROSTAT-u po bilo kojim parametrima pa i usporedba plaće pune starosne mirovine sa zadnjom plaćom prije pune starosne mirovine smo isto tako katastrofalni. Ali ja zbog toga apeliram na jednu stvar, a to je da ove odredbe zakona barem na temelju drugog amandmana koje smo mi podnijeli kao Socijaldemokrati da ukinemo dobnu granicu od 65 godina i da se prilagodimo onom što jest naša reforma, a to znači da se izjednačavaju muškarci i žene u dobi za starosnu mirovinu sa 65 godina tek 2029. a to znači da stupanjem na snagu ovog zakona pravo na osobnu ali i na obiteljsku mirovinu mogu imati udovice odnosno udovci sa navršenih, odnosno udovice sa navršenih 63 godine i 3 mjeseca i time smo se uskladili sa uvjetima za starosnu mirovinu u prijelaznom razdoblju važećeg zakona. Evo vrlo konkretno, vrlo konstruktivno što bih rekao ne ulazeći u nekakva jeftina politikanstva i licitiranja, jer činjenica jest da u Europi nema nekompatibilnosti između radnog odnosa u punom radnom vremenu i primarne obiteljske mirovine i u pravilu u većini zemalja čak nema ni dobne granice, a kamoli 65. Evo zahvaljujem. Sada će govoriti poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, ravnateljice, kolegice i kolege. Pa evo danas kad govorimo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju prijavila sam pojedinačnu raspravu jer gotovo da nije bilo govora, odnosno samo u jednoj rečenici smo mogli čuti ministra o predloženim izmjenama zakona koji omogućava prestanak svojstva osiguranika na osobni zahtjev obrtnicima i osobama koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost znači odvjetnicima, novinarima, liječnicima i u slučajevima privremene obustave ili mirovanja djelatnosti što do sada nije bilo moguće. Naime, u Republici Hrvatskoj kao što znamo oko 41% gospodarskih subjekata registrirano je kao obrtnici. Njih ima preko 100%, otprilike toliko odnosno čak i nešto više ima zaposlenika i vjerujem da će njih veseliti ove izmjene i dopune, a o njima kao što sam rekla nije bilo puno riječi. Zašto sam se upravo ja javila? Naime u Šibensko-kninskoj županiji ima najveći broj obrtnika u postotku u odnosu na sve gospodarske subjekte nego bilo gdje u Republici Hrvatskoj gotovo 60% znači gospodarskih subjekata u mojoj županiji posluje pod obrtom. Znamo da se uglavnom radi o turističkoj djelatnosti ili uslužnim djelatnostima ili onim djelatnostima koji se naslanjaju na turizam i to im je iznimno bitno sad u ovo doba godine kad će vrlo, jako puno takvih subjekata se odlučiti na zatvaranje bilo da su poslovali ili posluju sezonski ili će biti pod privremenom obustavom. Nadalje, isto tako ne treba zaboraviti da u našim krajevima

koji se odlučuju da zabrane te radove i čitav ne znam svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan. Znači radi se o pet mjeseci i jako je bitno da li će takvi mali obrtnici, a uglavnom se radi o malim obrtnicima jer oni koji su veći oni posluju kao trgovačka društva da li će oni za vrijeme te privremene obustave morati i plaćati prema mirovinskom osiguranju. Tako da evo ovo omogućava prestanak svojstva osiguranika obrtnicima i samostalnim obveznicima uplate doprinosa u slučaju privremene obustave ili mirovanja djelatnosti. Čak štoviše ovim konačnim prijedlogom zakona taj članak je i dorađen, tako da imamo i propisani rok za podnošenje prijave o prestanku osiguranja u cilju sprječavanja negativnih posljedica, retroaktivne odjave u povezanim sustavima, znači naplata doprinosa iz zdravstvenog osiguranja. Što se tiče mirovinske reforme i postignuća u mandatu Vlade Republike Hrvatske dosta je bilo govora, ali ja bih još jedanput podcrtala i kao žena da stvarno ovo uvođenje dodatnog

Nadalje, novi institut Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe gdje su također gotovo 65% žena, o Covid dodatku, o energetskom dodatku koji su koristili uglavnom 689.000 korisnika kad je u pitanju energetski dodatak, 710.000 korisnika ako je u pitanju Covid dodatak, sve se radi o našim umirovljenicima, a ovo je zakon koji se odnosi upravo i želi unaprijediti položaj i proširiti materijalna prva naših umirovljenika kojih znamo da ima milijun i 230 tisuća i iznad svega moramo kao što je i rekla kolegica Perić voditi računa o održivosti našeg sustava. Vjerujem da će ovaj zakon kao što je u prvom čitanju dobio potporu 119 zastupnika da će sigurno ovaj konačni prijedlog dobiti jednoglasnu potporu u ovom domu i time koliko toliko pomoći našim umirovljenicima. Zmaić. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice Jurčev Martinčev ovim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ne samo da usklađujemo obiteljske mirovine i povećavamo mirovine već su predložena i druga prava pa kao npr. izuzimanje obiteljskih mirovina koje primaju djeca umrlog osiguranika iz ovrhe, zatim da se uz djelatne vojne osobe, policijske službenike, djelatnike na razminiranju omogućuju i profesionalnim da mogu koristiti mogućnost punog radnog vremena uz primanje pola mirovine ili da primaju pola mirovine uz puno radno vrijeme. Smatrate li vi da će ova prava imati pozitivne učinke na ciljane skupine? Branka (HDZ)** Hvala lijepo kolegice Zmaić, pa kao što ste i vi naveli gotovo da nema kategorije umirovljenika na koji se neće ne odnosi ovaj zakon i koji neće doprinijeti nešto malo boljem položaju. Čuli smo dosta kritika da je inflacija pojela već ove iznose i slično, međutim gotovo da nema kao što sam rekla kategorije od vatrogasaca do onih korisnika obiteljskih mirovina, do žena i sigurna sam da će oni doprinijeti boljem položaju umirovljenika. Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvažena kolegice Martinčev Juričev ovim prijedlogom zakona vlada nastavlja kontinuirano raditi na unapređenju položaja i proširenju materijalnih prava naših umirovljenika. Očuvati mirovinski sustav i povećati materijala prava zasigurno u ovim zahtjevnim i globalnim krizama nije niti lako, niti jednostavno. Nizom kratkoročnih mjera poput energetskog dodatka, ublažavanjem posljedica od Covid tu je i jesenski paket mjera, sve su to napori koje čini ova vlada kako bi pomogla umirovljenicima. Porast mirovine od 2016. godine od gotovo 30% i ona demografska mjera na koju ste se osvrnuli u sklopu mirovinskog sustava gdje se majkama posvojiteljicama dodaje još dodatno 6 mjeseci na svako rođeno ili usvojeno dijete, Zakon o nacionalnoj mirovini o kojoj se možda danas ni dovoljno niti govorilo, niz je to mjera koje čini ova vlada u sklopu svoje mirovinske reforme od 2016. godine. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo kolegice Maksimčuk, zaista ste pobrojili jako puno toga što je učinila naša vlada i ja stvarno ne znam tko može reći da je to loše, a uz to što ste sve nabrojili ima i još puno toga i više. Zadnje što ste spomenuli rekli ste ovaj novi Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe novi institut koji je uvela ova vlada, to je rujnu 2022. dobilo 6.138 korisnika. Uglavnom se radi kao što sam rekla i u uvodnom dijelu gotovo 65% radi se o ženama i za to je osigurano više od 5 milijuna kuna. Naime, radi se o ženama uglavnom iz ruralnih krajeva koje nisu mogle ili zbog svog obrazovanja ili ne znam zbog poteškoća u prijevozu ili raznih drugih razloga raditi i biti uključene u sustav rada i ostvariti bar minimalni broj godina staža. Tako da je na ovakav način evo pomognuto preko 6.000 korisnica. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice evo imali smo, imali smo priliku čuti i od kolega iz oporbe i uz ja bih rekao i pozitivne aspekte ali isto tako i da su ovo mrvice, ja se osobno ne bi složio iako nitko od nas ne gaji iluziju da će sad naši umirovljenici kroz noć drastično promijeniti svoj egzistencijski prostor i svoje življenje, ali u svakom slučaju ako imamo okolnosti, a bitno je imati na umu okolnosti vremena u u kojem se donose ovi zakoni, a znamo da je vrijeme sveukupnih kriza i tim više znači ovaj zakon je itekako značajan i treba ga promatrati u kontekstu vremena i prostora. Zasigurno će još biti i ovo je ja bih rekao jedan proces koji će nastaviti hrvatska vlada kako bi se spriječilo osiromašenje naših umirovljenika jer oni zasigurno zaslužuju jednu stalnu skrb države. Hvala. Branka (HDZ)** Hvala lijepo kolega Brčić, dobro kažete može neko reći ako jedan umirovljenik dobije nekih 200 kuna da nije to sad neki veliki iznos, međutim ako pogledamo ukupni iznos kojega se treba ja bi rekla, neću reći odreći država, ali upravo dati kako bi pomogla umirovljenicima to se ukupno radi o milijardu i 302 milijuna kuna samo u 2023. godini. S obzirom na situaciju, malo prije sam govorila o obrtnicima, o gospodarstvenicima, kolegica Perić je govorila o održivosti mirovinskog sustava, kad sve zajedno uzmemo u obzir ovo je maksimalno što je mogla država odnosno vlada nama predložiti. Ne znači da sa ovim će stati i mirovinska reforma i pomoć umirovljenicima. Evo, kao što je već vlada najavila imamo jesenski paket mjera koji dodatno osigurava nova sredstva pomoći umirovljenicima i vjerujem da će vlada i u narednom periodu to budno pratiti i pomagati. Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena kolegice, naravno da u ovim teškim vremenima izazova energetske krize, globalnih procesa koji se odvijaju naravno mimo Hrvatske, ali bitno dotiču Hrvatsku, umirovljenici će biti najveći izazov za vladu i vlada je to prepoznala, ja bi rekao da evo u zadnje 2.g. kroz ovaj jedan niz reformi, pa i sami ste spomenuli i nacionalne mirovine koje su uvedene. Ali ono što je bitno da nije rasla ta gospodarska aktivnost vrlo bi teško bilo doći i do ovoga dijela da možemo u bilo kojem segmentu razgovarati o ovom povećanju o kojem se ovdje govori i ono što sam rekao i jutros reći ću i sada i ponovit ću, mislim da je to dosta bitno. Gospodin Hrelja je stvarno svojim angažmanom u zadnjih evo godinu dana uspio izartikulirati ovu cijelu problematiku i mi danas imamo konačno zakon o kojem raspravljamo i koji će pomoći i mnogim umirovljenicima u Hrvatskoj, mislim da je to jako dobro. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Ivanović, vi ste između ostalog spomenuli poduzetnike, ja sam govorila o obrtnicima. Sigurno ako nemamo poduzetnika i jakog obrtnika koji će zapošljavati nećemo moći govoriti uopće o mirovinskom sustavu na ovakav način. Prema tome čitavo vrijeme treba pratiti to poduzetništvo što ova vlada jako dobro radi. Ajmo se samo prisjetiti u vrijeme kad su nam objekti bili zatvoreni da su onda naši poduzetnici dobijali pomoć, naši radnici su dobijali plaću, bila su isplaćena i mirovinska i zdravstvena sredstva. Prema tome, ova vlada jako dobro prati svu situaciju i u svakom trenu odgovara na to bilo da kad su u pitanju umirovljenici sa covid dodatkom kad je bio covid ili kao što sam rekla osiguranje osobnih dohodaka, pa čak u zadnjem paketu smo imali i plaćanja režijskih troškova, najma, prostora i slično poduzetnicima dosad energetskog dodatka kako bi se ublažila …/Upadica: Hvala/… i zaštitile naše, naši građani od porasta cijene energenata. Razmišljao sam čak i o povredi poslovnika, pa sam reko neću idem iskoristit repliku. Naime, ovdje je bilo jako puno riječi o nečemu što nije tema ovaj ovaj izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju, ovdje se govori o covid, o energetskom dodatku i to jesu materijalna prava, mirovina nije materijalno pravo, mirovina je davanje odnosno primanje po osnovi obaveznog mirovinskog osiguranja i tu je moja replika. Meni je jasno da se želi nešto što bi trebalo, što, što se želi prikazat kao čudo usvajanjem ovim zakonima nešto što je u Europi kojoj pripadamo sasvim normalna stvar, pitanje je šta smo dosada čekali, Hvala lijepo. Kolega Fabijanić, ja sam rekla da ću ja govoriti i govorila sam prije svega o odredbi koja se odnosi na obrtnike i poduzetnike, to je odredba ovog zakona, nisam čula, slušala sam sve i u pojedinačnoj raspravi i u ime klubova, bilo je jako malo govora. Iz moje županije ih je gotovo 60% gospodarstvenika i jako jako im je bitno to čuti s obzirom da rekla sam je, kraj turističke sezone i oni zatvaraju svoje objekte, a onda sam ukratko navela što to još čini i činila je naša vlada kako bi pomogla umirovljenicima, pa evo i gospodarstvenicima. Idemo na završno izlaganje i prvi će u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika govoriti poštovani zastupnik Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Najbolje su rasprave kad stvaramo slike o pojedinim situacijama. Ja ću pokušat na taj način neke stvari reći. Prvo, ovo nije jednokratna pomoć, ovo je ozbiljno mirovinsko pravo ili pravo iz mirovinskog osiguranja koje se prima svako mjesečno, onaj 250 je 3.000 kuna, onaj dakle 500 kuna je 6.000 kuna godišnje itd. i to treba tako, tako gledati. Drugo, ovdje se bojimo ove bonifikacije od 27%, ajmo reć šta će se dogoditi ako se jedan obrtnik koji plaća uredno niske, niske ovaj doprinose polakomi da dobije tih 27% i ono što mu uračunavamo 27% iz 2008.g. i plus ovih 27% će ga možda dignuti iznad najniže mirovine jer razina njegovih doprinosa je mala. ne moramo imat strah za ovaj, za ovaj iskorak, ovaj iskorak je motivacija ljudima da ostanu što dulje u, u svijetu rada, da na neki način uhvatimo europske trendove. Drugo, drugo, mi imamo danas mlade ljude koji rade u, u prekarijatu, dakle njihov radni odnos nije kontinuiran, biti će prekida, u 65.-oj će možda neko skupiti 25.g. života, ako, ako mu damo priliku da radi još 5.g. da tu mirovinu produlji za 5.g. staža i poveća je za 27% puno smo napravili za njegovu egzistenciju. Što se anketa tiče ako pitate onoga koga se ovo ne tiče oni će biti zadovoljni, tako da anketa, anketa ako pitamo onoga koga se ove promjene ne tiču da li je zadovoljan s tim po meni nije validna, samo vam moram reći da postoji jedna velika šutljiva većina koja iščekuje ove promjene i raduje se ovim promjenama, I želim završiti jednom dakle tehničkom provedbom, provedbom zakona, a to je dakle automatizam 10% povećanja i prva isplata veljača 2023., dakle povećanje koeficijenta, predavanje zahtjeva za izračun povoljnijeg prava, oni koji su u obiteljskoj mirovini potrudit ćemo se da jednim potezom da ne moraju dva ili tri put dolazit tu u Hrvatski zavod za mirovinsko nego da im se odredi povoljnije pravo po njihovom zahtjevu. Predavanje zahtjeva za, za utvrđivanje i isplatu dijela mirovine preminulog oni koji su ostali u svojoj mirovini relativno i jednostavno sve to ide od 1. siječnja 2023. i sve što se zaprimi u toj godini ima ima primjenu, ima validnost od 1. siječnja znači znači dobivaju se razlike, netko tko zaboravi ili ne stigne pa to učini 1. siječnja 2024., on će imati obračun unazad 6 mjeseci. Dakle, na, za nas koji smo sukreirali ovaj Zakon, ovo nije završetak priče, ovo je početak vrlo ozbiljne operativne priče gdje treba u HZMO-u otvoriti više od 150 tisuća predmeta. Neki su jednostavniji, neki su kompliciraniji, neki su u debeloj prašini u arhivi pa ih treba vaditi van, nitko ne može procijeniti kada su situacije smrti nastale, ali potrudit ćemo se i bit ćemo tu i oči i uši i ako ne daj bože bilo što treba još promijenit, promijenit ćemo ili kroz naputke ili ne daj Bože i promjenama zakona da to bude sve u redu. Svima je stalo da ovaj projekt zaživi. I na kraju ovog mog obraćanja ja želim svima vama i oni koji su malo i bockali i podbadali i oni koji su hvalili i oni koji su bili šutljivi i kalkulirali, svima vam želim zahvaliti da ste mi na neki način dali energije da sudjelujemo u ovom projektu koji je doista jedan iskorak za umirovljenike zbog uvođenja novog prava, nikad nisam rekao da je ovo reforma, ali smo iskoristili trenutak i još neke stvari otklonili, promijenili najnižu mirovinu i ostale detalje, a o sveobuhvatnoj mirovinskoj reformi imamo još vremena nakon 1. siječnja 2023. Hvala vam lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a završno će govoriti poštovana zastupnica Anita Pocrnić-Radošević. Izvolite. Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. U ime klubova i pojedinačnim rasprava danas govorilo se o različitim aspektima koji utječu na ekonomski status i položaj umirovljenika. U velikom broju slučajeva čuli smo da zastupnici podržavaju konačni prijedlog zakona, izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju što je pozitivno i što svakako znači da smo na dobrom putu prema podizanju standarda i stvaranju povoljnijih materijalnih uvjeta za hrvatske umirovljenike, ali i shvaćanje činjenice da ova Vlada pokazuje socijalnu odgovornost u vrijeme inflacije, kako ovim Zakonom, tako i jesenskim paketom mjera za pomoć kućanstvima i gospodarstvu. Ovim prijedlogom Zakonom Vlada nastavlja djelovati na unaprjeđenju položaja i proširivanju prava umirovljenika, kako bi im se omogućilo da s mirovinama mogu dostojanstveno živjeti u starosti, ali uz obvezu i potrebe da se istovremeno osigura i održivost mirovinskog sustava. Najvažnija novina danas što smo i nekoliko puta čuli je korištenje, omogućavanje korištenja dijela obiteljske mirovine uz zadržavanje osobne mirovine u slučaju smrti supružnika odnosno partnera. Živjeli supružnik pritom mora ispuniti određene uvjete, to je da navršio 65 godina, da ispunjava uvjete za obiteljsku mirovinu i da je mirovina niža od 80 aktualnih vrijednosti mirovine, što od 1. srpnja iznosi 6212 kuna, koliko maksimalno može iznositi i osobna i obiteljska mirovina po korisniku. U odnosu na prvo čitanje omogućava se jedno od promjena je da se omogućava korištenje dijela obiteljske mirovine za udovicu ili udovca i kada nije jedini korisnik. U slučaju da članovi obitelji to pravo ostvaruju na temelju invalidnosti. Također, predviđa se i povećanje mirovinskog faktora za izračun visine obiteljske mirovine, čime će se obiteljskim mirovine povećati za 10% za više od 136 tisuća korisnika. Uz redovno usklađivanje mirovina koje se vrši 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine dodatno će se povećati i najniža mirovina za 3% i to od 1. siječnja 2023. g. kako bi se podigla donja razina prava u u mirovinskom osiguranju temeljem generacijske solidarnosti i HZMO će po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja odrediti i isplatiti uvećani iznos mirovine. Ove promjene osjetit će pozitivne promjene osjetit će se na mirovina 287 tisuća korisnika, za što je Vlada RH osigurala gotovo 100 milijuna kuna. Jedna od novosti u Konačnom prijedlogu zakona u odnosu na prvo čitanje je povećanje polaznog faktora za svaki mjesec nakon navršene propisane starosne dobi ili bonefikacija sa 0,34 na 0,45%, kao i povećanje polaznog faktora za ponovno određivanje mirovine, koja je bila obustavljena zbog zaposlenja i to sa 0,15 na 0,25%. Svakako, bilo je tu dosta izmjena i promjena koje se predviđaju i koje će sudeći po raspravama klubova i zastupnika biti i prihvaćene. Većinu toga smo danas i u iscrpnih raspravama prokomentirali i dali svoja mišljenja. Navedenim prijedlozima postići će se viša razina socijalne sigurnosti te smanjiti rizik od siromaštva, naročito za umirovljenike s nižim mirovinama, što smatramo nužnim i još jednim značajnim iskorakom Vladom RH prema osiguranju adekvatnosti mirovina, slijedom čega će Klub zastupnika HDZ-a podržati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad će završno u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Erik Fabijanić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Puno je rečeno o ovome prijedlogu Zakona na jedan možda opasan način. Opasan način jer ako preuveličavamo stvari i senzaciju koju ćemo doživjeti s 1.1.2023. uzimajući u obzir da će to sigurno biti preneseno u novinama jer je i medijski vrlo popraćeno da će končano udovice imati pravo na mirovinu i ako mi zbilja ne prionemo, ali vrlo ozbiljno u komunikaciji prema građanima o usvajanju tog zakona, onda nam se može dogoditi nešto što je kontraproduktivno, pogotovo za parlamentarnu većinu koja sada to hvali u nebesa šta sve rade za umirovljenike. Ja već vidim odmah na početku 2023. g., onako čisto da ja opišem jednu sličicu, kao i moj prijatelj Hrelja, razumije./... udovice pohrle na mirovinsko osiguranje i onda će redom biti odbijene jer će reći gospođo, vi na to nemate pravo, nemate 65. godina jer u novinama neće pisati 65 godina, to će pisati u tekstu, neće vam pisati u naslovu, ne? Da se razumijemo. Tako da, malo smanjimo taj entuzijazam i budimo racionalniji. Činjenica je, teško je zbilja procijeniti koliko će to nas sve skupa kao državu koštati primjena tog Zakona, teško je napraviti simulacije, apsolutno. To nije lagani poduhvat, prema tome, s nečim se moram početi, s nečim se mora početi, bez daljnjega, ali nemojmo to kovati u nebesa jer to nije za kovati u nebesa ako se predviđa to tek kad se navrši 65 godina jer će se ljudi uspoređivati sa nama susjednim zemljama, ne sa postsocijalističkim zemljama, nego sa susjednim zemljama. Evo, zahvaljujem. Hvala lijepa. Time ću zaključiti raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Sad ćemo napravit jednu stanku zbog tehničkih razloga, informatika je molila, pa ćemo se vidjeti za 10-ak minuta, dakle u 16 i 10.